Kolegice i kolege nastavljamo sa radom. Pred nama je - Konačni prijedlog Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji, drugo čitanje, P.Z.E. br. 71;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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za obitelj, mladež i šport i Odbor za ravnopravnost spolova. Da li želi u ime predlagatelja ministar Rajko Ostojić? Izvolite gospodine ministre. Pred vama je Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji koji je kao što znate prošao prvo čitanje, prošao je javnu raspravu, javnu već mjesec i pol dana, a nejavnu već od siječnja ove godine. To je zakon koji je cijelo vrijeme bio na mrežnoj stranici Ministarstva zdravlja na internet stranici www.zdravlje.hr i tijekom javne rasprave dobili smo cijeli niz prijedloga, cijeli niz poboljšanja, cijeli niz razmišljanja i naravno dio njih smo implementirali u ovaj konačni prijedlog zakona, odnosno drugo čitanje. Dakle, pomno smo analizirali cijelu javnu raspravu, pomno smo analizirali razmišljanja troje pravobranitelja. Pravobranitelja za djecu, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Dio njihovih razmišljanja smo naravno inkorporirali u ovaj zakon i on je pred vama. Stoga dozvolite da vam se zahvalim na svim vašim razmišljanjima. Logika je znanstvena disciplina. Logika je naravno i školski predmet, ali logika je najbolja iskustvena. Iskustveno logika se kaže narodna mudrost. I naravno i narodna mudrost, a i znanstvena disciplina se temelji na premisama i zaključcima. Stoga dozvolite da vam kažem nekoliko premisa i nekoliko temeljnih premisa i nekoliko zaključaka. Jednostavnom zdravorazumskom narodnom logikom jer ovdje ste vi, gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici predstavnici naroda demokratski izabrani. Dakle, prvo naravno temeljne premise. Neplodnost je dijagnoza, bolest koju tako tretira Svjetska zdravstvena organizacija. Ovo je zakon koji će i koji uređuje liječenje te bolesti. Jedna od metoda MPO-a se u Hrvatskoj primjenjuje od daleke 1983. kada je u Petrovoj bolnici na neizmjernu sreću svojih roditelja rođena beba beba tzv. "prva hrvatska beba iz epruvete" danas odrastao čovjek od 29 godina života koji pošteno i časno zarađuje za svoj život, koji ima svoju obitelj i to je treća premisa. Četvrta činjenica i premisa je da se cijelo ovo vrijeme, uključivo i '90-e godine, cijelo ovo vrijeme u Hrvatskoj provodi jedna od metoda MPO-a. Dakle, na osnovu tih premisa zdravorazumski jednostavni su vam i zaključci. Ovo je medicinski zakon. Ovaj zakon ništa ne nameće, dapače uređuje ovo područje koje je godinama nažalost bilo neuređeno. I četvrto, cijelo ovo vrijeme dugih 30 godina se provode postupci MPO-a i primjerice prošle godine čak 6,5 tisuća postupaka rođeno je oko 1100 djece. rođeno je oko 1100 djece. Svako rođeno dijete je neizmjerna sreća osobito u državi koja demografski stagnira, a nažalost je to naša Domovina Hrvatska. Dakle, premise i činjenice zdravorazumski zaključci su pred vama. Ovaj zakon poštuje potpuno jasno 6 načela. Prvo je načelo optimalnog liječenja u skladu sa najnovijom i najboljom europskom kliničkom praksom. Drugo je načelo izbora jer zakon ništa ne nameće, nudi rješenja. Ništa ne nameće. Treće je načelo maksimalnog očuvanja zdravlja žene i djeteta jer se koristi suvremena blaga, relativno blaga hormonska stimulacija koja izrazito snižava rizik višeplodnih trudnoća i na taj način smanjuje rizik rizik po zdravlje kako žene tako i djeteta. Uveli smo načelo pravednosti, ukinuli smo diskriminaciju jer su nažalost i naši parovi, žene, morali provesti nerijetko mučne, teške pa i bolne procedure. Peto načelo, načelo dostupnosti. Svi se vi volite liječiti u svom gradu, u svojoj županiji, u svojoj Domovini pa tako i oni u Hrvatskoj. Ne u Češkoj, ne u Sloveniji nego u Hrvatskoj. I to je načelo dostupnosti. I naravno šesto načelo, načelo participacije jer osobito vi, a ovdje vidim ljude koji su živjeli od Kanade, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjeverne Amerike, vrlo dobro znate da je ukras demokracije nevladine organizacije. Ne samo ukras nego temeljni korektiv demokracije. Stoga u ovo Povjerenstvo za MPO ulaze i predstavnici Udruga pacijenata jer mi zdravstveni profesionalci postavljamo dijagnoze, dajemo terapije, a najbolje naši pacijenti nerijetko bolesnici znaju na kakve prepreke se susreću svaki dan u ostvarivanju svojih prava. Svi znate parove koji nažalost ne mogu imati djecu. To je svaki šesti par u Hrvatskoj. Svi znate kroz kakvu tešku, bolnu, mučnu proceduru oni prolaze, svi znate sa kakvim strahovima, i željama, pa i razočaranjima kada ne uspije procedura se oni susreću. To je jedan težak, neizvjestan proces koji ne mora uvijek završiti sa plaćom djeteta, sa srećom. I stoga vas poštovane kolegice i kolege molim, da kad budete raspravljali, ulagali amandmane, već sam neke i dobio, glasovali, ako bude glasovanje tijekom ovog tjedna, vodite računa o tim vašim susjedima, obitelji, svakom 6 paru, 18% njih koji ne mogu imati djecu, odnosno 18% njih koji imaju dijagnozu. Zaključno, neplodnost je dijagnoza, neplodnost je bolest koju tako tretira svjetska zdravstvena organizacija. Ovaj zakon omogućuje liječenje te dijagnoze. Dakle, ovo je medicinski zakon kojim se ništa ne nameče, dapače uređuje se područje koje je godinama nažalost bilo ne uređeno. Hvala vam lijepa kolegice i kolege. Hvala gospodine ministre. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvi se javio Davor Ivo Stier. Izvolite kolega. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa netočno je da se ništa ne nameče. Jasno je da se nameče jedan svjetonazor i jasno je da ima stotine tisuća Hrvatskih građana koji se ne slažu s tim svjetonazorom, ali njima se nameče da moraju ipak platiti iz svojih džepova, financirati umjetnu oplodnju za koju smatraju, na ovaj način zamrzavanjem zametaka da zadire u temeljno ljudsko pravo, pravo na život. Dakle, to se nameće i netočno je reći da ovaj zakon ništa ne nameće, kao što je netočno reći da ništa ne nameće kada nameće nekoj djeci da od samog početka, će se roditi bez oca, imat će samo majku kao što se ovim zakonom predlaže. To se isto toj djeci nažalost nameće. Dakle, netočno je što je ministar spomenuo da se ništa ne nameće. Još jedan ispravak, Stjepan Milinković. Izvolite kolega. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa gospodin ministar je rekao da ovaj zakon uređuje područje koje je bilo neuređeno. Netočno gospodine ministre, bilo je neuređeno do 2009. kada je važio onaj Zakon o zdravstvenim mjerama glede odlučivanja. Dakle, a od 2009. je uređen što pokazuju i rezultati u 2010. 24% više rođene djece nakon postupka medicinske oplodnje, 34% više trudnoća. A ja se bojim, ja tvrdim, ne da se bojim da će ovaj zakon unesti nered, jer odlučivati o životu, i smrti i o temeljnim vrijednostima društva kao što su obitelj u brak. To unosi nered. Hvala lijepa.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedničke. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na 12. sjednici odbora raspravio je Konačni zakon prijedloga o medicinski pomognutoj oplodnji i istaknuto je da zakon uvažava razinu medicinske znanosti ovog područja, te uvrštava Republiku Hrvatsku u red Europskih država koje su to pitanje uredile. uredile. Zakon otvara mogućnost izbora u skladu sa stavovima medicinske struke i praksom u gotovo svim Europskim zemljama. Naime, zakon poštuje uvjerenja oni koji se protive zamrzavanju zametaka na način da mogu izabrati dosadašnjim model, ali isto tako uvažava i one koji imaju drugačiji pogled na život smatrajući da primjenom metode zamrzavanja zametaka imaju veće U raspravi su razmotrena i poboljšanja u odnosu na prvo čitanje zakona, pa tako nove zakonske odredbe omogućavaju pomicanje ženine dobne granice za provedbu postupaka

postupaka medicinski pomognute oplodnje, kao i mogućnost da psihološko testiranje ne ide na teret pacijenta kada zdravstvena ustanova nije u mogućnosti sama provesti navedeno liječenje. Tijekom rasprave razmotrena su i pitanja opravdanosti čuvanja spolnih stanica, tkiva ili zametaka, pitanje troškova pohranjivanja i na kraju prekršajnih odredbi zakona. Prisutni su se složili da se radi prije svega o medicinskom zakonu, zbrojenim novim zakonskim odredbama u osjetljivom području medicine koja uvijek pobuđuje etičke, biološke, kulturološke i civilizacijska pitanja i dileme. Međutim, treba se voditi misijom, a to je omogućiti svima koji do sada, zbog zdravstvenih razloga nemaju potomstvo da to i ostvare. Nakon rasprave članovi odbora su jednoglasno sa 7 glasova za odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji. Hvala i vama. Da li još netko ispred odbora? Ne. Prije nego što krenemo sa raspravom po klubovima, zamolio bi sve kolegice i kolege, pošto se radi o vrlo osjetljivoj i odgovornoj temi, da obratimo pozornost na svaku izgovorenu riječ koja može u dobroj vjedi u raspravi možda nekoga i povrijediti. Molim vas za toleranciju i također za odgovornost rasprava, dapače uvijek je svaka dobro došla. U ime kluba zastupnika HNS-a Sonja König i Igor Kolman, podijelili su raspravu. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče našeg Sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege. U ovih 64 dana, koliko je prošlo do prve rasprave o prijedlogu Zakona medicinski pomognute oplodnje, mi u HNS-u nismo promijenili mišljenje i stav da svatko ima pravo odlučiti želi li ili ne želi biti roditelj. U ovih 64 dana nismo, a i nikada nećemo promijeniti stav, da svatko ima pravo odlučiti želi li jedno, nijedno ili više djece. Na tu odluku nitko vas ne može natjerati. Pa tako ni ovim zakonom, nitko na nikoga ništa ne tjera, niti niko nikoga na ništa ne prisiljava. Ovim zakonom otvara se mogućnost izbora, mogućnost da svatko za sebe u skladu sa svojim svjetonazorom donese odluku želi li prednosti koje pruža predloženi zakon koristiti. Tu odluku za nikoga niti ne može donijeti, niti jedna vjerska zajednica, tu odluku za nikoga niti ne može donijeti niti jedna udruga, pa niti država. No, posao države je da donese takve propise i zakone kojima će svakome omogućiti da u skladu s tim zakonom i tim zakonima donese odluku za koju misli da je za njegov ili njezin život najbolja. Mi smo u HNS uvjereni da ovim zakonom otvaramo mogućnost za donošenje takvih odluka. Uvjereni smo da ovim zakonom našim građanima povećavamo šansu za sreću i zadovoljstvo jer predloženi zakon povećava mogućnost onima koji žele djecu, a bore se s neplodnošću da postanu roditelji i zato ćemo podržati ovaj zakon i zato klub HNS-a podržava Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji. Onemogućiti pravo na izbor, ugroziti nečije zdravlje, negirati i neslušati znanja i iskustva struke, sve to može jedna država, sve to može jedna politika, a sve to je prošla politika i učinila. Ova politika, ova Vlada u kojoj HNS ima značajnu ulogu ispravlja nepravdu koju je svojim građanima nanio Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji iz 2009.godine. Ukida diskriminaciju na temelju bračnog ili izvanbračnog statusa i daje pravo na medicinski pomognutu oplodnju i poslovno sposobnim ženama koje ne žive u braku ili izvanbračnoj zajednici. Ovaj zakon omogućava primjenu svjetskih standarda u liječenju neplodnosti, poštuje sugestije i mišljenje stručnjaka koji kažu da se oplodnjom većim brojem jajnih stanica i zamrzavanjem embrija povećava ukupna uspješnost oplodnje, a time i rođenje djeteta. To zapravo nalaže i zdrava logika. Predloženi zakon poštuje načelo humanosti, štiti život i zdravlja žene jer ih ne tjera na dodatne nimalo bezazlene stimulirane hormonske postupke koji su bolni i dokazano psihički teško podnošljivi. Ali unatoč činjenici da je u odnosu na zakon iz 2009.godine učinjen ogroman iskorak u širenju prava na medicinski pomognutu oplodnju na velik broj naših građana ovaj konačan prijedlog u jednom svom dijelu predstavlja i korak unazad u odnosu na onaj iz prvog čitanja. Ta odredba ne samo da je suprotnosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, ta odredba ne samo da je u suprotnosti sa Zakonom o zabrani diskriminacije, ta odredba ne samo da je u suprotnosti sa Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava, ta odredba je u suprotnosti i sa Ustavom RH jer svi jer svi navedeni zakoni Ustav RH kao i Europska konvenciji zabranjuju diskrimanciju jamče jednakost svih građanki i građana i obvezuju na jednak pristup svima na jednak pristup svima bez obzira kojeg smo spola, vjere, političkog ili nekog drugog uvjerenja, bez obzira kojeg smo obrazovanja, bez obzira koje smo seksualne orjentacije. Ustav naše zemlje obvezuje nas na jednak pristup svima a budući da je ovaj zakon prvenstveno medicinski i liječi bolest pravo na liječenje trebamo i omogućiti svima. I zato predlažemo amandman, ukoliko ga ovaj Sabor prihvati omogućujemo pravo na medicinski pomognutu oplodnju svim ženama koje se bore s neplodnošću bez obzira jesu li u braku, izvanbračnoj ili istospolnoj zajednici. Time ćemo kolegice i kolege pokazati da poštujemo Ustav naše zemlje i dokazati da su pred zakonom zaista svi jednaki. **Kolman,

Uvažene kolegice zastupnice i kolege zastupnici, uvaženi gospodine ministre. Dakle, zaista o ovome zakonu se u hrvatskoj javnosti već jako dugo raspravlja. Uključili su se i stručnjaci i udruge građana i liječnici i predstavnici crkava, vjerskih zajednica i svi zapravo oni koji su se smatrali zainteresiranima za ovaj ili na onaj način za tu raspravu u medijima se puno o tome govorilo, organizirali su se okrugli stolovi, slala su se pisma. I na kraju krajeva i mi ovdje u Saboru čini mi se da smo dosta detaljno pretresli taj zakon, a i danas koliko vidim nastaviti na tom putu. za početak važno naglasiti da je takva jedna široka javna rasprava o jednom ovako važnom zakonu sigurno dobra stvar i za hrvatsko društvo i za taj zakon sam po sebi i za našu demokratsku i političku kulturu i to je sigurno jedan pozitivan proces koji je izašao iz ove rasprave bez obzira kako se u drugim aspektima ne slagali oko prijedloga koji se ovdje iznosi. Nakon što smo saslušali sve argumente koji su se pojavili mi u HNS-u smatramo da je naš posao ovdje u Saboru da donesemo zakon koji će maksimalno olakšati ostvarivanje sna o vlastitom djetetu svim ljudima koji to žele uz mogućnost izbora metode kojom to žele. I tu ovaj zakon zaista čini veliki korak naprijed. Naš drugi zadatak je da taj zakon bude svjetovni a ne da bude crkveni. Svi oni među nama i pri tome ne mislim na nas ovdje u Saboru nego svi oni među nama u Hrvatskoj koji se smatraju pripadnicima bilo koje religije imaju obavezu da se drže pravila koje im njihova religija nalaže i tu nema relativiziranja. Ili jesmo ili nismo. Ali ako ta pravila moramo provoditi zakonima države onda i žao mi je što to moram reći onda crkve ne rade svoj posao, a naš posao nije posao crkve. Naš posao je posao države kolegice i kolege. Ministar Ostojić često ističe da bi u ovom zakonu trebalo manje raspravljati o ideologiji i vjerojatno je tu u potpunosti u pravu jer meni se zaista čini i nama u klubu HNS-a se zaista čini potpuno neshvatljivim da je pitanje olakšavanja i omogućavanja ljudima da postanu roditelji pitanje ideologije ili svjetonazora. Nama se čini da je to pitanje zdravog razuma ili elementarne humanosti. To je pitanje da mogućnostima i dostignućima suvremene znanosti pomognemo svojim bližnjima i to zaista ne bi trebalo biti pitanje niti ideologije niti svjetonazora. Ali još manje od ideološkog pitanja ovaj zakon je Jasenovac ili Bleiburg. Kolegice i kolege, takvu tvrdu uvredu već dugo nismo čuli u hrvatskoj javnosti. Uspoređivati klaonice, polja smrti sa zakonom koji donosi život je uvreda svima onima u Hrvatskoj koji se bore sa psihičkom i fizičkom boli da bi ostvarili elementarnu ljudsku želju i potrebu a to je da budu roditelji i uvreda je i svima nama ostalima. Ali vratimo se na trenutak na sam zakon. U medicinskom pogledu zaista se radi o velikom napretku i tu je ministar potpuno upravu. On omogućava primjenu suvremenih postupaka i uvažava razvoj znanosti, jamči kvalitetu i sigurnost postupaka, regulira homolognu i heterolognu oplodnju, omogućava doniranje kako spolnih stanica tako i zametaka, regulira i pohranjivanje spolnih stanica i spolnih tkiva i zametaka, da navedem samo neke od dobrih stvari koje ovaj zakon donosi. Isto tako zaista između prvog i drugog čitanja došlo je do nekih po našem mišljenju pozitivnih promjena u tom zakonu, dakle omogućeno je pomicanje dobne granice za ženu i iznad 42 godine, uvažen je prijedlog pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, omogućen je uvid u identitet moguće polubraće, odnosno polusestara iako moram reći taj izraz polubraća i polusestre u ovom slučaju zaista krajnje uvjetno se može uopće koristiti. Usklađena je odredba oko snošenja troškova pravnog i psihološkog savjetovanja, hvala vam na tome ministre, to je zaista dobro da se uskladimo. Da opet navedem samo od nekih dobrih aspekata ovog zakona koji je pred nama. Međutim, i s time ću polako završiti, s obzirom da dolazim i predstavljam stranku koja se zove Hrvatska narodna stranka–Liberalni demokrati, moram jednu političku opservaciju. Ovaj zakon je često i od onih koji ga brane i od onih koji ga kritiziraju nazivan liberalnim. Oni koji ga kritiziraju ga često nazivaju preliberalnim. Liberalni zakon koji se zove Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji, ne zakon o liječenju neplodnosti, Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji omogućio bi takve postupke svima, a ono što bi eventualno regulirao bio bi tko ima pravo na postupak na teret državnog proračuna, a tko mora troškove snositi sam. Liberalni zakon ne bi diskriminirao ljude na temelju i tipa veze u kojoj jesu ili u kojoj nisu što ovaj prijedlog zakona još uvijek nažalost čini. Dakle klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog zakona, mi zaista smatramo da se radi o velikom koraku naprijed i da taj zakon zaista zaslužuje našu podršku, ali kolegicama i kolegama koje je toga strah moram reći da ovaj zakon zaista u ovom trenutku još uvijek nije liberalan zakon. Hvala. Imamo šest ispravaka netočnih navoda na objedinjeno izlaganje. Prvi se javio Davor Ivo Stier. Izvolite kolega. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Netočno što je kolegica rekla da je ovo human zakon jer nije to stvar svjetonazora nego je znanost 21. stoljeća jednostavno utvrdila da život počinje začećem i u obrazloženju ovog zakona upravo kad se govori i o presudi Europskog suda pravde upravo se to i potvrđuje. Dakle ako je znanost rekla da život počinje začećem, dakle da embrij je živo ljudsko biće onda nije humano ga zamrzavati i to nije u skladu sa Ustavom sa člankom 21. gdje kaže svako ljudsko biće ima pravo na život. Pa poštujmo onda pravo na život za svakoga, a ne samo za neke. Naravno da svako dijete koje se rodi to jest jedan blagoslov za svoje roditelje i mi se tu samo možemo s time složiti i to pozdraviti, ali neka to pravo bude jednako za sve a ne da neki mogu to ostvariti, a neka živa ljudska bića idemo zamrzavati. Hvala. Sljedeći ispravak, potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite kolega. **Reiner, Željko (HDZ)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče. Ja bih ispravio netočni navod da se ovim zakonom ništa ne nameće. Itekako se nameće, nameće se svekolikom hrvatskom pučanstvu odlukom 80-tak ruku ovdje koje će se u petak dogoditi potpuno izvjesno, svi to znamo, će se nametnuti jedan zakon po kojem daleko, daleko veći broj ima drugačije mišljenje. Međutim, nameće se i financiranje tog zakona jer s jedne strane se nameće primjerice, to nije potpuno razjašnjeno, ali strani državljani koji dođu mogu na teret HZZO-a, dakle na teret svih građana Hrvatske isto to napraviti jer nigdje ne stoji da to ne mogu. Bilo koji strani državljanin to može ostvariti. Nameće se značajan trošak. U proračunu je predviđeno na razdjelu Ministarstva zdravstva oko 40 milijuna za to, međutim u ovoj verziji zakona

Sljedeći ispravak, kolega Darko Milinović. Izvolite. **Milinović, Darko (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Ja ću ispraviti dva kriva navoda. Uvažena zastupnica je rekla da će HNS podržati ovaj zakon jer nema diskriminacije u njemu što nije istina. On u velikoj mjeri diskriminira nerođeno dijete jer Konvencija o pravima djeteta jasno kaže da dijete ima pravo na oba roditelja. da će glasovati za ovaj zakon zbog toga što on omogućava svim ženama medicinski potpomognutu oplodnju. I taj navod nije točan, omogućava ženama koje boluju od neplodnosti. Hvala. Sljedeći za ispravak se javio Dinko Burić. Izvolite kolega. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem, poštovani gospodine potpredsjedniče. Ispravljam krivi navod kako ćemo prihvaćanjem ovakvog oblika zakona kakav je danas pred nama dokazati da vrednujemo i ustavne odredbe koje govore o braku, o izvanbračnoj zajednici i o istospolnim zajednicama. Ustav Republike Hrvatske nigdje ne spominje istospolne zajednice, dakle to je netočno jer u članku 62. kaže se da je obitelj pod osobitom zaštitom države, ali definira da su brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom. Niti riječi o istospolnim brakovima i zajednicama. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeći ispravak Zoran Vinković. Odustajete, hvala kolega. … /Upadica ispravak Stjepan Milinković. Izvolite kolega. Nameće itekako pristup jedan protiv kojega je velika većina građana ove zemlje i koji ulazi u temeljne vrijednosti i obitelji i braka itd. Ali je kolega Kolman rekao još da ovaj zakon neće biti crkveni. Dragi kolega i ne treba biti crkveni, ali crkva ima legitimno pravo da se očituje o moralnim vrijednostima o kojima se ovdje radi i u tom smislu mislim da crkva ima što za reći i ono sve što je rekla da stoji. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Tu je bilo više ispravaka mišljenja nego netočnih navoda, ali u redu. Sljedeći u ime kluba HDZ-a Darko Milinović. Izvolite kolega. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. prije svega moram reći da se pridružujem apelu potpredsjednika Hrvatskog sabora da danas ne razgovaram o ovom zakonu sa povišenim tenzijama, jer to nije dobro. I ja apeliram u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice da snizimo te tenzije jer su nepotrebne, ali da raspravljamo ovdje danas argumentirano i sukladno činjenicama, pa i nekim podacima koje imamo. I mi smo apelirali, ako se sjećate kada ste donosili ovaj zakon. Naročito se obraćam klubu SDP-a. Mi smo apelirali da i tada rasprava bude na jednoj dostojanstvenoj razini, a dobili smo negativan odgovor. Hvala vam ministre što ste rekli i na neki način pa usprotivili se ili imate dobre podatke, jer vidim jedan od amandmana kluba SDP-a ide uz obrazloženje da je dosadašnji zakon polučio loše rezultate. Čuli smo ministra, napokon nekoga iz SDP-a a rekao je da je do sada, prošle godine i pretprošle godine rođeno pazite, pazite 1100 djece a prije dvije godine po starom zakonu 500 ili 680 djece. Hvala vam gospodine ministre na tome! Da ste hrvatskoj javnosti rekli javno ovaj zakon je polučio odličan rezultat, sjetite se kada smo donosili ovaj zakon, kada smo mi iz kluba HDZ-a govorili ako ne bude bolji rezultat nego važećeg onog zakona mi ćemo pokušati ga mijenjati na bolje. Što smo dobili kao odgovor? Hrvatska je jedina zemlja. Ovo je izjava koja graniči sa dobrim ukusom. Hrvatska je jedina zemlja gdje je nemoguće liječiti neplodnost. Sadašnji saborski zastupnik i današnja potpredsjednica Vlade Milanka Opačić. Ta je izjava dodatno traumatizirala parove koji se liječe od neplodnosti, jer ne znam je li to s namjerom. Mislim da ovakva izjava nije bila s namjerom već iz neznanja. Jer i psihičko stanje žene ili bračnog para može utjecati na neplodnost. Od trenutka donošenja ovog nakaradnog zakona obustavio se svaki postupak medicinske potpomognute oplodnje i u Hrvatskoj, a mnoge privatne klinike najavljuju svoj odlazak u inozemstvo na istoj tiskovnoj konferenciji od iste osobe. To nije dobro! Tad nije bilo dobro na toj razini raspravljati o tom zakonu. Vidite kako istina dođe na vidjelo. Pa danas imamo više poliklinika. Jeste li čuli da je neka od privatnika ili neka poliklinika kao što ste tvrdili ovdje u ovom zakonu otišla i najavila svoj odlazak u inozemstvo? Ne. U prošlih godina imamo nekoliko novih poliklinika koje su otvorene nakon Zakona o medicinskoj oplodnji. Ali dobro, to je vrijeme iza nas. Razgovarajmo o današnjem zakonu. Ono što nije dobro kao temelj ovog zakona kod donošenja proračuna smo smanjili proračun za 10 milijuna kuna za postupke medicinske oplodnje. Ministre vi ste rekli u prvih šest mjeseci smanjit ćete liste čekanja, a gospodo u prvih šest mjeseci liste čekanja zbog smanjenog proračuna Ministarstva zdravstva su povećane 30 do 50%. A liste čekanja za medicinsku oplodnju, jer smo bili prvi u Europi nismo imali lista čekanja. Danas su liste čekanja do pet do šest mjeseci produžene, nije ih bilo uopće. I zato je već kod donošenja proračuna ovaj i ovakav zakon osuđen na lošiji rezultat nego što je to bilo do sada. Ne znam da li se vodite činjenicom, a vi iz SDP-a i vidjet ćemo to na glasovanju često se pozivate kao što se i kolega Hajduković nije ovdje pozivao zadnji put prošli tjedan da je on Katolik, da je prošao sve sakramente. Sad ćemo vidjeti širokogrudnost SDP-a da li će vjernici podržati ovaj zakon i po nama neprihvatljive odredbe. Ministre, dame i gospodo da li znate da u Hrvatskoj ima 15000 zamrznutih embrija o kojima nitko ne vodi brigu? Embriji kao što valjda se tu možemo usuglasiti smo bili svi mi. Što će biti sa tim 15000 embrija, jedan dosta veliki grad ovaj zakon ne odgovara, nije odgovorio ni prošli zakon. Ali ovaj zakon nalaže, gotovo naređuje da idućih godina bude još 15000 pa da ih imamo 30 i 40000. Ali ujedinili ste. I danas Hrvatskoj treba jedinstvo u bilo kojem segmentu, ali ujedinili ste vjerske zajednice u Hrvatskoj i to je dobro. Što se tiče podataka, dakle imali smo po sadašnjem, važećem zakonu 37% više porođaja, 25% više djece i 25,4% više trudnoća. Sjećate li se velikih bajnih vlakova koji su kretali za Sloveniju radi tobože ovog zakona? Migracija u ovom smislu je opće poznata u Europskoj uniji i ona je 5 do 10%, a sad slušajte mi smo tu ispod prosjeka. 5,3% parova iz Hrvatske ide na liječenje u inozemstvo kao i za sve ostale bolesti. Ali i 64, 67 parova iz inozemstva se liječio upravo ovdje kod nas. Zašto kada se pozivamo na struku ne poštivamo i mišljenje Paul Devroeya. To je Centar za reproduktivnu medicinu iz Bruxellesa, iznimno uspješnog centra koji je rekao da će za koju godinu se uopće neće zamrzavati zametci, nego samo jajne stanice. U samo šest mjeseci edukacije, a mi nismo imali ni jednu trudnoću iz odmrznute jajne stanice. Samo u šest mjeseci edukacije rođeno je oko 30 djece iz odmrznute jajne stanice. Umjesto da u tom pravcu i dalje educirate i osiguravate sredstva za dodatne edukacije i da dođemo na europski prosjek koji je sada između 30 i 40% iz odmrznutih jajnih stanica vi se igrate božje ruke, vi želite biti s ovim zakonom gospodar života i smrti. I uspješnost iz odmrznute jajne stanice je danas u Hrvatskoj, nemamo podatke za ovu prošlu godinu, a za koju imamo je 20% od nula dakle do 20% Ali ovaj zakon je pisan, ja bih rekao evo blago, aljkavo. U prvoj rečenici je neistina. Prva rečenica kaže kod obrazloženja ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Netočno! Nema, kako je moguće da zakon koji smo uskladili sa EU sad ponovno usklađujemo? To je netočno. Nemojte pod krinkom EU donositi ovaj zakon jer EU ne zanima kako ćemo mi regulirati te stvari ovdje kod nas. Ali on je duboko i u pojedinim segmentima diskriminirajući. Članak 7. kaže ovako: "Preostali zameci koji nisu uneseni u spolne organe žene čuvaju se na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje do 5 godina." Nakon toga ako par neće, nemate odgovor, u zakonu nemate niz odgovora. Što ako par nakon 5 godina neće čuvati zametak sljedećih 5 godina? Nemate odgovor nego kažete: "Nakon proteka roka od 5 godina zameci se uz pristanak darivatelja daruju radi postizanja trudnoće." A što ako neće ih darovati? Rupa u zakonu. Nakon 5 godina vi nemate odgovor što sa zamecima. Nedopustivo! Kao ne znam u pravosuđu da nemate odgovor koliko godina zatvora ima ili treba dobiti da to zakonodavac nije rekao nakon ne znam nekakvog ubojstva. Članak 11. postojanje izvanbračne zajednice izvanbračni drugovi dokazuju svojom ovjerom kod javnog bilježnika. Sjetite se kad sam ja to predložio i to ste naslijedili. Sjetite se što kada je HDZ predložila takav zakon. Što ćete opterećivati parove raznoraznim papirima, raznoraznim postupcima? Zašto toliko administracije? I vidim da naravno bez toga dalje ne može. Ali, i to je bilo priče pa nisu veli bračni parovi koji boluju od neplodnosti psihički rastrojeni i bolesni da moraju ići na psihološka testiranja. Pa ste evo prije provedbe postupaka homologne oplodnje, odnosno izvanbračnih drugova može se omogućiti psihološko i psihoterapijsko savjetovanje. U homolognoj se može, a u heterolognoj se ne može. A zašto? Je li isto? Već kad dozvoljavate homolognu i heterolognu oplodnju zašto se ide na psihološko testiranje? Pa iz razloga da pripremite par. Jer od 4 postupka 1 uspije, ako da. Da pripremite na onu bolnu činjenicu kad vam ginekolog kaže ne, nije uspjelo ili kad žena sazna da nije uspjela. Pa što sada? Veća je bol kod heterologne nego kod homologne medicinske oplodnje? Pa ista je bol i zato su ta testiranja. Ali, kako mi se bliži vrijeme moram reći jedan vrlo diskriminirajući podatak, a to je da omogućavate dakle medicinsku oplodnju ženi koja nema partnera. I to ćete glasovati, ja se nadam da nećete, da ćete odgoditi primjenu ovoga zakona i glasovanje do jeseni, da u 15 dana 130 tisuća potpisa vam nešto znači. Ali sad stavite se u poziciju ginekologa. Dolazi žena A i žena B. Nemaju partnera i žele ići na umjetnu oplodnju. A ovaj zakon kaže da žena može ići na umjetnu oplodnju ako boluje od neplodnosti. I sad niste ni propisali koje pretrage treba napisati i provesti. Dakle, osoba A i osoba B, dvije žene dolaze meni kao ginekologu. Ja hoću na postupak medicinske oplodnje. Ja moram utvrditi da jedna od njih ili da li boluje od neplodnosti i onda može ići na taj postupak. E sad pogledajte kontradiktornost ovog zakona. Osoba A napravili smo sve pretrage i rekli smo ovako vi ste zdrava, ali ne možete ići na medicinsku oplodnju. Zašto? Zato jer niste bolesna. Pogledajte kakva je to kontradiktornost. A drugoj ženi kojoj laparoskopijom nađete ne znam okludirane jajovode ili nekakav hormonski defekt e vi možete. Pa jel' to diskriminacija već ako to dozvoljavate? Pa jel' to diskriminacija u tom smislu? Imate dvije žene i sad jedna je sretna jer je zdrava, ali nesretna je jer ne može na medicinsku oplodnju. I niz takvih, nemamo više vremena, ali vidjet ću kasnije možda u pojedinačnoj raspravi, ima koje jednostavno moraju vas primorati, evo to ću reći, da odgodite glasovanje o ovom zakonu, da proširimo javnu raspravu. Jer u 15 dana 130 tisuća potpisa mora vas na to na neki način natjerati. Mi smo u kršćanskoj i tradicionalno katoličkoj zemlji. Pa imajte na umu i to. Rekao je Churchill ljubav prema tradiciji nikada ne slabi naciju zapravo joj daje dodatnu snagu u teškim trenucima. Da li ima teži trenutak za ovu naciju? Ne samo zbog ovog Zakona o medicinskoj oplodnji već i zbog inih drugih stvari. Zaštitite dijete, zaštitite život i ovaj zakon nemojte glasovati o njemu u petak, dopustite da hrvatski narod većinom katolički, i sve vjerske zajednice druge reknu i svoju riječ, dvije još o ovom zakonu. I završit ću, rekao je Ciceron neka tvoje čežnje vodi razum. Gospodine ministre neka vaše čežnje da liberalizirate ovakav zakon vodi razum i shvatite da niste produžena Božja ruka i shvatite da niste gospodar života i smrti. Hvala i vama. Za riječ se javio ministar. Prije nego samo dam riječ ministru pošto je kolega Milinović htio citirati na neki način, ja nisam iskazao da postoje ovdje tenzije nego sam pozvao na toleranciju. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kad se vidimo tu za 5 godina vjerujte mi da će rasprava biti znatno smirenija. Vjerujte mi da će rasprava biti znatno demokratičnija. Zaprepašćujuće je da zakon koji želi pomoći svakom šestom paru izaziva podjele. da zakon koji želi pomoći svakom šestom paru izaziva podjele. Neplodnost je dijagnoza, bolest koju kao takvom tretira Svjetska zdravstvena organizacija. Kolegice i kolege, ovo je zakon koji uređuje liječenje te dijagnoze. Taj zakon, taj medicinski zakon naravno da on zbog cijelog niza, ja se neću poštovani kolega Milinoviću vraćati u prošlost i izvlačiti papire, citate iz elektronskih ili pisanih medija, jer prošlost ne možemo promijenit. Svi smo tu ostvarili, 49 minuta i 6 sekundi, i šta smo rekli u tih 49 minuta, ne možemo promijeniti. Uvjeren sam da bi mnogi od nas, mnogi su ko vjerojatno i ja, iako sam oprezan čovjek povukli svoje izjave od prije par mjeseci, par godina. Uvjeren sam da bi mnogi od nas zaustavili "Routers". Stoga vas molim, ovoj dijagnozi, neplodnost je dijagnoza, zagooglajte sada, MKB Međunarodna klasifikacija bolesti. Ovo je zakon koji liječi tu dijagnozu. I u pravu ste kolega Milinoviću, vi ste čekali da su ovdje narasle, u pravu ste zato što parovi čekaju, jedan dio parova, prihvatite to, čekaju optimalnu metodu koju nažalost nisu imali već godinama i zato su porasle liste čekanja. Slažem se i uvjeren sam da ćete vi kao humanist, altruist, liječnik glasovati za ovaj zakon, zbog tih lista čekanja, zbog tih pacijenata. A ovaj zakon koji je sada na snazi, dakle ovaj star, a usvojen 17. srpnja prije 3 godine, dakle točno prije 3 godine, omogućava zamrzavanje, sadašnji zakon čak 3 jajne stanice. Šta se dešavalo u praksi? Ako žena ili par želi da se vrate 2 zametka, razmislite gdje je završio 3 zametak, razmislite. Ovaj zakon to uređuje, pa ne završi, ovaj zakon koji sad ja predlažem, koji predlaže ova Vlada bolje štiti zametke od postojećeg. Razmislite, popričajte sa kolegama. Ovaj zakon koji je tu sad pred vama, bolje štiti zametke od postojećeg. Jer se desilo u praksi da par kaže želim dva zametka gdje je završio treći? Meni je jasno, a i vama je jasno da zdravstvo nije bio dio ACQUIS-a pravne stečevine, jer je europska asocijacija, ima barem 5 europskih sustava, Anglosaksonski, Bizmarkov, Beveridgeov, Frankofilski i ne zaboravite Šemaškov sustav u zemljama istočne Europe. Zato nije bio dio zato nema Pan-Europskog zdravstvenog sustava. optimisti kažu da će Pan-Europski zdravstveni sustav biti 2025. pesimisti 2040. Jer je to kompleksno. Zar to nije dio ACQUIS-a ali zato postoje europske direktive, i ovaj zakon poštuje europske direktive i zato ima oznaku EU. Hvala lijepa. Hvala i vama ministre. Imamo 3 ispravka. Prvi se javio Dinko Burić. Izvolite kolega. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem Poštovani gospodine ministre ispravljam vaš netočan navod kako ovaj zakon izaziva podjele u društvu, a u osnovi iza njega se krije želja pomoći svakom 6 paru. Točno je da se želi pomoći svakom 6 paru, ali podjele ne izaziva ta želja, da se pomogne svakom 6 paru, nego podjele ovakvog prijedloga zakona. Izazivaju najmanje 2 stvari, to je činjenica da se ovim prijedlogom zakona omogućava, postupcima MPO-a dati dijete i istospolnim zajednicama. druga činjenica koja izaziva podjele u hrvatskome društvu jest, ne to da se pomogne svakom 6 paru, nego stvaranje viška živih bića čija je sudbina u najvećem broju slučajeva smrt ili ne daj Bože eksperimentiranje na živim bićima ili ne daj Bože čak moguće i trgovine. **Batinić, Milorad (HNS)** Vrijeme. Sljedeći ispravak Darko Milinović. Izvolite kolega. **Milinović, Darko (HDZ)** Hvala lijepo. Pa neistina je da su liste čekanja produžene zato jer se čeka optimalna mogućnost liječenja. Zbog nedostatka novca, zbog 10 milijuna kuna manje u proračunu. Ministre, dozvolite da ja nešto više o tome znam. 96% postupaka, trudnoća u AVF postupku ide iz svježeg embrio transfera, a samo 4% od ovih 1100 djece što prvi put u Hrvatskoj imamo iznad 1000 djece, mislim da ih je 30 ili 40 rođeno iz, zapravo 20 iz odmrznutih zametaka. Ovaj zakon, vi kažete bolje štiti zametak nego …/Govornik se ne razumije./… Ovaj zakon ga uopće ne štiti, ovaj zakon ne zna što će sa tim zametcima. Bojali ste se napisati kao 2002. godine da ćete pustiti, u tom zakonu je bio prijedlog da ćete pustiti zametak da umre. Žene ne dajte, žene u ovom Saboru, u Hrvatskoj, ne dajte da vam unište jajne stanice ako ste ih stavili u pričuvu, zamrzli,

Hvala. Sljedeći ispravak Davor Ivo Stier. Izvolite kolega. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine ministre nije želja da se pomogne neplodnim parovima izazvala podjele. Podjele Podjele su izazvane, kada na samom početku ove priče mailom ste članove povjerenstva za umjetnu oplodnju smijenili. Kada je premijer Milanović objasnio da su oni smijenjeni zbog njihovog svjetonazora, to je izazvalo podjele, ta bahatost kojom ste se odnosili prema ovom pitanju, a to je pitanje života. To je također bilo mišljenje kolega Stier. Sljedeća rasprava po klubovima, u ime SDP-a, Biljana Borzan. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre. Evo dakle, puno je rasprava i bure izazvao ovaj zakon, kako u ovom mandatu tako i u dva navrata kada smo o njemu raspravljali u prošlom mandatu. Puno toga je izrečeno u ovome zakonu. Nažalost puno toga se čulo od onih koji, zbog svojih stavova ili načina života ionako se nikada ne bi podvrgnuli liječenju pomognutom oplodnjom, a relativno malo se čulo onih koji prirodnim putem ne mogu imati djeci, a žele iskoristiti sva znanstvena dostignuća na ovom polju. Već smo danas u nekoliko navrata naglašavali da je ovo prvenstveno medicinski zakon zakon koji pomaže osobama koje ne mogu imati djecu prirodnim putem i moram izraziti žaljenje zbog pretjeranog politiziranja ovog zakona da su te osobe ostale u drugom planu, a upravo su ti ljudi važni. Njima treba pomoći da što više postupaka medicinski pomognute oplodnje završi uspješno kao što je to do sada uspješno završilo u 40 milijuna slučajeva u svijetu, dakle rodilo se 40 milijuna djece diljem svijeta upravo zbog ovakvog načina. To je u cijeloj priči i najvažnije kako najsuvremenijim metodama liječenja i dijagnostike poštujući etička načela pomoći tim ljudima. Želim naglasiti da je ovo i zakon izbora. On se ne tiče svih ljudi poput recimo Zakona o PDV-u, on se tiče samo onih koji ne mogu imati potomstvo prirodnim putem a ne obvezuje nikoga ni na što odnosno oni koji imaju problem uopće ne moraju konzumirati ovaj zakon. Ljudima se dakle daje izbor što je osnova demokracije. Ovaj zakon maksimalno ide na ruku onima kojima je odnosno pomognuta oplodnja potrebna a istovremeno na minimum smanjuje mogućnosti zlouporabe i manipulacije. Sličan zakon primjenjuje se u 135 zemalja svijeta i Hrvatska dakle po tome nije nikakva egzotična zemlja. Često sam se susretala s nerazumijevanjem zbog čega se toliko buke diže oko ove teme. Također neki dan na Odboru za zdravstvo neki od komentara kolega iz HDZ-a su bili u smjeru zašto se ovaj zakon izglasava baš sada a ne jesen. Naglašavam da je gotovo tri mjeseca trajala javna rasprava a onda skoro još tri mjeseca je prošlo između prvog i drugog čitanja. Vremena je bilo dosta, a prijepora je bilo i bit će ih. Imam razumijevanja za sve razlike u mišljenjima no ovo je teme oko koje očigledno možemo teško postići konsenzus pa makar i odgodili ovaj zakon za 6 mjeseci ili 6 godina. Čak i da ne ulazimo u rasprave i argumente da se ovaj zakon izglasavao upravo baš u ovo vrijeme prije tri godine objašnjenje zašto baš sad je u stvari vrlo jednostavno. Naša dužnost je da ukoliko je to moguće što prije izglasamo sve one zakone koji su gotovi u proceduri jer oni naprosto utječu na veći ili manji broj ljudi u našoj zemlji. Očajni ljudi kojih se ovaj zakon tiče s opravdanim nestrpljenjem čekaju kada ćemo mi zastupnici izglasati ovaj zakon i ne treba im se čuditi zašto im se žuri. Onaj tko se nije našao u takvoj situaciju možda teško može razumjeti nestrpljenje no to je potpuno razumljivo kada se u obzir uzme činjenica da je želja za potomstvom odnosno nagon za održanje vrste nešto što je duboko usađeno u svako ljudsko biće. Naprosto je dirljivo na što su sve spremni oni koji žele imati djecu a ne mogu. Ovaj zakon je važan iz više razloga. Jedan je taj kao što je već rečeno što direktno utječe na gotovo petinu parova u RH dakle parova koji ne mogu imati djece. Bitan je i zato što direktno utječe na natalitet u RH. Mi smo po ekonomskim pokazateljima srednje razvijena zemlja no nažalost po pokazateljima nataliteta spadamo u visoko razvijene zemlje u kojima je natalitet u značajnom padu. Zadatak Sabora i dužnost Sabora i svake vlade je da taj trend pokuša usporiti odnosno obrnuti. Pri prvom čitanju naglasili samo da je bitna razlika prema dosadašnjem zakonu mogućnost zamrzavanja zametaka. Prema dosadašnjem zakonu žena koja kreće u postupak medicinske pomognute oplodnje svaki put bi nakon neuspješnog postupka morala ponovno prolaziti kroz mukotrpan, traumatičan i zdravlje žene rizičan proces hormonske stimulacije. Ne treba zanemariti i to da taj postupak ne samo što je mukotrpan, košta i to poprilično. Nije važno jeli on košta pojedinca ili državu ali to je naprosto trošak koji se može izbjeći. Uz to daleko važnije što se u sve ove metode koje ovaj zakon u drugom čitanju predviđa uspješnost postupaka podiže na visokih 60%. Najvažnije od svega što zamrzavanjem embrija dajemo šansu za potomstvo i onima koji zbog bolesti ili nesreće tu šansu više ne bi imali. Zakon je u drugom čitanju ponešto i poboljšan u skladu sa sugestijama nevladinih udruga, pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom itd. Jedna od stvari na koju je bilo dosta primjedbi je striktno ograničenje da se postupcima medicinske pomognute oplodnje mogu podvrgnuti samo žene do 42 godine dakle ovim zakonom se ta mogućnost proširuje ukoliko liječnik procijeni da je to moguće obzirom na zdravstveni status žene. Također pomognuta oplodnja omogućena je i osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost što smatram bitnim jer je to s jedne strane u skladu s našim Ustavom, a s druge strane smatram da osoba s invaliditetom može biti svakako jednako dobar roditelj ili možda i bolji od zdrave osobe. Klub SDP-a podnio je i amandman na ovaj prijedlog zakona koji u članku 62.dakle prema našem prijedlogu će se mijenjati na način da se neće ubraati dosadašnji postupci kojima su se žene podvrgnule.đ Ovaj amandman omogućit će pravične uvjete liječenja za sve koji nisu ostvarili željenu trudnoću liječenjem neplodnosi. Konačno, želim reći da je na nama velika odgovornost da donesemo zakon koji će biti temeljen na znantsvenim medicinskim dostignućića, zakon koji parovima koji ne mogu prirodnim putem imati potomstvo olakšati taj mukotrpan i neizvjestan postupak, zakon zbog kojeg će onih koji se tiče konačno odahnuti, zakon koji će omogućiti dolazak na svije što većeg broja zdrave dječice koja će usrećiti svoje roditelje. Smatram da će se ovakvim prijedlogom zakona taj cilj upravo i postići. Ponovnit ću još jednom ono što sam rekla u prethodnoj raspravi na prvom čitanju, ovim zakonom konačno obrćemo dosadašnju situaciju i jasno poručujemo kada srce kaže dijete vlada kaže da. Klub SDP-a podržat će ovakav prijedlog zakona. Hvala. Hvala. Imamo tri ispravka. Prvi se javio potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite. Uvažena zastupnica je krivo rekla i to bih želio ispraviti da se nisu oglasili predstavnici onih koji su zapravo tangirani odnosno koji ne mogu doći do djece. Itekako su se oglasili ali oglasili su se tako da se ne slažu sa ovim prijedlogom zakona. predstavnici Udruge s problemom neplodnosti "Beta2 u ime neplodnih parova su iznijeli prijedloge koji nisu prihvaćeni. Predstavnici Udruge Roditelji u akciji "Roda" su također iznijeli prijedloge koji nisu prihvaćeni. I treba jasno reći, iako se govori o tome da je bilo 3 mjeseca plus 3 mjeseca javne rasprave u tijeku tog vremena niti jedna jedina primjedba niti ovih Udruga osoba s problemom neplodnosti, Udruga roditelja u akciji, niti bilo koje druge udruge, niti bilo koja druga primjedba nije prihvaćena osim nekoliko vrlo skromnih primjedbi pravobraniteljica koje su jedine prihvaćene i nalaze se u ovakvom prijedlogu zakona, a ništa drugo nije uopće prihvaćeno. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad Kolegice Borzan, dogovorili smo se da ćemo argumentirano raspravljati. Dakle ne možete reći da po sadašnjem zakonu žene svaki put moraju ići na hormonski stimuliranu ovulacija koja naravno i u tom trenutku žene prolaze određene i i psihičke torture, možemo to slobodno reći. Pa ima zamrznutih jajnih stanica, ne mora ići svaki put na hormonski stimuliranu ovulaciju. To znate vi, to znam ja i nemojmo lagat onda hrvatsku javnost. Ali ovo morate paziti, na ovo morate obratiti pažnju, pogledajte ovu neshvatljivu odredbu ovog zakona. U slučaju smrti jedne ili obje osobe zametak se donira. Ma gospodo idemo sad tragediju jednu pronać', a pronalazimo ih u prometu svaki dan, da poginu muž i žena, imaju zamrznuti zametak i vi kažete možemo mi donirati taj zametak kome hoćemo. Ili kaže ako jedna od njih pogine, znači ako supruga recimo pogine, muža se ne pita ništa ili ako muž pogine suprugu se ne pita ništa. Taj zametak SDP uzme, valjda ćete otići na tržnicu Dolac i reći tko će zametak.

Mislim ne bih želio komentirat da mi ne bi netko replicirao, odnosno odgovorio s povredom. Ja vas molim kolege, spominjanje tržnice u tom slučaju ja vas molim da budemo tolerantniji. I sljedeći ispravak Davor Ivo Stier. Izvolite kolega. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Borzan, kažete ovaj zakon je u skladu sa etičkim načelima. Ja se pitam je li etičko zamrzavati ljudska bića, da li je etički to da osuđujemo neku djecu da se rode bez oca, a ne mora bit tako. Da li je etički upravo da tražite od onih koji smatraju da to kršenje temeljnog ljudskog prava na život da moraju financirati takav sustav. Da li je to etično? Možda je vama to sve etički neutralno kao što je rekao premijer Milanović za jedan drugi slučaj, slučaj Čačić, ali ja mislim da to doista nije etično niti moralno. **Batinić, Milorad (HNS)** Kolega Stier, opet ste ispravljali mišljenje. Ispravak netočnog navoda evo novim Poslovnikom imat ćemo stvarno mogućnost replike i da ne budemo imali ove dvojbe ili vi ili ja. Hvala. Sljedeća za raspravu u ime kluba Hrvatskih laburista Nansi Tireli. Izvolite kolegice. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre, kolegice i kolege. Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji nije politika, to je život i kao takvog bi ga trebali i shvatit. On u sebi mora sadržavati nešto duboko ljudski, a to je ideja da ljudi imaju pravo postati roditelji. Ovaj zakon kao takav to i jeste, mogućnost. Pokušajmo ga kao takvog i prihvatiti. Mogućnost koju ću prihvatiti ili neću prihvatiti. Od prvog do drugog čitanja ovog zakona svih se uvjeravalo kako će imati pravo reći ono što misle kao i ono što žele. Ljudi su govorili, predlagali, sugerirali. Nešto od toga se ispoštovalo, čuli smo već to, prijedlog pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, prijedlog pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, kao i to da se kod pacijentica starijih od 42 godine poštuje diskrecijsko pravo medicinskih stručnjaka da se u slučaju povoljnijih nekakvih okolnosti omogući i MPO, psihološke ocjene na teret HZZO-a i na tome ministre evo hvala u ime svih tih ljudi čiji ste glas čuli. Neću ulazit previše u samu znanstvenu problematiku. Imamo ovdje previše doktora, liječnika koji se evo bave tom politikom. Pokušat ću samo danas na ovoj saborskoj zastupnici prenijet ono za što se bore roditelji roditelji koji su u postupku medicinski pomognute oplodnje i na neki način njihov glas reći danas ovdje, a sve ovo ostalo mislim da i više ne možemo utjecati. Konačni prijedlog zakona o medicinski pomognutoj oplodnji kao takav nosi ograničenja koji potencijalno može nanijeti još više štete pacijentima koji su trenutno u postupcima medicinske oplodnje. Člankom 62. stavak 2. konačnog prijedloga zakona otvara se mogućnost retroaktivne primjene zakona čime bi bili oštećeni svi neplodni parovi koji su se liječili prema postojećem važećem zakonu jer bi se u kvotu broja pokušaja liječenja na teret HZZO-a ubrajali i retroaktivno i dosadašnji pokušaji. neplodnih parova koji su započeli postupak medicinski pomognute oplodnje po postojećem zakonu je da su bili prisiljeni na odlazak u inozemstvo i da su izgubili najperspektivnije godine za postizanje roditeljstva, približili se izlasku iz fertilne dobi te da su financijski, a i kreditno uništeni te da bi im se sada ovim novim prijedlogom ovakvog zakona oduzelo pravo na novu šansu, optimalnu liječničku pomoć što bi moglo zauvijek im zatvoriti vrata roditeljstva. I moramo imati na umu da je vrlo teško reći paru da je jedini razlog zašto ne mogu imati dijete novac. Odredba o neanonimnosti donora muških spolnih stanica utjecati će na drastično smanjeni broj donacija zbog čega dolazi i u pitanje heterologna oplodnja u Republici Hrvatskoj te će po pitanju heterologne oplodnje veći dio parova i dalje odlaziti na liječenje u inozemstvu s upitnom mogućnosti refundiranja troškova na teret HZZO-a. Također u objašnjenju ovog konačnog prijedloga zakona se navodi neanonimnost darivatelja spolnih stanica, odnosno zametaka koja je propisana radi zaštite prava djeteta na spoznaju vlastitog porijekla onako kako ga u članku 7. štiti Konvencija o pravima djeteta koju je Republika Hrvatska i ratificirala. U tom stavku 7. stoji da je dijete koliko je to moguće ima pravo da zna tko su mu roditelji. Pitanje je tko je roditelj? Odbor za prava djeteta kojem države podnose redovita izvješća o primjeni konvencije kritizira neprimjenu i ugrožavanje ovakvog prava. U slučaju medicinski pomognute oplodnje darovanom spolnom stanicom, odnosno zametkom ne može se tvrditi da nije moguće utvrditi porijeklo djeteta. Osim toga, ovako propisano pravo djeteta odraz je suvremenih shvaćanja u razvojnoj psihologiji, dječjoj psihijatriji da jasna spoznaja o vlastitom podrijetlu tvori zdravi društveni identitet pojedinca, njegov duševni identitet i mogućnost izgradnje kvalitetnih osobnih odnosa s drugim osobama. Izlično je pozivati se na Konvenciju o pravima djeteta, s obzirom da je postavljena granica od 18 godina kada osoba začeta postupkom MPO-a postaje poslovno sposobna i punoljetna, pa ne možemo govoriti više o djetetu, odnosno smatram da je pozivanje na ovo gore rečeno, da je propisano pravo djeteta odraz suvremenih shvaćanja zapravo neizbrisani ostatak iz prethodnih verzija prijedloga zakona u kojem se razmišljalo da se postavi dob od 14 godina kada bi ta djeca začeta MPO-om doznala podatke o biološkim roditeljima, pa evo možda da se na to malo obrati pažnja. Prednosti ovog zakona možemo reći i parovi koji su u postupku medicinski pomognute oplodnje kažu da je bolji od postojećeg zakona. Međutim, isto tako navodimo i nedostatke. Retroaktivna primjena zakona gdje se kumulativno zbrajaju postupci kod onih koji su započeli postupak po dosadašnjem zakonu neanonimnost donora, ograničen broj postupaka na teret HZZO-a što će dio troškova prebaciti na pacijente. Što se pak tiče zamrzavanja embrija plašim se da uz to što je to mogućnost, odnosno izbor svim neplodnim parovima, da je isto tako i veliko pitanje na koje nismo do kraja dali odgovor. I ne odgovor samo zbog vjerskih načela, nego odgovor zbog savjesti svih onih koji u postupku medicinski pomognute oplodnje zamrznu svoje embrije. Kad želimo dijete pristat ćemo nepogovorno na sve, apsolutno ne postavljajući puno pitanja što iza toga i kuda sve to vodi. Međutim, kad dođe vrijeme da snosimo odgovornost vlastitih odluka itekako nam je važno gdje su i na koji način ti naši embriji završili. Tako da evo ministre još jedanput o ovome treba još puno toga reći. Na kraju, osvrnut ću se na načela. Imamo ih šest koja tako često spominjemo. Meni su najdraža dva. To je načelo optimalnog liječenja i načelo dostupnosti. Što se tiče načela optimalnog liječenja po njemu bi trebalo liječiti neplodnost jer smo konstatirali da je neplodnost dijagnoza ne postavljajući dakle nikakva financijska ograničenja. Kada se donosio proračun i kada ste vi ministri između sebe dogovarali kome, koliko i šta mislim da ste napravili nekakav krivi deal i odricajući se pola milijarde kuna na teret proračuna Ministarstva zdravlja dovelo je itekako do određenih ograničenja. Ovo je vjerojatno cijena tog vašeg dogovora. Ta ograničenja su velika, ali svakoga onoga tko uredno cijeli svoj životni vijek uplaćuje dopunsko, odnosno obvezno zdravstveno osiguranje ograničenja financijske prirode apsolutno ne bi trebala zanimati. Dapače, ta ga ograničenja bole i to s razlogom jer je neplodnost dijagnosticirana bolest. Svatko je uvjeren da ima pravo na liječenje te svoje dijagnoze dok god ne ozdravi, opet s razlogom. Ali im ovakvim zakonom na žalost to uskraćujemo. Što se pak tiče drugog načela, a to je načelo dostupnosti medicinski pomognutu oplodnju neće moći koristiti svatko i iskoristiti na najoptimalniji način, ne oni koji nemaju novac da osjete to zadovoljstvo roditeljstva. Tamo gdje se obitelj cijeni pomoć i zdravstvo trebalo bi biti besplatni, a ono što obitelj čini jačom, boljom, ljepšom, bogatijom jesu upravo djeca. Vrlo smo osjetljivi prema želji da ljudi imaju obitelj i moramo težiti i učiniti sve da svaka žena koja želi postati majka to uistinu i pokuša postati. U početku svog izlaganja ministre rekli ste temeljne premise. Neplodnost je bolest, bolest treba liječiti. Svatko to zaslužuje pa i neplodni parovi. Nadam se da će podneseni amandmani, a i klub laburista ima dva biti prihvaćeni i da će na kraju ipak pobijediti mudrost i logika s kojom ste nam se obratili. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo ispravak netočnog navoda, Darko Milinović. Izvolite kolega. Uvažena zastupnica je puno zahvaljivala ministru. Da ispravim netočan navod, ne treba se ministru zahvaljivati što žene iznad 42 godine mogu ići na postupak medicinske oplodnje. Jer niste čitali ovaj sadašnji zakon. Mi smo delimitirali i tisuće žena je išlo na postupke medicinske oplodnje iznad 40 godina. Ne treba to zahvaljivati ministru. To je i u sadašnjem zakonu, a dostupnost, za dostupnost isto tako ne trebate zahvaljivati ministru. Pa ministar je priznao da smo bili prvi u Europi. Nije bilo lista čekanja za medicinsku oplodnju. Danas je ona 6 mjeseci. I krilatice neke koje su se danas spominjale, kaže kad srce kaže dijete, Vlada kaže da. Ali kad dijete kaže tata, Vlada kaže ne, ne. Hvala. Ministar se javio za riječ. Izvolite gospodine ministre. najbolje je da date amandman za što vas sve trebamo pohvaliti, pa ćemo to prečekirati, ako treba pohvalit ćemo, pa to nije problem. Pa znate da sam pohvalio vaš rad. Sve ćemo vam pohvaliti što treba, ali dajte malo kada replicirate vodite računa o osjećajima. Pa prate vas na T-portalu, prate nas na portalima, ljudi koji vas gledaju. Vi kažete da ste humanist, altruist. Pazite o riječima tih žena i parova. I ponavljam, u pravu ste samo vas ne mogu pohvaliti. U pravu ste nije bilo listi čekanja jer svi oni koji su htjeli optimalan način nisu to mogli napraviti u Hrvatskoj nego su išli u inozemstvo. pravu ste nije bilo listi čekanja jer su parovi potjerani van, oni koji su htjeli optimalno liječenje. A za sve drugo ću ponoviti 6,5 tisuća postupaka, oko 1100 djece i sve drugo napišite popis, dajte mi ga, mailajte mi ga sada, ja ću vas pohvaliti za sve ono što ste napravili, ali teško je kad čovjek sam sebe hvali. Gledaju vas drugi, ne hvali se čovjek sam. I nismo mi tu, kolegice i kolege, radi rezultata, radi brojki, radi usporedbi. Mi smo radi kvalitete života tih ljudi. Svaki, kolega Milinović, svako dijete je neizmjerna sreća. I znate da je utjecaj na tu sreću kompleksan i da nije samo pitanje oplodnje jajnih stanica, zametaka itd., itd. Apeliram, apeliram na sve vas pa to se nekad i meni desi kad čovjeka ponese onda i riječi budu nesimpatične. Napišite mi na kraju izlaganja ću reći sve što je napravljeno dobro. Ponovit ću ono što nažalost nije dobro, što ja mislim da nije dobro, ali nemojmo stalno uspoređivati. A vama kolegice Tireli nemojte se meni zahvaljivati, ništa. Ja, meni se ne treba zahvaljivati. Ja samo provodim ono u ime svih onih kojima smo to dužni. Nemojte mi se zahvaljivati, to nije potrebno. Nego to naprosto nije moja zasluga. To je zasluga i obveza, to je misija, misija, nas koji smo zdravstveni profesionalci. Naša misija je jednostavna, pomoći. I ne treba nam tu zahvala. Najdraže mi je kad mi kažu Bog će vam pomoći. Ja to znam. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo ispravak netočnog navoda, kolega Darko Milinović. Izvolite. Ponovno kažem, evo počeli smo sad malo, prešli smo na demagogiju izostavljajući činjenice. Liste čekanja su produžene zbog 10 milijuna kuna manje jer je ministar zdravlja pristao na 10 milijuna kuna manje za medicinsku oplodnju, a ne zato što je migracija bila ovakva ili onakva. Postoje službeni podaci – 5,3% je migracija iz Hrvatske, dakle van, a u Hrvatsku je bilo 2,3%. Ništa više, ništa manje nego na starom zakonu i ništa više i ništa manje što će biti po nekakvom novom zakonu. Ja sam isto zamolio, evo tu se slažemo uvažena zastupnica da vas ne hvali. Evo pa sam ja to malo podupro. Hvala. Sljedeći u ime kluba IDS-a Damir Kajin. Izvolite kolega. gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Da, mnogi su rekli prije mene da u ovom Domu ima puno liječnika i oni su sigurno daleko kompetentniji od onih koji to nisu da govore o ovome zakonu. Među nama je, dobro nema ga sada ovdje, i don Grubišić koji sigurno može braniti jednu crkvenu normu, dogmu, nažalost nema ga ovdje. Da se razumijemo, svi su govorili o Crkvi, govorit ću i ja. Ja isto tako stav Crkve duboko uvažavam, taj stav respektiram, poštujem pa ako hoćete i prihvaćam, to ne znači da njihov sud dijelim u svakoj stvari. Na primjer o ovoj medicinski potpomognutoj oplodnji. Jučer je gospodin Rebić otprilike ovako rekao da liječnici, indirektno mislio na Vladu, rade isto što je radio i Hitler. Doslovce tako, Slobodna Dalmacija od danas. A ja kažem gospodo, ma tko god to mislio, ovoj Vladi sve možete jednostavno imputirati. Možete reći da je prijetvorna, možete reći da je neuspješna, možete reći da nije etička, ali vući paralelu sa nekim nacizmom, fašizmom to jednostavno se ne smije raditi. Jučer smo gospodo isto tako slušali, evo ga, ovdje je Novi list, najveća tragedija hrvatskog naroda po HDZ-u Jasenovac, Bleiburg i bebe iz epruvete. Najjača oporbena stranka objavila je rad o Zakonu o MPO-u uspoređujući ga s nacističkim tehnikama; eugenika, nacisti, razaranje temeljnih vrednota hrvatskog društva, incest, HDZ-a u Ostojićev zakon strana 2. i 3. Pogledajte gospodo kako su lijepa ova dječica ha. Malo su ljuta … /Upadica se ne razumije./… Ne reklamiram Novi list, nema potrebe. Evo, ne reklamiram. Pogledaj dječicu, ha? Pa što nisu lijepa? Malo su ljuta, ali su lijepa. Prema tome, nitko ih ne može uspoređivati tu dječicu sa Bleiburgom, nitko ih ne može uspoređivati sa zlom jednoga Jasenovca. Ja neću citirati naše biskupe, neću iznositi njihove tvrde stavove, ali da su imali prilike odlučivati pa oni prije 2000 godina oni bi valjda spriječili i rođenje sina sina Božjega. Doslovce tako. Ja se slažem gospodo nerođeno dijete smatra se kao da je rođeno. Tako je bilo za vrijeme Rima pa sve do ovih znanstvenih otkrića koja eto omogućuju kao što smo ovdje čuli pod navodnicima da "neplodna žena" može začeti. Mi se možemo sjetiti tu i Biblije. Znači, Crkva apsolutno, ona mora nastupati, mora nastupati oko svakog pitanja, ali ponekad ne kao što nastupa. U njenom poslanju je jasno da govori, ali prijetnje ne mogu biti ničije poslanje. Začeta, a ne rođena djeca mogu i prihvatiti djeca su. Koja je njihova sudbina? Netko će reći dugo ledeno doba. Međutim, da li ima veće, ljudskije, ako baš hoćemo Božje kršćanske stvari od rođenja djeteta? Ja osobno smatram da nema. Svi mi danas govorimo ili nam govore pa vi se bavite marginalnim, pa vi se bavite ne znam istospolnim brakovima, jutros kolektivnim ugovorima, ali nema bitnije stvari za društvo, za zajednicu, za obitelj, za budućnost ako baš hoćemo za Crkvu od rađanja novoga djeteta, našeg djeteta. Ponavljam, nema većega dara od novog bića. Ne može biti. Ok, ja razumijem poziciju Crkve, ali mi ostali za razliku možda od njih ne moramo živjeti u celibatu. Mi imamo pravo radovati se novom biću. Jasno i crkva se raduje životu, daleko od toga. Dapače, mi imamo prava za razliku možda od crkvenih dostojanstava, do dostojanstvenika nadati se potomku, nasljedniku, djetetu onome što bi narod rekao, našoj krvi. Ja se slažem i biologija, i medicina, i šta ja znam priroda, pa vjera, pa pravo ponekad su silno okrutni. I to je točno, ali tvrdim nema većeg, nema vrjednijeg dara od djeteta pa bio on začet kako neki od nas to poimaju ili kao što neko kaže iz epruvete. To dijete je naše dijete, vaše, moje nije bitno. Ono je naše krvi. Ja se slažem, neki će reći umjetnom oplodnjom za jedno koje se rađa zamrznut će se 3,4,5 ne znam koliko, 6 embrija. Ali neka nitko ne očekuje od mene u ovom trenutku da kažem da 1 više od 4,5,6 ali u ovom slučaju usuđujem se kazati da je jedno više od 4,5 ili 6. 6. 1 živo biće više je od 4,5,6 embrija, koliko god možda taj moj stav nehumano zvučao. Mi se svim pozivamo na crkvu, zato se i ja pozivam, crkva ima prava na svoj izričaj, ja ga duboko poštujem. Nije bitno što taj crkveni, kako se oni zovi episkopat, magisterij, nije bitno. recimo za HDZ-ove vlade nije rekao da donosi neki zakon koji je duboko nehuman ili nemoralan. Nikada oni to nisu rekli, govorili su o grijehu strukture, to je govorio Bozanić kad je došao na čelo Zagrebačke nadbiskupije. Ali u ovom slučaju ja sam duboko uvjeren da nisu u pravu. I zato bih isto tako rekao gospodo biskupi pitajte svoje vjernike da li bi pristali biti test djece ili na umjetnu oplodnju i djecu, pardon tu potpomognutu oplodnu, kako zakon govori. Mnogi kršćani koji su daleko moralniji, daleko prosvjećeniji, daleko etičniji od mene pristali bi na zakon koji će im podariti dijete. I sva ta djeca sutra, biti će i krštena, biti će pričešćena, biti će bermana. Imati će sve sakramente, ok, to je manje bitno, biti će dobri ljudi, biti će dobri muževi, biti će dobre žene ili kako se to već kaže. A i indirektno onda svima nama upravo ta djeca omogućit će neku budućnost. Neki će biti zastupnici u ovom Domu, drugi će biti ne znam, vrhunski liječnici kad govorimo o ovom zakonu, neki će biti inženjeri, oni treći će biti vodoinstalateri, mehaničari, konobari, a neki će možda postati svećenicima, biskupima, nadbiskupima itd. Crkva traži referendum i ja kažem zašto ne, poštovana gospodo. Ja bih vam taj referendum odmah dao, jer znam kada bi se narodu objasnio taj referendum, ne bi prošao. Neću reći, ponovo neću reći da jedno rođeno dijete vrijedi više nego 5,6 ne rođenih, zamrznutih, ali bez rođene djece nema niti nas živih i nema isto tako niti žive crkve. Ja poštujem da crkva sudi i o živom, da sudi o mrtvom, ali ovdje se radi o djeci i zato mislim da ne treba dirati u to. Ne treba dirati u to, jer je to mnogima u ovoj zemlji sveto, nema vrjednije, nema više, uzvišenije stvari od naprosto rođenja djeteta. U istospolnim brakovima ili parovima, ja se slažem razgovarajmo, ovaj zakon ne nudi mogućnost začeća, ono što je govorio ministar lezbijki, rođenju bez para, čuli smo i drugačije stavove. Kad bi bilo tako, za mene bi to bilo apsolutno uredu. Ovaj zakon ne govori o homoseksualnim parovima pa onda niti crkva ne treba dirati u život. Ja ne mislim da je ovo najbolji zakon u Europi, kao što je jednom prilikom, da li je on to rekao ne znam, rekao ministar Ostojić, negdje sam pročitao. Ovo je vjerojatno jedan od niza dobrih Europskih zakona, ovo je vjerojatno jedan od zakona od kojih će i hrvatski parovi sutradan, barem ja u to želim vjerovati imati koristi. A ako je tome tako, e onda će korist imati i moja i vaša crkva. A ako imaju korist od svega toga, prije svega neplodni parovi, onda će od toga, rekoh imati korist društvo, crkva i onda ne bi trebalo biti protiv jednog ovakvoga zakona. Ja se slažem da su svi ti etički sudovi o kojima imamo pravo raspravljati duboki, ono što kaže narod "Istina je voda duboka.", vjera je voda duboka, etika je voda duboka. I svi su tu na neki način u pravu, ali ja vas uvjeravam da je jedan od najvećih prioriteta u ovome trenutku pomoći neplodnim parovima da imaju djecu. I po treći, četvrti ne znam koji, peti put vas uvjeravam, ta djeca će sutradan biti radost svojih roditelja, biti će radost ove zajednice, našega društva al će biti radost i našoj crkvi. Crkva ima pravo sve prozivati, u svemu je ja mogu podržati, dobro neću je podržati oko Bleiburga, hoću oko Križnih puteva, ali ni vi gospodo biskupi nemate pravo na jedan takav način dirati u život. Rekoh prije, možda sam malo pretjerao da je po vama, ne bi bilo ni rođenja sina Božjeg, ali ali svi se slažemo to je bilo čudo, a oni koji vjeruju, mi koji smo išli pokloniti se zvijezdi Betlehemskoj i bili u Betlehemu radujemo se tom čudu. Ja ne smatram da je ovaj Ostojićev zakon, kako smo ga nazvali najbolji zakon u Europi. Ali sam mišljenja da ako možemo pomoći samo jednome paru, da jedan takav zakon treba podržati. Zašto? Zato što je ovaj zakon, tako ja to barem doživljavam, laik sam, zakon doživljavam kao pomoć neplodnim parovima. Uvijek sam mislio da je dijete najveće blago roditelja, društva, crkve i zato mislim da za ovaj zakon valja glasati. Ministar je maloprije rekao da je svaki 6 par u ovoj zemlji bez djece. Govorio kako je neplodnost bolest, kao ovaj zakon omogućuje liječenje, to su njegovi citati. govorio je da liste čekanja, povećane su za 30 do 50%, ukupno u zdravstvu. Za medicinski potpomognutu oplodnju sa 0 dana, na 5 ili 6 mjeseci. Da smo imali 15 tisuća zamrznute djece da bi sutradan taj broj zbog zakona biti 30 tisuća. Ali ako bude samo jedno rođeno dijete u 2013.više 2013.više rođeno nego 2011.koristeći ovu metodologiju itd. ja osobno smatram da će to biti uspjeh i ministra Ostojića ili oni koji su predložili ovaj zakon i koji će raditi po ovom zakonu. Možda najmanje po nama koji ćemo glasati za ovaj zakon. Gospođa Borzan je rekla da ovim uspjeh začeća dižemo na 60%. Ako je tome tako ja ne znam, onda glasajmo za. Znači kada srce kaže dijete vlada bi doista trebala kazati da, kad dijete kaže tata kaže Milinović srce kaže ne znam dijete bez majke ne ide bez majke ne ide to znamo s ocem ćemo uvijek malo lakše, ako ne ide drugačije onda imamo tu ovdje medicinsku pomognutu oplodnju. Ali kada srce kaže dijete ja mislim daje to govor sreće i da zato bi na neki način trebali dati jedno pozitivno mišljenje o ovakvom prijedlogu zakona a cijenit ćemo rezultate tog zakona 2013. Ako dođe do toga da imamo samo jedno dijete više rođeno temeljem ovih kondicija no što smo imali 2011.ponavljam to će biti veliki uspjeh prije svega Ministarstva zdravstva i ministra Ostojića. Na vašu raspravu imamo prijavljeno 6 ispravaka. Prvi se javi Gordan Jandroković. Izvolite kolega. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Pa zastupnik Kajin je o jednoj vrlo osjetljivoj zahtjevnoj temi govorio na jedan vrlo banalan manipulativan način i ja bih ispravio njegovu tvrdnju koju je potkrijepio i manipulacijom pokazivanjem novina da su djeca koja su na slici zlo i tragedija za HDZ. Ne, ta djeca su sreća i veselje za sve nas ali tragedija su oni zameci odnosno zamrznuta ljudska bića čija je sudbina nepoznata, nedefinirana i koja će na tisuće gospodine Kajin završiti možda i u smeću. Dakle živa bića neće biti onakva kakva ste vidjeli na slici nego će završiti negdje gdje nitko od nas ne zna. I to je tragedija i zato je HDZ protiv tog zakona. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeći se javio Davor Ivo Stier. Izvolite kolega. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo na kraju je kolega Kajin barem djelomice pokušao se ispraviti nakon što je doista izrekao jednu neviđenu izjavu da po biskupima ne bi se niti Isus rodio. Takvu uvredu tim osjećajima Blaženoj Djevici Mariji da doista evo barem na kraju je pokušao ali to je zavrijedilo čini mi se i opomenu. No rekao je nešto što je potpuno neistinito a to je da upravo ta djeca pokazao je slike su se poistovjećivale sa zločinom. To nikad nitko nije rekao i nemojte da djeca, svaka djeca koja su rođena su blagoslov za svoje roditelje a ono na što se upozorava što je sa djecom sa živim bićima koja se zamrzavaju o tome je riječ. Ali nije oko početka života stvar vjerskih osjećaja i tu da vas ispravim. To je znanost 21.stoljeća a vi ste otišli natrag u Srednji vijek kada se vjerovalo da život ne počinje začećem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Teško je mislim gospodin Kajin je kazao svoje mišljenje u onom prvom dijelu što ste kazali. Ne javljam se za raspravu zato što nemam pravo međutim kolega Stier kada je ispravljao, kolega nisam vam dao riječ. Imam pravo komentirati jer me kolega Stier prozvao da zavređuje opomenu. Ja samo tumačim, kazao sam da ne mogu. Kolega Luciću dozvolite kada vam dam riječ onda govorite. Kolega Luciću ja vas molim budite korektni kada završim ako tražite riječ, dat ću vam riječ pa onda kažite. Kolega Stier je kazao u ispravku netočnog navoda da je trebalo dati opomenu kolegi. Ja sam kazao za mišljenje ne mogu dati opomenu. A nije bila razina da se da opomena to sam samo želio prokomentirati. A isto tako kolege budimo korektni i držimo se Poslovnika. Trebali ste, ne polemiziram s vama kolega ali samo dajem tumačenja kao predsjedatelj i kao voditelj imam pravo na to. Molim lijepo. Sljedeći se javio za ispravak kolega Dinko Burić. Izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin, ispravljam vaš krivi navod rekli ste u jednom trenutku samo jedno živo biće više od 4 do 5 embrija. To je dokaz da vi ne razumijete da je embrij živo biće. Ne može biti jedno živo biće više od 4, 5 živih bića. I tu dolazimo do osnovnog problema koji je u temelju svih ovih naših različitih mišljenja osnovni problem jest stvaranje viška živih bića. I moram ispraviti netočan navod koji je ovdje iznijet, čak i od strane mislim gospodina ministra. Nije u svijetu rođeno 30 milijuna djece ovakvim postupcima MPO-a nego 5 milijuna djece ali ih je najmanje 30 milijuna na taj način takvim postupcima usmrćeno. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kajin je netočno rekao da crkava upućuje prijetnje. Pa to je netočno kolega Kajin apsolutno. Crkva upozorava na određene štetnosti koje će proisteći donošenjem ovog zakona. Zagovara ljubav i temeljne vrijednosti obitelj, brak i nadasve život. Rekli ste da cijenite crkvu, a istovremeno iznosite paušalne ocjene neviđene i nečuvene o kojima je govorio kolega Stier. Pa onda govorite episkopat. Hrvatska biskupska konferencija se jasno očitovala gdje upozorava da je ovaj zakon neustavan

Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa teško se javiti za ispravak netočnog navoda nakon što su kolega ispravili gotovo sve što sam i ja mislio ali srećom sam zapisivao što je gospodin Kajin govorio pa ima 6, 7, 8 netočnih navoda. Ja ću kazati jedan od tih koji nije spomenut. Nije točno da kršćani vjerojatno je mislio na katolike ali kršćani općenito ne pristaju na medicinski pomognutu oplodnju. To nije točno. Oni pristaju na medicinski pomognutu oplodnju ali ne pristaju na ugrožavanja stožerne institucije društva obitelji i pokušaju da ih se izjednači sa ostalim oblicima zajedničkog života koji nikako ne mogu nadomjestiti. Hvala. Hvala i vama. I zadnji ispravak, Darko Milinović. Izvolite kolega. **Milinović, Darko (HDZ)** Pa evo ispravio bih netočan navod uvaženog zastupnika Kajina da referendum ne bi prošao. Ne brinite vi o tome, dokaz je to i Slovenija nedavno gdje je ovakav i sličan zakon pao. E sad, zavisi bi li referendum prošao od postavljenog pitanja, a ne brinite se vi mi ćemo objasniti ljudima što ovaj zakon omogućuje, a reći ćemo omogućuje sljedeće. Jedna žena zaželi postati muškarac i plastičnom operacijom vanjske spolne osobine su joj muške. E sad taj muškarac ima pravo na medicinsku oplodnju. E pa kad tako budemo razgolitili i kad rečemo car je gol u ovom zakonu, ne brinite se da u ovoj demokršćanskoj zemlji 90% katolika… **Batinić, Milorad Nemojte donositi ovaj zakon, odgodite ga barem za još jednu široku javnu raspravu, a ovaj zakon… **Batinić, Milorad Ispravljate mišljenje, ispravili ste mišljenje. … /Upadica se ne razumije./… Kolega Milinoviću evo neka vaši kolege dignu povredu Poslovnika, međutim ja moram komentirati. Vi ste povrijedili Poslovnik na način digli ste palicu za ispravak netočnog navoda, a ispravljate mišljenje. to je mišljenje od gospodina Kajina, a vaše je mišljenje da će proći. No nemojmo gubit vrijeme sa time. Evo Poslovnik novi će riješiti da neće biti ispravaka, bit će replika i bit će nam svima jednostavnije. Ispred Kluba zastupnika HDDSSB-a Dinko Burić. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre, kolegice i kolege. Klub zastupnika HDSSB-a današnji prijedlog zakona o medicinski pomognutoj oplodnji neće prihvatiti iz više skupina razloga. Među njima su osobito važni medicinski, pravno etički pa i svjetonazorski. No svim razlozima našeg protivljenja ovakvom prijedlogu zakona, ali i prijeporima koji već mjesecima snažno tresu svekoliku hrvatsku javnost jedna je zajednička karakteristika, pitanje kada počinje ljudski život, a odgovor je jednostavan. Ljudski život počinje začećem, a zametak tj. embrij je živo biće. To je neprijeporna, ne samo svjetonazorska već i biološka, medicinska i etička činjenica i tome nas uči ne samo vjera već i Hipokratova zakletva, kodeks medicinske etike i deontologije Hrvatskog liječničkog zbora, ali i odluke najviših europskih sudova i to je temelj za naše protivljenje ovakvom prijedlogu ovoga zakona. No krenimo redom s razlozima za naše protivljenje ovom prijedlogu. Medicinski razlozi. U prijedlogu zakona koji je pred Hrvatskim saborom bio 9. svibnja 2012. godine u prvom čitanju postojao je uvodni dio u kojem je među ostalim pisalo da su metode medicinski pomognute oplodnje najčešći i najvažniji način liječenja neplodnosti. To medicinski gledano jest, ali i nije u potpunosti točno jer se metodama predloženim u ovom prijedlogu zakona ne postiže izlječenje već se neplodnost kao stanje samo nadomješta različitim biomedicinskim postupcima, ali uzroci i dalje ostaju neizliječeni. Da je tomu tako potvrđuje i francuski zakon koji se odnosi na bioetiku donijet 2004. godine koji navodi da medicinski pomognuta oplodnja citiram: "ima za cilj nadomjestiti neplodnost čiji je patološki karakter medicinski dijagnosticiran". No s medicinskog gledišta, a i vi ste gospodine ministre kao i ja, kao svi ostali liječnici položili Hipokratovu zakletvu, postoji još jedan razlog zašto je ovaj prijedlog zakona za nas liječnike neprihvatljiv. Neprihvatljiv je jer smo dajući Hipokratovu zakletvu među ostalim dali i prisegu kako ćemo citiram: "apsolutno poštovati ljudski život od samog začetka". Kao što ste i vi gospodine ministre, tako i ja i mnogi drugi liječnici, članovi Hrvatskog liječničkog zbora, sve nas obvezuje i kodeks medicinske etike i deontologije koji u članku 1. stavku 2. izrijekom govori kako ćemo citiram: "poštovati ljudski život od njegova početka do smrti", smrti", ali koji također u članku 3. stavku 4. decidirano navodi kako je citiram: "razvijanje viška ljudskih zametaka u istraživačke svrhe neprihvatljivo i neetičko". A ovim zakonom krše se odredbe prvog navedenog članka, a velika je i izvjesna opasnost da ovakvim zakonskim rješenjem budu prekršena i odredba drugog navedenog članka, ovog članka 3. stavka 4. spomenutog kodeksa. Omogućavati naime oplođivanje 12 jajnih stanica stvarajući tako 12 zametaka, 12 živih bića, a znajući da će samo dva ili iznimno tri biti upotrijebljena za postizanje cilja, za ostvarenje trudnoće i rađanje djeteta, dok će ostalih 10 ili iznimno 9 zametaka, živih bića biti zamrznuto znači i ne poštovati ljudski život od njegova početka, ali i opasnost od moguće zloupotrebe korištenja tako stvorenog viška ljudskih bića pa i u istraživačke svrhe. Druga skupina pravno etički razlozi. Nekompatibilnost ovoga zakona s Ustavom Republike Hrvatske, ali i s nizom međunarodnih dokumenata kojima je Republika Hrvatska potpisnica najbolje se očituje na sljedećim primjerima. Članak 21. stavak 1. Ustava Republika Hrvatske glasi: svako ljudsko biće ima pravo na život. Zametak je ljudsko biće. Ovim prijedlogom zakona proizvodi se višak zametaka što znači višak ljudskih bića kojima je namijenjena sudbina zamrzavanja. Zamrzavanjem im je s jedne uskraćeno uskraćeno pravo na život, a s druge strane najmanje trećina tako zamrznutih zametaka iskustveno je osuđena na smrt prilikom odmrzavanja tako zamrznutih zametaka. Ovaj prijedlog zakona se u obrazloženju teksta zakona poziva na poštivanje odredbi Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine. No u svezi s tim vrlo je zanimljivo pogledati kako izgleda današnji konačni prijedlog zakona o MPO-u u usporedbi s onim tekstom kakvog je u ožujku 2012. predložilo Stručno povjerenstvo Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Današnji prijedlog zakona je u odnosu na prvobitni prijedlog tog stručnog povjerenstva prošao takvu metamorfozu da ga, kako se u narodu kaže, ni rođena majka ne bi prepoznala. Naime, ovaj današnji tekst zakona nema u bitnim odrednicama blage veze s prijedlogom Stručnog povjerenstva Ministarstva zdravlja. Evo primjera koji to potvrđuje. U ožujku ove godine to Stručno povjerenstvo Ministarstva zdravlja napravilo je prijedlog zakona o medicinski pomognutoj oplodnji s konačnim prijedlogom zakona. U tom je dokumentu u članku 3. stavku 1. određeno kako se u primjeni postupaka medicinski pomognute oplodnje citiram: "štite ljudska prava, dostojanstvo i privatnost osoba koja sudjeluju u postupku medicinski pomognute oplodnje." Međutim, ovakav prijedlog zakona kakav je danas pred nama, a koji je stručno povjerenstvo tada dostavilo na putu od Ministarstva zdravlja do Vlade Republike Hrvatske koja je o njemu raspravljala idućeg mjeseca u travnju, dakle nakon mjesec dana, na tom putu od Ksavera do Banskih dvora ostao je prijedlog zakona bez odredbe o zaštiti ljudskih prava. Tako danas imamo u ovom prijedlogu zakona isti taj članak 3. stavak 1. koji glasi: u primjeni postupaka medicinski pomognute oplodnje štiti se dostojanstvo i privatnost osoba". O zaštiti ljudskih prava više niti riječi. Pitam vas gospodine ministre, gdje su i po čijem nalogu na putu od Ministarstva zdravlja do Banskih dvora na Trgu sv. Marka nestala ljudska prava suprotno odredbama i preporukama Stručnog povjerenstva Ministarstva zdravlja. Izbacivanje ove odredbe o zaštiti ljudskih prava iz ovog zakona ne znači ništa drugo nego da se tim činom prešutno i svjesno ne poštuju odredbe spomenute Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića. A zametak jest živo biće i vi ste toga svjesni i baš zato što to znate, ali za to izgleda ne marite vi ili netko drugi, očigledno ne iz redova struke već iz stranačkog vrha namjerno ste izbacili ovu odredbu o zaštiti ljudskih prava time dajući do znanja svima nama koliko držite ne samo do ljudskih prava zametka kao živog bića već i do ljudskih prava uopće. Ako ova prava nisu u skladu ideologijom i stavovima stranačkog vrha to nikako ne može i ne smije biti razlogom njihova brisanja iz zakonskog rješenja i na taj način njihovog ukidanja. Imam potrebu kao liječnik istaknuti još jednu činjenicu. Svjetska zdravstvena organizacija je neplodnost definirala kao bolest. To je točno. I dužnost je svih nas liječnika liječiti svaku bolest, pa i neplodnost i u tom smislu treba pomoći i obiteljima koji ne mogu imati djecu da tu želju i ostvare. No, uvijek kao liječnici moramo voditi računa o starodrevnom medicinskom pravilu najprije ne naškoditi, a ovim prijedlogom zakona i ovakvim pristupom prema živom biću, zametku zaboravlja se i zanemaruje ovo pravilo jer nije dozvoljeno štetiti jednom živom biću u ovom slučaju zametku pa ni kada se to pokušava opravdati tvrdnjom kako je to u svrhu pomaganja drugom ljudskom biću u ovom slučaju liječenju neplodnosti žene i muškarca. I u raspravi o ovom zakonu u prvom čitanju upozorili smo kako je ovakav prijedlog zakona u suprotnosti sa raznim međunarodnim dokumentima. I unatoč našim upozorenjima niti ovaj put ništa se nije promijenilo. Zašto predlagatelj zakona ne vodi računa o odredbama Konvencije o pravima djeteta koji između ostalog obvezuju države i njihove institucije, da citiram u prvom redu vode računa o interesima djeteta, te da je pravo djeteta ne samo poznavati svoje roditelje već i uživati njihovu skrb, ali i pravo djeteta da odrasta i uz oca i uz majku i da uživa skrb oba, a ne samo jednog roditelja. A što mi nalazimo danas u ovom prijedlogu? U članku 10. sada stavku drugom uz određene uvjete stoji odredba da pravo na medicinski pomognutu oplodnju ima i punoljetna poslovno sposobna žena koja ne živi u braku ili u izvanbračnoj zajednici. Gdje je tu poštivanje Konvencije o pravima djeteta u pogledu u prvom redu vođenja računa o interesu djeteta i njegovih prava da ne samo poznaje roditelje već i uživa njihovu skrb i to oba roditelja, ali i da izrasta i uz oca i uz majku. Zašto se prešućuje i to da ova ista Konvencija o pravima djeteta izričito navodi, citiram: "Pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu najvažnija mora biti dobrobit djeteta i da se to odnosi kako na odluke koje donosi vladina

kaže da je obitelj pod osobitom zaštitom države. A u ovom prijedlogu zakona u spomenutom članku 10. stavku drugom kao poželjno i dobro rješenje za odgoj i odrastanje djeteta navodi se odrastanje samo uz jednog roditelja, uz majku bez oca. Na kraju svjetonazorski razlozi. Činjenica jest da je ovaj zakonski prijedlog izazvao nebrojene rasprave i u crkvenim krugovima poštujući pravo svakog na vlastiti izbor, pa i kad je u pitanju svjetonazor, te odabir biti ili ne biti vjernik. Mišljenja i stavove crkve o bilo kojim društvenim zbivanjima pa tako i ovom zakonskom prijedlogu ne treba zanemarivati i preko toga s podozrenjem i podcjenjivanjem prelaziti. To prije svega poštujući činjenicu da vjernici u Hrvatskoj čine uvjerljivu većinu stanovništva, ne razmišljati i ne raspravljati i o stavu Crkve u Hrvatskoj je najblaže rečeno nepromišljeno, neopravdano, pa i društveno neprihvatljivo i štetno. Već je rečeno da današnji prijedlog zakona govori o području koje je povezano sa brojnim etičkim pitanjima. I činjenica jest da su mnoga od tih etičkih pitanja vezana ne samo uz moralni nauk crkve već i uz temeljne principe liječničke profesije sadržane u već spomenutoj Hipokratovoj zakletvi kao i u kodeksu medicinske etike i deontologije Hrvatskog liječničkog zbora. Činjenica jest kako je moderna znanost dosegnula u današnje vrijeme donedavno nezamislive granice. No, u toj se činjenici krije i opasnost stvaranja iluzije o neograničenoj moći te znanosti koja u konačnici umjesto da pomaže ljudima može rezultirati pokušajem da si čovjek umisli da se može igrati Boga, a to je za budućnost i opstanak ljudskog roda i krajnje opasno jer to vrlo lako može dovesti do situacije da umjesto da se ta znanja koriste za dobrobit čovjeka ona postanu sredstvo rada u korist vlastite štete. Evo nekoliko pitanja u svezi s tim. Zašto iz ovoga prijedloga zakona u odnosu na prvo čitanje izbačena odredba članka 10. stavak 7. o tome da, citiram: "Zbog zaštite dobrobiti djeteta pravo na medicinski pomognutu oplodnju nemaju osobe koje su promijenile spol." Danas te odredbe više nema. Znači da je dozvoljeno. Zašto predlagatelj zakona i ova Vlada Republike Hrvatske skače na svaki mig raznih homoseksualnih udruga i ispunjava razno razne želje i željice istih dok u isto vrijeme uporno ignorira najčešće opravdane zahtjeve i upozorenja koja dolaze iz crkvenih iz crkvenih krugova. Biti gay za ovu Vladu je o.k. ali biti vjernik za nju ne smije biti zaostao, zatucan, primitivan i u konačnici manje vrijedan čovjek. Slične dileme o pitanju medicinski pomognute oplodnje nalaze se i u mnogim drugim zemljama. Već sam govorio o tome i na primjeru Italije i Austrije, ali nigdje ne nalazimo ovakva zakonska rješenja kakva se nalaze u našem prijedlogu zakona. Zakonska rješenja u pogledu tog pitanja u tim zemljama predstavljaju neku vrstu kompromisa, načelno dopuštaju umjetnu oplodnju uz ograničenja kojima nastoje umanjiti štetu. O iskustvima Austrije govorio sam u prvom čitanju. Sada ću posebno navesti primjer talijanskog zakona. On je donijet još 2004. godine. Glavne odredbe su mu bile ograničenje oplodnje na samo 3 jajne stanice po postupku, istovremeni transfer svih stvorenih zametaka te zabrana zamrzavanja zametaka osim u slučaju okolnosti nepredvidivih u trenutku oplodnje zbog kojih je transfer nemoguć. Člankom 14. među ostalim je zabranjeno zamrzavanje i uništavanje tako nastalih embrija, te je zabranjeno stvaranje broja embrija većeg od neophodno potrebnog za jedan istovremeni transfer. Vi jako dobro znate da je Ustavni sud Italije na temelju žalbi mnogih pacijenata definirao neke odredbe tog članka izmijenio, ali ostavio formulaciju da broj embrija ne smije biti veći od neophodno potrebnog, a to je ono što je u ovom zakonskom prijedlogu našem i najspornije kao i činjenica što će s ovim zamecima u konačnici biti, tj. kakva je sudbina zamrznutog viška živih bića. Naš je stav da ne stvarati višak zametaka jer time stvaramo višak živih bića koje potom zamrzavamo i osuđujemo većinu njih na smrt, a najmanje njih 30-tak posto koji će i statistički sigurno umrijeti prilikom odmrzavanja. Na kraju, jasno je da će vladajuća većina ovaj prijedlog zakona prihvatiti. O njemu unatoč svim primjedbama i dilemama iznijetim od strane oporbenih klubova odlučit će gore podignutih 88, možda i više ruku. No, s obzirom da u ovakvom zakonskom rješenju za nas postoje različiti neprihvatljivi razlozi, a među njima i oni svjetonazorski od čega ne treba bježati. Klub zastupnika HDSSB-a predlaže i zahtijeva da se prilikom glasovanja u petak o ovome prijedlogu zakona sukladno članku 229. stavak 3. još uvijek važećeg Poslovnika Hrvatskog sabora glasuje poimenično uvažavajući naime pravo svakoga na vlastiti izbor kada je u pitanju vjersko opredjeljenje i uvažavajući činjenicu da Republika Hrvatska jest sekularna kako se to voli reći, odnosno svjetovna država po hrvatski, kada su u pitanju ljudi koji sudjeluju u političkom životu ipak treba podsjetiti na odredbe dokumenta poznatog pod nazivom "Doktrinalna nota o nekim pitanjima vezanima uz sudjelovanje katolika u političkom životu", a kojom je papa Ivan Pavao II. među ostalim propisao obvezu svakog katolika suprotstaviti se svakom zakonu koji napada ljudski život. Znajući da u svakoj političkoj stranci pa kako smo neki neki dan imali prilike čuti i od strane mladog zastupnika SDP-a iz Osijeka ima katolika ovo podsjećam kako ne bi zaboravili. U erupciji neoliberalnog svjetonazora koji današnja hrvatska vlast agresivno pokušava nametnuti kao dominantan svjetonazor u hrvatskom društvu ne treba zaboraviti i na svjetonazor koji jest odabir većine hrvatskih građana, onaj vjerski. I u tom smislu završit ću raspravu Isusovim riječima iz Evanđelja po Mateju upućenim svojim učenicima i narodu koji ga je slušao objašnjavajući što će im se dogoditi na posljednjem sudu. "Zaista kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće meni učiniste." A zameci jesu mala, najmanja, ali ipak ljudska bića i štogod njima učinimo njemu činimo. I ne zaboravimo da smo i svi mi nekada bili zametak, embrij. Završno, Klub zastupnika HDSSB-a ovakav prijedlog zakona iz svih gore iznijetih razloga i medicinskih i pravno-etičkih i svjetonazorskih neće prihvatiti. A vama gospodine predsjedavajući u ime Kluba zastupnika HDSSB-a dostavljam zahtjev u kojem tražimo poimenično glasovanje u petak prilikom odlučivanja. Hvala. Sljedeći u ime kluba SDSS-a Milorad Pupovac. Izvolite kolega. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Moglo bi se naravno nastaviti raspravu o živom biću prije rođenja i živom biću nakon rođenja. Mogli bismo nastaviti raspravu o tome kakav je status jednoga bića i drugoga bića kod nas i u našem društvu pa bismo vidjeli da postoje ljudi koji svjetonazorski više cijene živo biće koje još nije rođeno od živih bića koja su rođena.

O tome i o tim pitanjima rijetko kad razgovaramo ovako kao što razgovaramo sada. Zato što to nije u nečijem svjetonazorskom fokusu. O bolesnim ljudima i različitim vrstama bolesti koji se liječe zahvaljujući medicinskoj znanosti i medicinskoj struci ovdje u ovom Saboru se ne raspravlja. A zahvaljujući toj medicinskoj znanosti i medicinskoj struci mnogi ljudi su bili izliječeni. Kao što se uzdamo da će i predsjednik našeg Sabora biti izliječen. Ima li netko pravo kazati da trud oko ljudi koji boluju od bolesti kojima treba medicinska pomoć treba stati na jednom mjestu? Ima li netko pravo kazati gdje je granica gdje liječnik tu pomoć treba pružiti? I tko je taj koji će mu je reći? Osim njegove spoznaje, njegovih znanja, njegove savjesti. Treba li doći ovdje k meni, u moj klub i pitati me smije li to, kolegice i kolege? Posebno pitam liječnike koji sjede ovdje u ovom Domu. Treba li doći ovdje i pitati nekoga od nas dokle smije ići u liječenju? A neplodnost, kolegice i kolege, jeste bolest. Većina ljudi nasreću nemaju iskustva s tim. Ali kako se stvari mijenjaju u našim civilizacijama broj onih koji imaju je sve veći. Zašto? Zato što se kasno žene i kasno udaju. Zato što se događaju promjene različite vrste u kvaliteti naših organizama i naših života. Ali o tome se ne raspravlja. Kao što se ne raspravlja o tisućama onih koji su danas tokom ovoga dana za mnoge višak, emocionalni, socijalni, ekonomski i svaki drugi. Pa kakvo smo mi to društvo u kojem nam je važnije da raspravljamo o onima koji još nisu udahnuli i za koje ne znamo da imaju dušu? Da, moraju imati mentis da bi mogli imati i animo kad već o tome govorimo. A možemo o tome govoriti iako se nisam spremio da o tome govorim, ali onoliko koliko znam ovdje mogu reći i dužnost mi je da to kažem. Kao što mi je dužnost da druge stvari kažem na drugom mjestu gdje također govorim pred onima kojima mi je posao da govorim. Sad mi dozvolite dvije, tri stvari u vezi sa dilemama koje se ovdje javljaju i koje su legitimne. Prvo, oplodnja jajnih stanica oni koji kažu ne više od onoga što je potrebno slažem se. Ali neka liječnik na temelju anamneze odredi koliko je to potrebno. Ne ni Crkva ni jedna ni druga ne ni klub zastupnika ni jedan ni drugi ni treći nego liječnik u kojeg moramo imati povjerenja i medicinska struka u koju moramo imati povjerenja da to uradi. I u tom smislu možda su u pravu oni koji kažu da bi trebalo odrediti brojku kao što ju je odredio nedavni Kongres u Istanbulu da je to od 5 do 20. A onda neka liječnici odrede je li to 5 ili 7 ili 10 ili možda više od 12. Ukoliko ocijeni da je to neophodno. Što se tiče manipulacije postoji rizik, vjerojatno u toj struci manji nego što je u nekim drugim. Vjerojatno je rizik manipulacije jajnim stanicama manji nego što je rizik od manipulacije atomskim gorivom. Ali i za jedno i za drugo kolegice i kolege moramo imati urađen sustav i za jedno i za drugo moramo imati uređenu državu i za jedno i za drugo moramo imati uređeno zdravstvo, a najbolje uređeno zdravstvo koje znamo je bilo i jeste javno zdravstvo i to da se razumijemo. Kada javni moral i javna etika rukovode ljude onda je manipulacija i prostor manipulacije najmanji, a kada privatni interesi i privatni profit vodi ljude onda su manipulacije najveće kao što znamo iz svojih proteklih dvije decenije i ne moramo uopće nikoga pitati jeli to tako i tražiti mišljenje ili opravdanje zato. A to mislim da kada o tome govorimo a svi smo svjesni da postoji mogućnost manipulacije onda moramo inzistirati na ustrojenosti sustava da se to spriječi, da se to izbjegne, dakle sustava kontrole koji je neophodan u tome. Ali kada već govorimo o tome zar ne postoje neki drugi oblici manipulacije koji su jednako opaki kao i ovaj? Manipulacija ljudima u ime vjere, manipulacija ljudima u ime nacije i manipulacija ljudi u ime ideologije. Zar nismo mi u ovoj državi sa ovim našim napaćenim ljudima i sa našim napaćenim narodom prošli iskustvo jednog i drugog i trećeg? Zar to nije opakije? Zar to nije odnijelo više žrtava i više stradanja i više zla ostavilo iza sebe negoli ova dilema o kojoj govorimo s koliko će se možda manipulacija susresti ljudi koji rade ili izazova manipulacije koji rade sa jajnim stanicama? I nemojmo pokrivati svoju golotinju sa ovim smokvinim listom ozbiljnog izazova za ljudsku vrstu, a ovo jeste ozbiljan izazov. Jer što mi znamo što nosi sutra? U najboljoj vjeri čuvajući obitelj ne znamo da li ćemo moći sačuvati ono što treba, a to je život čovjeka. I zaustaviti znanost u ovoj vrsti istraživanja nije ozbiljno i odgovorno prema ljudskom životu. Kada govorimo o obitelji posebno o ocu koji se ovdje spominje ali to je ipak svjetonazorska stvar koliko razumijem, obitelj je naravno u današnje društveno pred velikim izazovom. Kasno se začine i brzo se raščinjava. Ali ne možemo to izazove na to ne možemo spriječiti ovakvim tvrdim stavom u odnosu na ovakvu materiju gdje upravo rađanje djeteta može očuvati obitelj kolegice i kolege, može produžiti ljubav, može je prenijeti na treću osobu. To nisu velike brojke ali su signifikantne. I iz toga razloga ako već zagovaramo obitelj i ako je želimo sačuvati, a htjeli bismo jer znamo da je drugo neizvjesnije i nismo pripremljeni na to, društva nisu pripremljena na to, koliko god obitelji u sebi nosile štošta što nije dobro i ako mi dozvolite i o tome ću reći nešto. Vodimo brigu o tome kakve su obitelji šta u njima imamo, koliko imamo djece koja su rođena ali nisu voljena, nemaju potrebnu brigu. Svi oni koji zagovaraju da treba rađati što više djece a istovremeno zaboravljaju s koliko pretpostavki su naše porodice u stanju brinuti o djeci, koliki je socijalni kapacitet naše prosječne obitelji za dijete, koliki je prosječni kapacitet našega društva da primi mlade ljude? Vrlo slab. … gleda po činjenici kolika je stopa nezaposlenosti među mladim ljudima između ostalog. Prema tome, ovo nije posao oko kojega ne treba postavljati pitanja ali nije ni stvar oko kojega treba inzistirati primarno na svjetonazorskim aspektima. Ne, zato što mi kada je u pitanju naše društvo te svjetonazorske pitanje imamo gdje drugdje provjeriti, kod većeg broja živih kod većeg broja onih s kojima se svaki dan susrećemo. I iz tog razloga gospodine ministre vidim da je u pripremi jedan amandman što se tiče retroaktivnosti. Ukoliko ga prihvatite mišljenju Kluba zastupnika SDSS-a napravit ćete dobru stvar. Isto tako ukoliko možete iznijeti jamstva ovdje kolegicama i kolegama a koji govore da ne treba biti ničega viška pa onda ne treba biti ni jajnih stanica viška, a mi također smatramo da je potrebno da se unese odredba koja će s jedne strane omogućiti da nema viška ali isto tako da nema ni manjka. Ako je potrebno nekome više od 12 da omogućite više od 12 ako nekome nije potrebno

ćemo naravno za ovaj zakon kao što bih volio da smo svi oko ovoga jer na ovoj stvari neće ni crkva doći u kušnju ni jedna ni druga ako govorimo o dvjema kršćanskim crkvama. Neće ni njihov prostor za duhovno djelovanje biti manji niti će njihova poslanja i njihove misije na bilo koji način sa ovim biti dovedene u pitanje, naprotiv. Riječ je o živom biću ali o živom biću kojem mi koji koji se gledamo tek trebamo udahnuti dušu. I oko toga i s tim u vezi se mi trebamo baviti. Zahvaljujem. Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo 4 ispravka. Prva se javila Ana Lovrin. Izvolite kolegice. kolega Pupovac nas je vrlo patetično ukorio da nismo ovdje u Hrvatskom saboru raspravljali o liječenju drugih teških bolesti ovako kako raspravljamo danas dugo i studiozno o drugim teškim bolestima, da nismo razgovarali o ljudima koji su sociološki, ekonomski ili društveni višak itd. Jesmo kolega Pupovac, to je netočno, jesmo itekako. I kada smo donosili Zakon o zdravstvenoj zaštiti i kada smo donosili Zakon o zdravstvenom osiguranju i prigodom donošenja svakog proračuna kad raspravljamo o tome koliko je sredstava u proračunu osigurano pa i za liječenje teških bolesti, ali i za to da ljudima olakšamo život kroz socijalnu skrb. O tome, o zakonima o kojima govorimo da se osiguraju radna mjesta da ljudi ne bi bili ekonomski višak i društveno isključeni. I nije točno da ćemo mi ovdje u Saboru zaustavljati znanost, ali da će nas se doći pitat, itekako, jer nije sve što je znanstveno moguće društveno

Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Pupovac, vaša rasprava je više sličila na raspravu o Obiteljskom zakonu ili Zakonu o socijalnoj skrbi nego o ovom zakonu, ali ispravljam vaš netočan navod kada ste također evo rekli da ne bi tako emotivno i žestoko reagirali na pitanju liječenja nekih drugih bolesti. Nije problem u ovom zakonu liječenje bolesti zvane neplodnost, problem u ovom zakonu je što on predviđa kroz postupke liječenja nanošenje štete drugim ljudskim bićima, pa čak i njihovo usmrćivanje, dakle zamecima odnosno ljudskim bićima. I samo u svezi vašeg netočnog navoda također da raspravljamo o živom biću koje još nije niti rođeno. Tu se vjerojatno vodite onom tezom talijanske nobelovke Rite Levin Montelcini koja je također bila govorila da zametak nije ljudsko biće dok nema živčani sustav. i svjetonazorski, ali i biološki, ali i medicinski, ali po svim drugim aspekt, embrij, zametak jest živo biće od trenutka začeća. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala kolega, vrijeme. Sljedeći ispravak Stjepan Milinković. Izvolite kolega. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Pupovac je rekao da o bolesnim ljudima koji se liječe zahvaljujući medicinskoj struci u ovoj sabornici se ne govori. Netočno kolega Pupovac, govori se itekako, govori se ali naravno u skladu sa poslovničkim mogućnostima u smislu donošenja zakona koje će napraviti dostupnost i kvalitetu. Upozoravamo prilikom donošenja proračuna da su sredstva nedostatna i to je doprinos. Pa i ova današnja rasprava vas demantira dakle da se ne govori, govori se naravno ali se upozorava isto tako na štetne posljedice koje će proisteći donošenjem ovog zakona, a neke od njih ste i vi spominjali, obitelj kao temeljnu i stožernu vrijednost društva i ukazivali ste na okolnosti koje isto tako narušavaju naravno i gospodarske i ostali momenti koji se događaju. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sljedeći ispravak Zoran Vinković. Izvolite kolega. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Pa ispravljam netočan navod gospodina Pupovca, ovdje se ne radi o zakonu o liječenju neplodnosti nego o Zakonu o medicinski pomognutoj oplodnji koji između ostalog omogućava i poslovno sposobnoj ženi da ide u medicinski pomognutu oplodnju. Sad ja postavljam pitanje ministru, tko je utvrdio da je ta poslovna sposobna žena koja dolazi očito iz, da ne spominjem sad one izraze hrvatske, iako je sama ta zajednica obraćajući se svojim članovima upotrijebila hrvatske izraze, tko je utvrdio da je ta poslovno sposobna žena neplodna.

To je prastara srednjovjekovna teologija. Prihvatimo znanost 21. stoljeća, život počinje začećem, to su ljudska živa bića, zaštitimo ih, a nemojmo ih zamrzavati. Vi imate pravo naravno na vašu ideologiju, imate pravo i na takvu političku platformu, stav, biti zajedno sa SDP-om u tom stavu, u tom stavu, ali prihvatimo ne svjetonazorske nego znanstvene činjenice, život počinje začećem. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva se javila Dunja Špoljar. Izvolite kolegice. **Špoljar, Dunja (SDP)** Hvala, potpredsjedniče. Uvaženi ministre, kolegice zastupnice i kolege zastupnici. U slučaju liječenja neplodnosti ne postoje ili barem ne bi trebale postojati strane. Postoje samo hrabri i odlučni da postanu roditelji, zajedno sa onima koji ih podupiru i razumiju i svi drugi koji nisu sagledali cijelu sliku samo zato što nisu bili u prilici dovoljno se upoznati s činjenicama o tome koliko je neplodnost duga, mračna i bolna. Medicinski pomognuta oplodnja nije manipulacija zamecima, ona je jednostavno preslikavanje onoga što se događa prilikom čina prokreacije između muškarca i žene, jedino što se muške i ženske spolne stanice spoje izvan tijela žena. Medicinski pomognutom oplodnjom ne biraju se djeca s određenom bojom očiju, bojom kose i to nije moguće, to je postupak u kojem zameci nastaju spajanjem muške i ženske stanice te se svi, bez ikakvog probiranja odnosno uništavanja vraćaju u tijelo žene ili zamrzavaju za sljedeće cikluse u kojima onda žena ne mora ponovo prolaziti teške teške hormonske stimulacije i bolne postupke. Smatram da pravo na liječenje i pravo na roditeljstvo nitko nikome ne može i ne smije osporiti. Metode liječenja neplodnosti kao što su fertility care i … nisu sporne i uopće nepoznate, ali MPO slijedi kad se iscrpe svi drugi načini intervencije i metode liječenja neplodnosti. Usporedba nije ni približno prikladna, ali biste li liječili prsnuće slijepog crijeva oblozima od metvice, a da istodobno znate da vam kirurg može spasiti život. Svaki zametak, svaki začeti život je osobama koje se bore s neplodnošću dragocjen i svaki predstavlja nadu da će se iz njega roditi toliko željeno dijete. Stoga su tvrdnje da su zameci ugroženi smiješne i uvredljive te proizlaze iz neznanja odnosno ignoriranja važnih činjenica o samom postupku medicinske oplodnje. Zamrzavanjem embrija se omogućava ženi da izbjegne ponovni hormonski tretman i bolno vađenje jajnih stanica. Embriju se omogućava život budući da se ne moraju svi vratiti u maternicu istovremeno čime se izbjegava višeplodne trudnoće koje su opasne i za ženu i za dijete, odnosno djecu. U Hrvatskoj se godišnje rodi oko 150 djece iz smrznutih embrija. Smrznuti embriji dakle nisu mrtvi. Maksimalan broj od 12 stanica koje se oplođuju ne znači 12 embrija. Naime, preko 50% oplođenih jajnih stanica a kod žena preko 40 godina popenje se i do 90% često je nezdravo budući da imaju pogrešan broj kromosoma. Zato se ili uopće ne oplode ili prestaju razvijati i završe kao rani spontani pobačaj bilo u laboratoriju, bilo u tijelu žene. Čak i zdravi embriji imaju samo 60 do 70% izgleda da se ugnijezde u maternici. Višak embrija se zamrzava za sljedeći pokušaj MPO. dakle zabranjuje sljedeću stimulaciju ovulacije žene, odnosno kreaciju novih embrija ako postoje njeni pohranjeni embriji ili jajne stanice. Teorijski napominjem samo u teoriji žena može zatrudnjeti u prvom pokušaju MPO-a u kojem se od 12 jajnih stanica što je plafonska brojka 8 oplodilo, 5 se razvilo u embrij, 2 su transferirana, 1 se ugnijezdio u endometrij maternice, nastavio se razvijati i rodio se na beskrajnu sreću svojih roditelja. Nakon dvije godine roditelji se vraćaju i transferira se majci odmrznuta tri embrija ili ih se donira. Ovakvu na žalost hipotetsku priču priželjkuje svaki neplodan par. Stvarnost je često puno okrutnija i puno teža. U liječenju neplodnosti koja obično traje godinama čemu smo svjedoci bili i moj suprug i ja, emotivan je svaki korak. Osvijestiti da nešto nije kako treba. Priznati jedno drugom zabrinutost. Krenuti liječniku, prihvatiti dijagnozu neplodnosti, podijeliti je sa obitelji, prijateljima, kolegama, prihvatiti liječenje, riskirati zdravlje, očekivati, nadati se ponovo i ponovo i ponovo. Najemotivnija je svakako borba s neuspjesima na svakom koraku dugog i potpuno neizvjesnog puta. Neće se svako liječenje neplodnosti završiti rođenje djeteta, ali jednom kad prođe plodno životno razdoblje svaki dan se pretvori u preispitivanje propuštenog. Moja kći ima pravo na život, ima ga 5 milijuna djece u svijetu rođeno MPO-om od sedamdeset i osme do danas. I ponovit ću na kraju iako je već mnogo puta do sada bilo rečeno neplodnost je bolest kako ju je 1997. godine proglasila Svjetska zdravstvena organizacija. Svatko u ovoj državi ima pravo na optimalno liječenje i najvažnije je da svatko spozna da ima pravo na izbor. Mi smo izabrali. Čut ćemo sad najprije jedan ispravak netočnog navoda, a onda i nekoliko replika. Za ispravak netočnog navoda javila se poštovana zastupnica Ana Lovrin. Pa kolegice rekli ste netočno, dakle da se ovim predloženim zakonom dolazi do izvantjelesne oplodnje i da se potom sve oplođene stanice, dakle svi zameci vraćaju u tijelo žene. To jednostavno nije točno. Upravo suprotno govori ovaj zakon. Dakle, da se radi jedna. Tako sam vas ja čula, ako sam krivo čula ispričavam se. Ali sam čula da ste rekli da se sve vraćaju u tijelo žene. Dakle, i upravo jedna od tih metoda je i periimplantacijska genetska dijagnostika i upravo i to nije razrađeno ovim zakonom. Što se događa ako ta dijagnostika pokaže određene stvari, što se sa takvim zamecima događa, ide li se na ponovno oplođivanje novih zametaka itd. itd. I još nešto nemojte nam stalno stavljati stigmu i komplekse da mi ne znamo da je postupak oplodnje, pomognute oplodnje da je bolan, težak, dugotrajan i psihički naporan. Mi to znamo zato i neke odredbe i u postojećem zakonu postoje. **Stazić, Nenad (SDP)** Evo dobar primjer zašto moramo promijeniti ovaj institut. Ispravljam netočan navod koji zapravo nije izrečen, ali meni se čini da je izrečen, a nije izrečen pa ga ja ispravljam. Super. hrvatska javnost ne čuje ovoliko površnosti i podcjenjivanje zdrave pameti saborskih zastupnika koji sjede u ovom časnom Domu. To što vi govorite to su vaše proizvoljne interpretacije. Vi osuđujete nas ili mene, ja ću govoriti samo pojedinačno da mi ne želimo potpomognutom oplodnjom liječiti neplodnost. Ma kome vi držite predavanje? Kome vi to tako govorite? Pa to nije istina, vi to znate. Vi manipulirate zdravom pameću kao što manipulirate i životom. Potpomognuta oplodnja da, težimo liječenju i svemu tome što treba liječiti. Ovdje se radi o jednoj osnovnoj vrhovnoj zapovijedi koja proizlazi iz vrhonaravnih nekih zapovjedi ili uzusa o nama ne ubij, jer je to božja zapovijed ili ona zapovijed koja proizlazi iz našeg unutrašnjeg stvorenja ne ubij. Ovdje se kolegice radi da mi ubijamo ljude koji su izvan žene veće. Ako je abortus do jedan i pol mjeseci dogovoreno ubojstvo zbog društvenih potreba dogovoreno ubojstvo pa je dopušteno, ali ovo je čovjek izvan žene. Ne može se više pravdati da ja u mom tijelu mogu raditi što me volja o.k. pa ćemo mi o.k. Ali ovo je čovjek izvan žene, izvan ženskog tijela. To je ubojstvo kolegice, samo se o tome radi. I mi trebamo jedanput ovdje ogoliti istinu. Dakle, mi zbog istina na neki način da bi ženi malo ublažili to što ide s tom manipulacijom mi dopuštamo neograničeno ubojstvo ljudskih stvorenja.

Poštovani zastupniče hvala vam lijepa što ste mi otvorili oči. Naime, smatram ako itko u ovom Saboru ima pravo govoriti o tome to sam ja. Naime, ovdje se radi o liječenju neplodnosti, ovdje se radi o medicinski pomognutoj oplodnji i o onima kome je ona namijenjena. Da ste malo pažljivije slušali ja sam, kao i kolegica prije vas, ja sam vrlo temeljito opisala način na koji se upravo žene koje se podvrgavaju medicinski pomognutoj oplodnji štite svoje embrije, odnosno štite svoje zametke. Hvala lijepa. Uvažena zastupnice meni je doista drago, doista drago što ste evo i putem medicinski potpomognute oplodnje postali majka, što je vaš suprug postao otac i ovdje nitko u ovom Saboru nije protiv medicinske potpomognute oplodnje. I nemate isključivo pravo govoriti vi samo o ovom zakonu. Imamo pravo govoriti svi mi zastupnici. I dopustite da se ne možemo složiti s time da dva ili tri zametka se omogućava život, 9 ili 10 zametaka su osuđeni na smrt. Zameci su za nas ljudska bića i to je pitanje pitanje političkog svjetonazora. S druge strane u ovom zakonu ono što je najspornije i vjerujem da se svi neće složiti oko tog pitanja to je mogućnost davanja pomoći i medicinski potpomognute oplodnje istospolnoj zajednici, odnosno poslovno sposobnoj ženi kako to stoji u ovom zakonu. Pa onda budimo otvoreni pa recimo dajemo to LGBT osobama. A ja evo budući da sam doista za jednu spolnu, prije svega ravnopravnost, ja vjerujem da će medicina toliko napredovati pa će uskoro i muškarci moći ići na medicinski potpomognutu oplodnju, poslovno sposobni muškarci. Pa evo ja predlažem da se i to stavi u zakon. Pa ćemo imati doista onaj film sa Schwarzerneggerom i Danny de Vitom. Dakle, to je ono u čemu se razlikujemo. I obitelj je za nas temelj ovog društva. I dijete ima pravo i na oca i na majku. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice koristim namjerno institut replike, a ne ispravka netočnog navoda kako bismo razmijenili mišljenja, ali evo i ja moram napomenuti jednu činjenicu. Ja sam prebolio srčani infarkt prije nekoliko godina. To mi ne daje za pravo da bilo kome niti vama kažem kako kad pričamo o kardiovaskularnim bolestima imam više pravo od bilo koga drugoga tko to nije prebolio govoriti o tome. Ja sam i liječnik, ali i ne moram biti liječnik da bih o ovakvom prijedlogu zakona koji zadire i u svjetonazorska pitanja iako gospodin ministar cijelo vrijeme želi prikazati da se radi samo o medicinskom zakonu, on jest medicinski ali nije samo medicinski, on je i svjetonazorski. Prema tome, kad zadire i u takva pitanja onda svi imamo pravo i obvezu ovdje u Hrvatskome saboru o tome govoriti. I ono što je najspornije, ponovno naglašavam, ono što je najspornije u ovom zakonu nije činjenica da želimo liječiti bolest neplodnost nego su najmanje recimo to tri skupine razloga koji nisu dobri u ovakvom prijedlogu zakona. To je nepotrebna činjenica da se oplođuju svih 12 jajnih stanica. Možemo zamrznuti jajne stanice pa ih naknadno iza toga ako treba odmrzavati i oplođivati ako je potrebno. Ali ne stvarati odmah živa bića za koja znamo da ćemo ih zamrznuti i vjerojatno im dati sudbinu lišavanja života, a radi se o živim bićima. Druga skupina razloga, evo završavam, na repliku. Stjepan Milinković. Izvolite. Mikrofon uključite da vas možemo čuti. Kolega Milinkoviću, bilo bi dobro da uključite mikrofon da vas možemo čuti. se. Dakle, slažem se s vama da je ovo duboko emocionalno pitanje, ali mi ovdje moramo raspravljati na bazi argumenata kolegice i upozoravati na određene štetnosti. Naravno da želimo dobro zdravlje i vašoj kćerki, ali i svima onima koji su začeti i koji trebaju, ali vas želim upozoriti na jedan momenat, govorite o djeci. Dakle, ovaj zakon nije u interesu djece ni prije ni nakon rođenja jer osim što onima začetima uskraćuje pravo na život nekima od rođenih namjerno oduzima očinsku ljubav i skrb što je u suprotnosti sa Konvencijom o pravima djeteta. Hvala lijepa. I posljednja replika, uvažena Sunčana Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo pa kolegice rekli su neki od mojih prethodnika nitko nema ekskluzivno pravo raspravljati o bilo kojem zakonu pa tako svi imamo pravo raspravljati o svakom zakonu koji dođe na dnevni red i možda mi imamo u svojim obiteljima ili svoje prijatelje koji imaju isti problem kakav ste imali i vi. Upravo zato ću upozoriti na činjenicu da nitko ne postavlja ograničenje kad nekome

sada će se to činiti samo 4 puta. Inače za informaciju za one koji ne znaju ljudi koji to čine sami to košta 6 do 7 tisuća kuna. Lijekovi su dakle bili besplatni 6 puta, a sada se ograničavaju na 4 puta. Što se tiče prirodnog ciklusa sada će to biti moguće izvesti samo 2 puta, a dosada je bilo neograničeno. Odgovor koji sam postavila jučer na odboru, a mislim da će se to sada rješavati amandmanom, ali voljela bih evo ako ministar dosada nije da odgovori hoće li se raniji transferi brojati ili se transferi neće brojati. Dakle, ljudi su zbunjeni, nije im jasno. Jednako tako što je sa čuvanjem, odnosno zamrzavanjem i odmrzavanjem zametaka? Što, što ćemo kasnije nakon pet plus pet? Hoćemo li čekati da znanost napreduje pa ćemo nakon toga dati neke odgovore? Evo, dakle mislim da ministar vrlo dobro razumije i drago mi je što je uvažio ono što je bila moja primjedba nakon prvog čitanja, a to je da je bila diskriminirajuća ona dobna granica. Ipak žene i nakon 42 godine imaju pravo i prigodu dobiti svoju šansu. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. U raspravu će se sada uključiti ministar zdravlja uvaženi Rajko Ostojić. Izvolite.

neplodnost nije izbor, kolegice Lovrin to se na vas odnosi, neplodnost nije izbor da čujete ponovno i neplodnost se može dogoditi svakome. Dakle, neplodnost je dijagnoza i bolest, neplodnost nije izbor i neplodnost se može dogoditi svakome. I o tome molim vas vodite računa. Zahvaljujem se svim predstavnicima klubova na vrlo dobrim pa i koncilijantnim razgovorima. Čekao sam namjerno kolegicu Dunju da čujemo … ovom Ministarstvu zdravlja slobodan da otvorena vrata ministarstva za sve one koji nažalost imaju dijagnozu i bolest i vjerujte mi strašno sam puno naučio od njih. Naravno da oni nemaju ekskluzivno pravo, naravno da svi trebamo raspravljati ali sam strašno puno naučio od njih. Naučio sam da primjerice dvije pacijentice sa buloznom epidermalizom moraju biti operirane operirane do 15.ožujka svake godine al naravno da je pedijatar u jednoj bolnici, Klaićevoj bolnici da tamo nemaju odjel za opekline kao i na traumatologiji a da je dječji kirurg na Rebru. I kada sam to čuo nisam mogao vjerovati. I što sam napravio? Doveo kirurga sa Rebra pedijatra s Klaićeve u traumatologiju kratko i jasno i riješio problem u 24 sata. Pa vidite kako možete naučiti. Naučiti ljudi koji imaju tegobu. Inače bi to trajalo, trajalo i trajalo. Nikad kraja priči. Tako i ovo. Zato molim vas saslušajte pa u krajnjem slučaju barem vi, vi i vi svaki dan imate otvorenih vrata vaših ureda, ne dvojim da primate građane koji su vas izabrali nadam se da niste zaboravili na njih. Nadam se da niste. Tako i ja moram slušati njih odnosno kolega ginekolozi, predstavnike udruga. Zato vam se zahvaljujem svima, zahvaljujem ste što niste otišli u filozofske rasprave o tri duše. Vi znate da postoje tri duše? Ne znate. Vegetativna duša, emotivna duša i racionalna duša i ne dvojim da vi svi vjerujete da imate dušu. Pitanje naravno kada je kako nastala ta teorija i drago mi je da niste išli u filozofske rasprave nego u rasprave kako dolikuju današnjem danu. Dakle, svi smo mi teoretičari, svi mi u bilo kojem poslu koji radimo profesionalnom nerijetko i ovdje ali dobro je čuti one koji na svom iskustvu osjete bilo kakav problem. Vidim tu dosta sveučilišnih profesora, vidim tu dosta profesionalaca i ne dvojim da se berem oni u životu ponašaju sukladno tri kriterija. Ja osobno jesam. Stručnom kriteriju, završite pravni fakultet, ekonomiju, hotelijerstvo, završite neku struku. Drugo eventualno znanstveni kriterij. Napravite neku akademsku karijeru, nevažno. Jedno i drugo možete naučiti, jedno i drugo možete dobiti pa i u 90.godini života. 90 godini života to gospođa Tomašić vrlo dobro zna ili kolega Davor Ivo Stier jer su živjeli tamo da su završavaju ljudi sa 90 godina fakultet uređenim državama. Šta, završi svoj životni vijek ide upisati fakultet. Završi sa 90 godina fakultet. Znači i jedno i drugo možete napraviti i struku i znanost. Samo ne možete jedno. Treći kriterij, Dunja, iskustveni kriterij. Znači i stručni kriterij možete napraviti i znanstveni možete napraviti samo se morate dovoljno truditi, dovoljno imati truda. IQ maksimalno 85 završiti fakultet. Bilo koji fakultet ali dovoljno truda. Ali treći Ali treći kriterij ne možete. To je iskustveni kriterij i zato je dobro da svi koji imate iskustveni kriterij progovorite o tome jer vjerujte mi kolegice i kolege onaj tko nije vidio na svom iskustvu šuti. Znate zašto šute? Šute jer bi se raspali pred kamerama od siline njihovih emocija, raspali bi se, rasplakali bi se kao što se rasplaču u mom uredu. Hvala vam lijepa. Hvala ministru. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Na redu je poštovani zastupnik Željko Reiner potpredsjednik Doma. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedavajući, uvaženi gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa ovaj zakon nedvojbeno jest između ostalog i svjetonazori, međutim ja neću govoriti ni o buloznoj epidermolizi ni o pitanju tri duše ni o hotelijerima ni o tom koliko IQ treba da bi završio fakultet, ja bih se državo teme. A tema je ovaj zakon, ovaj zakon koji ima nažalost niz nesretnih rješenja, zakon koji otvara nedoumice, ostavlja mnogo prostora za manipulacije, proizvoljne interpretacije i zlouporabe, zakon koji ljudsko biće embrij stvori na stvar koju se može posjedovati, otuđivati, raspolagati po volji, darovati, uništiti, ubiti. Recimo to jasno. to je problem ovog zakona. Problem ovog zakona je i to a to se vidi iz diskusije onih koji ga brane pa je i isticanje uporno ministra u više navrata kada se stalno ističe da je Svjetska zdravstvena organizacija rekla daje to bolest. Naravno da je to bolest. A stalno se naglašava da je ovaj zakon vezan uz liječenje. Ne mogu se oteti dojmu da se to naglašava valjda sada 50 puta od onih koji ga brane zbog toga što na najavu referenduma o ovom zakonu neki pravni stručnjaci rekli da bi to možda moglo biti ugroženo ako se govori o zakonu koji definira liječenje. I zato se stalo sada vrti priča o tome da je to zakon o liječenju. Isto tako se spominjalo više puta da svaki 6.par koji ne može imati djecu će biti riješen njihov problem ovim zakonom stvarajući jedan potpuno krivi dojam kojim se zavarava te ljute koji žele djecu i imaju svo pravo da dobe djecu i naravno svi mi isto tako podržavamo ali se stvara jedan lažan dojam da će njihova potreba, njihova želja, njihova čežnja biti zadovoljena upravo jednim segmentom ovog zakona, a to je zamrzavanje embrija. To nije točno, to naprosto nije točno i to treba vrlo jasno reći. Kad govorimo o liječenju ja želim sve podsjetiti da sam ja pri prvom čitanju u ime kluba HDZ-a predložio da se ne donese ovakav zakon nego da se donese zakon koji će se zvati zakon o načinima liječenja neplodnosti koji bi omogućio građanima pravo na potpunu informiranost i dostupnost u svijetu etički prihvatljivih i po rezultatima daleko učinkovitijih metoda liječenja neplodnosti. Naravno da se kao i u svim ostalim prijedlozima preko toga prešlo i to potpuno ignoriralo. Prema tome, samo želim na to vrlo jasno podsjetiti i reći da ne treba svaki puta se praviti da imamo amneziju. I zbog toga se ja želim držati upravo pogrešaka i propusta u ovom zakonu. Recimo, jedna od tih pogrešaka i propusta je da se navodi da bračni odnosno izvanbračni drugovi imaju pravo samo na obavijest o mogućim oblicima prirodnog planiranja obitelji itd., umjesto da se kaže da da postoji obveza liječnika ovlaštenih da ih obavijeste o mogućim oblicima prirodnog planiranja. Da se govori stvarno o liječenju u ovom zakonu onda bi to bilo u njemu, ali to nije slučaj, pa recimo to jasno. Naravno, više puta je spominjana Konvencija o pravima djeteta koju je ratificirao i ovaj Hrvatski sabor koja jasno nalaže da se djetetu i prije rođenja osigura pravna zaštita i pravo na skrb oba roditelja. I to je izostalo u ovom zakonu, pa recimo to onda jasno. U ovom zakonu se jasno kaže, nakon što je rođeno troje djece istih bioloških roditelja spolne stanice se uništavaju, a preostali zameci se ne smiju darivati. Zašto u zakonu jasno ne kaže ono što je zakonodavac, odnosno predlagač zakona mislio, a to je oni se moraju uništiti odnosno ubiti jer što će se drugo s njima dogoditi ako se ne smiju darivati, ne trebaju više bračnom paru, šta će s time dogoditi. Vrlo je jasno što. Ono što mene silno čudi i smeta je da se ozakonjuje stimuliranje ovulacije maloljetnoj ženskoj osobi koja nije ni tjelesno ni psihički zrela, a da pritom se uopće ne traži pisana suglasnost roditelja ili zakonskih skrbnika. Kad ide dijete takvo maloljetno na operaciju krajnika traži se suglasnost roditelja ili zakonskih skrbnika, ovdje jedna psihički maloljetna, nezrela osoba može sama odlučivati o svemu, ne traži se nikakvo mišljenje niti roditelja niti skrbnika ni ništa. Zašto nema unutra navoda o tome da je uvoz ili izvoz zametaka zabranjen? Dal to znači da predlagač zakona misli da je to dozvoljeno, zašto to nije izrijekom napisano unutra. Ja ne znam ali to je jedan ozbiljan previd i mislim, iako je na njega pri prvom čitanju upozoreno, ne znam zašto nije unesen u ovu verziju. Da li je to namjera ili ne, ne znam, ali bilo je upozorena na to, nije se na to obaziralo i u konačnoj verziji zakona neće biti ako ga takvog izglasate zabrane uvoza i izvoza zametaka. Jedna od vrlo važnih činjenica i propusta koji postoje su kaznene odredbe. Kaznene odredbe su krajnje ja bih rekao čudno riješene jer iako u članku 31. se zabranjuje surogatno majčinstvo, u članku 32. zabranjuje kloniranje ljudskih bića, međutim uopće kazne koje su predviđene su isključivo novčane kazne i to takve da se zapravo svakoj privatnoj poliklinici koja svjesno počne kršit taj zakon isplatit će kršiti taj zakon, jer će daleko više zaraditi nego što će ona morati platiti kazne, ako ih uopće itko uhvati i kontrolira. Neću posebno isticati primjerice totalnu koliziju sa postojećim nekim drugim zakonima. Recimo u članku 32. ovog konačnog prijedloga zakona predlagatelj je sveo zabranu kloniranja ljudskog bića na prekršaj i propisao samo novčanu kaznu. Istodobno imamo u Kaznenom zakonu Republike Hrvatske povredu zabrane kloniranja ljudskog bića da se smatra kaznenim djelom i propisana je kazna zatvora. To je direktna kontradikcija dva sada postojeća zakona ili u petak postojeća zakona. Koliko je to smiješno upravo samo prekršajno i samo novčano kažnjavati to možemo se usporediti sa nekim zemljama europskim, silno se volimo uspoređivati sa Europom, stalno mašemo s Europom i kad treba i kad ne treba. Ako pogledate zakonodavstvo drugih zemalja Europske unije potpuno je razvidno da su kršenja zabrane reproduktivnog recimo kloniranja kažnjava drastičnim kaznama. Francusko zakonodavstvo za to predviđa kaznu od 30 godina strogog zatvora i novčanu kaznu od 7,5 milijuna eura, a ako je riječ o organiziranoj skupini onda je kazna doživotni strogi zatvor i 7,5 milijuna eura. Dakle itekako drastično kažnjavaju nešto što je protivno svim moralnim i etičkim normama za što ovaj zakon predviđa prekršajnu kaznu u blagom financijskom iznosu. Ovaj zakon uopće recimo ne predviđa kaznu privremenog ili trajnog oduzimanja licence za rad zdravstvenom osoblju ili nezdravstvenom djelatniku koji prekrši odredbe zakona. On uopće ne predviđa nikakvu kaznu za davanje lažne izjave kod javnog bilježnika, a znate koliko je kontroverzna ona priča kad vi morate otići javnom bilježniku i reći da jeste u izvanbračnoj zajednici npr., o čemu je cijela javnost raspravljala pa ako date lažnu izjavu nikom ništa jer nema kaznene odredbe u ovom zakonu da ste dali lažnu izjavu. Kaznu za pokušaj počinjenja djela u ponavljanju ne postoji, možete ponavljati više puta, nema nikakvih kazni. Prema tome, postoji jedan cijeli niz ozbiljnih propusta u ovom zakonu i ja sam namjerno se skoncentrirao na njih, a uopće ne na svjetonazorne i ine zapravo prijepore koji postoje upravo zato da ukažem da osim što postoji bitno neslaganje iz svjetonazornih razloga s ovim zakonom, ovo je naprosto loš zakon i zbog toga ako ne već zbog svjetonazornih razloga ga ne bismo smjeli izglasovat, iako sam potpuno svjestan da će opet naravno jednom silom se on izglasovat, al onda će se opet za nekih godinu ili dvije shvatiti da je to loše i onda ćemo se silno svi čuditi, a često puta i oni koji su sada zalagali za njega tada će se praviti da se nisu zalagali, a možda i govoriti kako zapravo je to čudno da je on uopće donesen. To je nerijetko u našem političkom životu slučaj pa samo želim da nas podsjetim na cijeli niz okolnosti zbog kojih je, ponavljam, ovaj zakon loš. On otvara prostor za manipulacije, zlouporabe i zato bi ga, ako ne već zbog svjetonazornih razloga, trebalo sada ne prihvatiti. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vam potpredsjedniče Reiner. Sada ćete morat čuti tri replike predstavnika vašeg vlastitog kluba. Prvo uvažena zastupnica Ana Lovrin. kolega Reiner, dobro ste i vi primijetili da ministar nekako nepotrebno, u biti poslije ste obrazložili da možda čak i nije bez neke primisli izlazi stalno za govornicu i nama tumači da je neplodnost dijagnoza, da neplodnost treba liječiti, da je to bolest. Meni se isto učinilo da to malo previše ponavlja, pa sam iz klupe možda protu poslovnički, ali sam samo primijetila da nismo maloumni da nam treba to toliko puta ponavljati, pa je ministar dosta nepristojno čini mi se reagirao u odnosu na to. Ali evo sad i ja vidim da to baš nije sasvim bezazleno. Naime, vjerojatno se to ponavlja da nam se nametne neki kompleks ili osjećaj krivnje što se uopće usuđujemo raspravljati o ovom zakonu i nameće nam se to zato da se ne bi postavilo pitanje da ovaj zakon ne rješava apsolutno ništa u odnosu na 15000 sada zamrznutih zametaka, embrija, da ne rješava ništa što će profuturo učiniti sa svim onim zamecima koji ostanu nakon postizanja svrhe oplodnje koja a propos po meni ne bi trebala biti cilj pomognute oplodnje, ne bi trebalo naglašavati kroz cijeli ovaj zakon da je to rađanje zdravog djeteta jer onda upravo implicira da će se možda provjeravati, pa ne znam što raditi sa onim koji nisu baš jako dobri i podobni Dakle, ne govori ovaj zakon ništa o tome, nedorečen je. Osim toga što ima niz šlamperaja u samom zakonskom tekstu poglavito je važno ovo što je prof. Reiner ukazao. Na to sam željela i ja ukazati, a to je da na ona ponašanja koja su sada opisana kao kaznena djela za koje je zapriječena kazna zatvora do 10 godina zatvora. To su ozbiljna kaznena djela se sada zapravo propisuju kao prekršaji i prema praksi Europskog suda u Strasbourgu vrlo lako je moguće da se netko izvuče po principu ne bis in idem da plati 70000 kuna umjesto da ode kako bi to trebalo za takvo djelo otići 10 godina u zatvor. Doktoru Reineru sada će replicirati i Davor Ivo Stier. nudi optimalno liječenje. Međutim, da li je to baš točno. Da li na primjer se ovim zakonom omogućava da se iz HZZO-a financiraju i neke nove tehnologije koje ne traže zamrzavanje zametaka koja poštuju život od začeća, koje su puno jeftinije a jednako efikasne kao i postupak umjetne oplodnje kao što je …/Govornik se ne razumij./… tehnologija koja je na primjer razvijena u Irskoj. I to smo prilikom prvog čitanja isto raspravljali, međutim evo vidimo to ministar nije uzeo u obzir. Da se doista tražilo optimalno liječenje onda vjerojatno bi se i to ugradilo u zakon i tu mogućnost da se doista izađe u susret i da doista u fokusu ovog zakona budu neplodni parovi. Na žalost bojim se da nije u fokusu ovog zakona neplodni parovi, da ovaj zakon nije po njihovoj mjeri nego puno više je po mjeri ove industrije umjetne oplodnje koja je zapravo i sudjelovala u kreiranju ovakvog zakona, koja je zapravo inzistirala upravo na tome da manipulacija više ne bude u domeni kaznenog, nego isključivo prekršajnog. I koja naravno si tražila i osigurala ovim zakonom da sami sebe nadziru što naravno ostavlja puno otvorenih pitanja oko moguće manipulacije. Slijedi treća replika poštovani Davor Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Reinere. Pa ponovo će doći replika iz vašeg kluba jer izgleda da kolege iz pozicijskih klubova osobito ne zanima ili ne brine ili su im sve dileme već riješene ovim prijedlogom zakona, pa onda se vi čudite htio sam vas u stvari utješiti jednom činjenicom da ovaj zakon drugačije rješava pitanje nego neki dugi zakoni. Pa ono što je jednim zakonom propisano kao kazneno djelo ovdje je samo prekršaj. Kolegica Lovrin je već rekla to je u stvari na mala vrata mogućnost ublažavanja kazne, odnosno rješavanja ozbiljnih problema primjenom blažih mjera jer se dva puta o istoj stvari ne može suditi. Pa onda umjesto da ćete snositi posljedice kaznenog djela na koncu ćete odgovarati samo za prekršaj, a to je već i Europski sud o tome rješavao. uvaženi potpredsjedniče Reiner nemojte osobito o tome brinuti jer je i do sada praksa bila ove Vlade da različitim zakonima istu stvar rješava na različit način, pa je tako u koliziji Zakon o državnim službenicima u svojim nekim dijelovima sa Zakonom o pravima službenika u lokalnoj samoupravi, pa ste danas, jutros čuli da Zakon o sudjelovanju u tripartitnim pregovorima koliko mogu izgovoriti točno nije zakon koji bi govorio o zastupljenosti sindikata nego u stvari mijenjao Zakon o radu. Prema tome, to je samo nastavak prakse da dodatno zakompliciramo zakonodavstvo kako bi nam sve manje bila jasna prava i obveze koja na zakonima imamo. Pojedinačna raspravu nastavit će poštovana zastupnica Ruža Tomašić. **Tomašić, Ruža (HSP AS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Pa evo kaže jedna stara poslovica kada u dilemi nemoj. I evo nekoliko razloga zašto ja neću glasovati za ovaj zakon. Prijedlog zakona ne štiti ljudska prava i nije u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, članak 21. stavak 1. jer začetim ljudskim bićima ne jamči pravo na život već ih u najvećem broju slučajeva osuđuje na smrt, odnosno uz mogućnost zamrzavanja izlaže zdravstvenim rizicima sa još uvijek nedovoljno poznatim, a već sada znanstveno dokumentiranim kratkoročnim i dugoročnim posljedicama na svekoliko zdravlje i ponašanje onih malobrojnih koji će se roditi uz pomoć postupaka MPO-a. Prema službenim podacima talijanskog nacionalnog registra za 2009. godinu od ukupno 116266 oplođenih jajnih stanica čak njih106922 ili 91,96% je umrlo ili zamrznuto, a samo 9344 ili 8,04% je rođeno. Prijedlog zakona nije u korist zdravlja žene i muškarca, jer postupci medicinski pomognute oplodnje nisu optimalno liječenje niti dovode do ozdravljenja uzroka neplodnosti kao složenog zdravstvenog stanja uvjetovanog psiho neuro endokrinološkim mehanizmima. Čim više, zdravstveno je utvrđeno da se uslijed tih postupaka zdravstveno stanje žene i muškarca dodatno pogoršava na čitavoj psiho neuro endokrinoj osi uključujući i poremećaj u odnosima unutar para, pa sve do psihički i psihijatrijskih stanja u kontekstu post traumatskog stresnog poremećaja. Te posljedice nerijetko ostaju neprepoznate sve dok ne kulminiraju, jer nema dovoljno osposobljenih stručnjaka koji bi ih prepoznali. Prijedlog zakona nije u najboljem interesu djece ni prije ni nakon rođenja, jer je osim što onima začetima uskraćuje pravo na život, narušava njihovo dostojanstvo i tjelesnu cjelovitost. Nekima od rođenih namjerno oduzima očinsku ljubav i skrb što je u suprotnosti s Konvencijom o pravima djeteta članak 7. i članak 18. Država bi naime trebala poticati, štititi i obvezivati oba roditelja da zajedno odgajaju i podižu svoju djecu, a ne bezočno diskriminirati očeve. Svakako se treba uzeti u obzir ne samo utvrđene medicinske nego i opisane psihičke posljedice MPO-a na tako začetu djecu koja nisu do kraja poznate budući da longitudionalne studije nisu još zahvatile ključno razdoblje puberteta i adolescencije. Prijedlog zakona nije usmjeren rješavanju problema već njihovom umnožavanju, kako u medicinskom tako i u pravnom te dakako moralno-etičkom pogledu. To se osobito odnosi na nepoznat broj zamrznutih ljudskih bića. Neki kažu oko 10 tisuća, neki kažu čak 20 tisuća koji su u frižiderima hrvatskih zdravstvenih ustanova čiji će se broj stalno stalno umnožavati hiperprodukcijom zametaka uz mogućnost oplođivanja 12 jajnih stanica, članak 7. stavak 2. Također, nisu predviđena ni rješenja brojnih situacija koja bi se pojavila njegovim provođenjem, primjerice u slučaju razvoda braka, odnosno raspada izvanbračne zajednice, smrti itd. Prijedlog zakona nije na dobrobit liječnika i liječničke struke jer narušava dostojanstvo liječnika koji bi zbog provođenja takvog zakona kršili Hipokratovu zakletvu kao i Kodeks medicinske etike i deontologije, članak 1. i član 3., odnosno ne bi se zbog brojnih štetnih posljedica postupaka MPO-a na psihološko i tjelesno zdravlje žena, muškaraca i začete djece mogli držati svojih načela. Prijedlog zakona nije u korist braka i obitelji jer se proširenjem kruga korisnika MPO-a, članak 10., ugrožavaju te dvije stožerne institucije društva u pokušaju da ih se izjednači s ostalim zajednicama zajedničkog života koje ih nikako ne mogu nadomjestiti u njenim funkcijama. Činjenica je da su funkcionalni i zdravi brakovi temelj funkcionalnim i zdravim obiteljima koje su bez ikakve sumnje optimalno okružje za prokreaciju te rast i razvoj djece kao najvažnijeg društvenog resursa. Stoga predstavljaju jamac opstojnosti društva i kao takve država bi ih morala na svaki način štititi i jačati, a ne oslabljivati. Prijedlog zakona nije u interesu većine hrvatskih građana i njihova zdravlja već pogoduje financijskim i drugim interesima, farmaceutskih tvrtki, zdravstvenih ustanova i liječnika supspecijalista humane reprodukcije te njihovim stručnim društvima počevši od njihovog naglašenog utjecaja u povjerenstvima, davanjima mišljenja i nametnutoj obvezi ministarstvu u davanju podataka i rezultata liječenja MPO-a te njihova upliva u rad inspekcija što u sadašnjem zakonu nije slučaj. Uz to je izostavljena zabrana uvoza i izvoza spolnih stanica i zametaka, članak 36. Prijedlog zakona nije odrješit u sprečavanju zlouporabe i kršenja zakona članak 56. i 57. kao što je to slučaj u kaznenim odredbama zakona drugih europskih zemalja koje reguliraju ovo područje, osobito talijanskog i francuskog. Radi ozbiljnosti pristupa u kažnjavanju prekršitelja prijedloga zakona nužno je doraditi jer su novčane kazne apsolutno neadekvatne s obzirom na dobiti koje je moguće ostvariti kršenjem zakona. Jer za razliku od zakona, članak 42., u potpunosti izostavljena mogućnost zatvorskih kazni bez obzira na težinu prekršaja. Nije predviđena stroža kazna za ponavljanje kaznenog djela niti za organizirane skupine. Nije propisana kazna privremenog ili trajnog oduzimanja licence za rad i suspenzije zdravstvenom osoblju ili nezdravstvenom djelatniku koji prekrši odredbe zakona. Nije ukinuta diskriminacija jer ne omogućava bračnim parovima alternativne načine liječenja kao fertility care ili NaPro koji su jeftiniji i nisu štetni za zdravlje. Prema statistikama NaPro tehnologija ima puno veću stopu uspješnosti od izvantjelesne oplodnje. 81,8% žena koje su začele patile su od problema anovulacijskog ciklusa ili nedostatka valuacije, 56,7% žena koje su patile od enometrioze ostale su trudne dok je samo 21,2% žena s istim stanjem trudnoću postiglo primjenom izvantjelesne oplodnje. I još na kraju što me zanima, uvažen je prijedlog više zastupnika koji se odnosi na promicanje ženine dobne granice od 42 godine života za provedbu postupaka medicinski pomognute oplodnje na teret HZZO-a u osobito opravdanim slučajevima i dalje znate. Pa me zanima tko odlučuje, da li samo taj doktor, da li samo taj liječnik odlučuje ili mu se žena ne sviđa, druga mu se sviđa, treća mu se ne sviđa? I tko zapravo može odlučiti osim liječnika da li ta žena treba imati MPO ili ne? Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Raspravu će sada nastaviti poštovani zastupnik Ante Babić. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. U maniri dobrog gosta prema vašem prethodniku potpredsjedniku da se klonimo tenzija i grubih riječi vjerujem da je ova rasprava danas išla u tom smjeru i dobro je da je tako. Nakon prvog čitanja gdje je kao predlagatelj bio i poštovani ministar u ovih nekoliko dana smo se na odborima smo zapravo slušali pravnicu u ime predlagatelja i baš jučer na sjednici jednog takvog odbora nakon njenog ekspozea odgovorila mi je da sam vjerojatno i sam u dvojbi kada počinje život. Naravno da ja nisam u dvojbi, ja sam aludirao na to da je ministar rekao za one koji vjeruju život počinje začećem, a za one koji ne rođenjem. Na to sam tada aludirao. Vjerujem da svi ljudi koji, i mi ovdje u Saboru danas, i svi koji se bave tom problematikom znaju da život počinje začećem. Zna se isto tako da nakon tri tjedna započinje rad srca, šest, sedam tjedana već postoje organi. Mislim ne treba o tome puno lamentirati sada, ali činjenica je isto tako da je trudnoća kao takva postoje određene komplikacije i da se ona zapravo kod trudnica vodi vodi kao bolest i dobivaju bolovanje na račun toga. Pa o tome toliko. Ja osobno ne vjerujem da bilo tko u Hrvatskom saboru je protiv medicinski pomognute oplodnje, pogotovo senzibilizirani prema svim onim parovima koji ne mogu imati djecu. I sam u obitelji sam imao takvih slučajeva i znam koja je to sreća. Istina je da je u jednom braku ono najbolje, najljepše što se može dogoditi kao plod jedne ljubavi dijete. Naravno da to ne mora biti samo u braku. I to prihvaćamo. No, nameće se ključno pitanje, koliko je u RH danas značajna uloga države, struke, svjetonazora i zakonodavstva, a koliko pojedinaca u oblikovanju etičkih načela i moralnih normi medicinske profesije? Poglavito što znamo da liječnike veže Hipokratova zakletva koja napisana već prije dva tisućljeća modificirana još '46. godine ne čitajući u cijelosti kaže: "Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog začetka. Ja vjerujem da predlagatelji pretpostavljaju eventualnu zakonsku regulativu koja bi obvezivala na tajnost podataka i situaciju u kojoj bi bio moguć incest i najvažnije vjerujem da znaju i za UNESCO-vu konvenciju o zaštiti prava djece odnosno djeteta koja između ostalog obvezuje države i njihove institucije da u prvom redu vode računa o interesima djeteta. Podsjećam također da je RH potpisnica te konvencije. Predlagateljima zakona je jučer također rekla da je to u skladu s napucima Europske komisije možda je i pogriješila ali mislim da je ovo u okviru nacionalnog zakonodavstva. Možda je mislila na ovaj dokument ESHRE-a a on je zapravo dokumenat jedne udruge koja se bavi humanom reprodukcijom, ali to nema nikakve veze. U mom izlaganju kod prvog čitanja posjetio sam na dva slučaja koje su se vodila kod Suda pravde EU u Luksemburgu vezano je u slučaju Green peace protiv jednog njemačkog istraživača, a drugi je bio vezano za jedan slučaj u Austriji kod medicinski pomognute oplodnje uz pomoć doniranih spolnih stanica, pa smo dobili i objašnjenje koje ću dijelom pročitati "Po ovoj primjedbi Odbora za europske integracije presudom Suda EU C 34/10 u slučaju protiv Olivera … i Green peaca od 18.listopada. naime, sud je u presudi interpretirao pojam ljudskog embrija isključivo u svrhu utvrđivanja opsega zabrane o patentibilnosti tj. o pravnoj zaštiti izuma a ne u cilju davanja odgovora na pitanje medicinske ili etičke prirode" što nije točno. I drugo. "Direktiva 98/44 Europskog parlamenta od '98.godine ističe da ljudski embrij nisu biotehnološki pronalasci kojim bi se smjelo trgovati komercijalna ili industrijska svrha niti se mogu patentirati". To tako stoji tu. Činjenica je da ono što trebamo razlučiti i pitanja koja treba postaviti i ostaju otvorena jesu što je s pravom nerođene zamrznute djece o čemu je vrlo dobro u ime kluba govorio kolega Milinović. Što je sa ubijanjem zametaka? Jeli to eutanazija? Jeli poznato da je donesena takva deklaracija o zabrani eutanazije? Tko ima pravo selektirati embrije? I to smo danas slušali. Što je sa diskriminacijom očeva? I o tome se govorilo o tome je govorio i gospodin Kajin danas? Što je sa diskriminacijom djeteta i njegova odrastanja bez jednog roditelja? Naravno o tome a i o obitelji je danas govorio kolega PUpovac i nije govorio do kraja. Činjenica je i o tome se govori da je obitelj još jedina netaknuta institucija u ovoj državi zbog toga je potreban veliki oprez. Zbog toga a mislim da su svi zastupnici dobili izjavu stalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije o kojoj se danas toliko puno govorilo ne zbog toga što to dolazi od Hrvatske biskupske konferencije nego zbog svega onoga što su oni upozorili, a upozorili su da se do kraja ne štite ljudska prava i da ovo nije u skladu s Ustavom, što smo čuli da to nije humano i ne ide u korist zdravlja žene i muškarca, nije u interesu djece, nije u interesu liječnika, braka, obitelji kao ni u korist u interesu budućnosti hrvatskih građana, ali nije ni … sprečavanju zlouporaba i kršenja zakona o čemu je govorila naša kolegica Lovrin koja je dobro primijetila da kod reproduktivnog kloniranja u nekim zemljama, ovdje se spominjala Francuska su kazne do 30 godina novčane do 7,5 milijuna eura. Kod nas je to napravljeno kroz prekršajne odredbe što svakako nije dobro. Jučer smo također a ovo je vrlo bitno od eminentnih medicinskih stručnjaka mogli čuti ovo. Svi se olako odlučuju za postupke umjetne oplodnje a da prethodno nisu poduzeli duge metode liječenja neplodnosti. Zašto? Zato što predlagatelji zakona koji su u timu imaju svoje privatne poliklinike. Pred ovim ne treba zatvarati oči. Stvorena je korporativna mreža privatnih i državnih poliklinika na kojima se tim postupcima dobro zarađuje. Vjerojatno se misli na onaj fertilni turizam na Cipru uz to korist ima i farmaceutska industrija. Oni razumiju patnju roditelja koji imaju problema s neplodnošću ali je spor način. Protive se zamrzavanju zametaka i heterolognoj oplodnji odnosno doniranju jajnih stanica. Da bi se dobilo dijete postupcima koji sugerira zakon mora se žrtvovati desetero njegove braće i sestara. Zakon omogućuje ubijanje tih ljudi jer ako zamrzavate zametke 30% njih ne preživljava odmrzavanje. I na ono o čemu je govorio gospodin Reiner, promjenom spola što se događa? Teško je prihvatljivo, pa i u našem društvu da neki moj Stipe koji ima brkove promijenio spol, sutra ga vidimo u poodmakloj trudnoći. To je teško prihvatljivo ljudima. I da završim. Medicinski pomognuta oplodnja treba pomagati neplodnim bračnim parovima, svakako da dođu do toliko željene djece ali mora i štititi ljudski život, podržavati ga i liječiti što znači da bi trebala biti na strani kulture života, a ovako ona sebe gotovo na jedan perverzan način o čemu sam govorio u prvom čitanju stavlja u službu kulture smrti. Nadam se da nije tako ali svakako ako je nemoralno je i nedopušteno. Hvala. Hvala vama. Sada ćemo čuti što o prijedlogu zakona misli poštovani zastupnik Branko Kutija. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Evo ja ću pokušati malo filozofirati iako je ministar prije kazao da mu je bilo drago da nije bilo filozofskih rasprava do sada. Čini mi se da ovaj zakon želi čovjeka odnosno zakon nameće ili predlaže da čovjek ući u božje područje stvaranja i činiti ono što je moguće činiti iako dobro znamo da sve ono što se može činiti nije dopušteno činiti. Da bi mogli razgovarati o dotičnoj temi i da bi mogli donijeti svi zajedno kvalitetnu odluku čini se da treba poći od same definicije čovjeka. Što je to čovjek? Neki će reći da je on samo razumska životinja i ništa više dok će drugi reći da je on slika i prilika božja. Istina je da mi svi imamo u sebi trostruke božanske kvalitete. Te se božanske kvalitete o nama zovu razum kojim se dopire djelomično do istine zatim slobodna volja kojom izabiremo dobro ili zlo te srce koje ljubi ili mrzi. Po tim smo božanskim kvalitetama bogolika stvorenja koja teže za istinom. Znamo da se do istine dolazi djelomično razumom a do punine istine razumom i vjerom. To su dva krila znači razum i vjera koja nas vode do istine. Te dvije moći ako su izdvojene vode u pogrješnom smjeru. Znači razum vodi u racionalizam u u subjektivnu intelektualnu začahurenost, a vjera sama vodi u fundamentalizam, religiozni fanatizam koji oko sebe ne podnosi drugačija ponašanja niti razmišljanja. Istina je u sebi toliko nedohvatljiva da je nitko ne može u punini dohvatiti niti otkriti njenu puninu i stoga nijedna znanost nije iznad istine jer je istina iznad svake nauke. Problem o medicinski pomognutoj oplodnji višestruko je zagonetan i veoma dvojben u odnosu na istinu. Ovo pitanje uz mnoga druga označava čudno stanje ljudskoga duha. Zašto čudno? Čudno je da se čovjek bori protiv onoga što je Bog stvorio i što je u početku bilo dobro, a po Isusu postalo još bolje, a to je u našem slučaju bračna zajednica. Čovjek je ustao protiv te zajednice braka i koristi razna nemoralna sredstva da je sruši. Tko to ima pravo raditi, tko ima pravo oduzeti život? Nitko. Tko ima pravo izjednačavati prirodno s neprirodnim kao što se čini s tzv. istospolnim zajednicama. Zar ćemo prihvatiti masonsku tezu da je vjera privatna stvar što su posebno komunisti objeručke prihvatili, a mi dobro znamo da je čovjek društveno, ekonomsko, političko i religiozno biće o čemu svaka politika mora voditi računa. Vjera je dakle opća društvena kategorija koja ima pravo na postojanje i uvažavanje, a ne neka privatna stvarnost. Kako se može nijekati takva jedna društvena kategorija, kako manjina ima pravo nametati zakon većini. Ako je vjerovati statistikama, kod nas su ateisti manjina, a katolici većina. Ako ta manjina negira Boga i sve što je Božje katolici trebaju Boga i Božje odredbe poštivati i oko takvih problema ne smije biti cjenkanja. Kakav je to katolik koji je protiv života, kakav je to katolik koji glasa za zakon kojim je dozvoljena manipulacija s embrijem kao s nekom stvarima. Kako prihvatiti činjenicu da dijete nema oca, kako će rasti i normalno se razvijati takvo dijete. Spoznaje iz psihologije, pedagogije i sociologije govore nam o nužnoj prisutnosti obaju roditelja da bi se dijete moglo normalno razvijati. Što nam je činiti? Nama kršćanima je jasno, mi smo za život, mi smo za prirodan i normalan brak kako ga Bog utemelji, a sve drugo je protuprirodno, devijantno ponašanje, duhovna zagađenost i pomračenje uma i duha. Tko može dopustiti da se embrij čovjek zamrzava, tko se to igra Boga? Svakako ne bi smjeli oni koji u njega vjeruju. Izvitoperena savjest uvijek donosi krive prosudbe i krive odluke, a za ispravnu savjest kažemo da je ona najintimnije svetište naše duše, najintimniji čovjek ja, unutarnje oko, sveto mjesto gdje Bog objavljuje istinu. To nije bilo kakva savjest nego odgojena, formirana i odgovorna savjest. Netko može reći pa svi mi imamo savjest. Istina je, ali je istina u tome da je i Hitler, Staljin pa i Tito isto tako imao savjest, ali naime te savjesti ubile su milijune ljudi jer su krivo odgajali tu svoju savjest. A ubijati se može na razne načine i ovo što se događa sa ovim zakonom isto tako je sustavno ubijanje čovjeka i istine u čovjeku. Takvoj raboti vjernici se ne mogu niti smiju pridružiti niti takve zakone podržavati. Ne dozvolimo da nas zahvati duhovna korupcija jer ona je najgora i najteža s katastrofalnim posljedicama. Takav oblik korupcije je mnogo gori od bilo kakve političke, jer politička ma kakva bila ona je i prolazna, a tko upadne u ovu duhovnu teško će iz nje izići. Naime, mnoge velike i značajne religije izvan kršćanstva kao islam, hinduizam, budizam itd., smatraju da ljudski život počinje začećem. Isto su znatno prije pojave kršćanstva držali i stari Grci i Rimljani i to s posve određenim značajem za budućnost zapadnjačke civilizacije. Naime, ovdje nije riječ ni o grčkoj ni o rimskoj mitologiji nego o zakletvi nazvanoj po Grku Hipokratu koja jasno određuje da ljudski život započinje začećem, te o još uvijek mjerodavnoj odredbi iz rimskog prava koja kaže da je začeto dijete subjekt prava, odnosno da je sposobno za nasljeđivanje. Ova pravna odredba nezaobilazna je u hrvatskom Zakonu o nasljeđivanju, članak 124. stavak 1., stavak 2. gdje se izrijekom navodi da sposobnost za nasljeđivanje ima samo osoba koja je živa u času otvaranja nasljedstva te se u tom kontekstu spominje dijete začeto u času otvaranja nasljedstva iz kojih premisa jednostavnim, jasnim i logičkim zaključivanjem proizlazi da je začeto dijete živa osoba koja je pravni subjekt. Ako to znamo i kad je tako ne remetimo Božje planove. I zaključimo, povijesno iskustvo uči da svatko tko je žena ne mora biti majka, isto tako tko je muško ne mora biti otac, znači Božji su naumi nedokučivi. Zahvaljujem se. Hvala vama. Sad ćemo najprije čuti repliku poštovane Ane Lovrin.

Poštovana kolegice Lovrin molim vas uključite mikrofon, ne čuje vas se dobro. **Lovrin, Ana (HDZ)** Ne moram ponavljat sad sve, ali dakle treba ponovit da sve ono što je znanstveno moguće i što je medicinski moguće svakako nije zakonski dopušteno po drugim zakonima i nije etično i nije društveno dopušteno jer moguće je i kloniranje, moguća je i trgovina ljudskim tijelima, moguće je moguće je miješanje ljudskih i životinjskih spolnih stanica. To je sve znanstveno moguće, ali je itekako zakonom zabranjeno sa zapriječenom kaznom do 10 godina Mi naravno da želimo i da smatramo da treba poduzeti sve dopušteno da se neplodnost kao teška bolest liječi i da se omogući svim neplodnim ženama da to postanu prije svega liječenjem, a potom i pomognutom oplodnjom. Ali smatram ja osobno, a vjerujem i drugi moji kolege da ne može netko liječit svoju bolest a da pritom ugrožava pravo nekoga drugoga. Upravo o tome mi ovdje govorimo, dakle o tome da se ovdje ugrožava pravo proizvodnjom ljudskih zametaka koji se poslije bacaju, a to je samo korak, pogotovo u ovim kaznenim odredbama, korak do toga da ćemo doći do proizvodnje ljudi na način da ćemo reći u jednom trenutku danas mi nije zgodno rodit pa ću pobacit ali će mi bit zgodno recimo za godinu i pol pa ću si odmrznut jedan zametak što u nekim zemljama postoji. Mi još do tuda nismo došli, ali to pomalo vodi do tuda, do surogat majki, do niza etičkih i pravnih problema koji se danas u svijetu otvaraju. Hvala. Hvala lijepa. Dakle ne primjedbe, kolega Kutija je lijepo govorio istini, a on vjerojatno, ne vjerojatno, zasigurno dobro zna John 8,32 ili hrvatski Evanđelje po Ivanu, i tada Isus reče svima onima istina će te osloboditi. Tako, govorili ste lijepo o istini, tome istina će te osloboditi. Hvala vam lijepa kolega Kutija. **Stazić, Nenad (SDP)** Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Poštovana zastupnica Martina Banić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. O prijedlogu zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji od strane vladajućih čuli smo svašta. Prvenstveno kako je to pronatalitetan zakon. To nije prihvatljiv stav posebice ne u situaciji u kojoj ova Vlada ovoj javnosti nije dala niti jednu trunku plana kako poboljšati pronatalitetnu politiku. Govoreći ovo ni u kom slučaju ne osporavam pravo svih građana Republike Hrvatske da postanu roditelji, a još sam manji protivnik pronatalitetnih zakona. Međutim, danas pred nama nije takav zakon. Ne postoji plan, niti strategija. Samo zakon koji su vladajući pretvorili u svoje populističko oružje i pritom najperfidnije udaraju na krajnje osjetljivo područje roditeljstva. Kolegice i kolege, nemojmo olako shvaćati sudbinu ljudskih bića – embrija. Zakon na žalost ne rješava pitanje sudbine zamrznutih embrija. Što se događa nakon proteka roka od pet godina. Ako roditelji ne pristanu na darovanje svojih embrija nego ih i dalje ne žele čuvati. Dakle, to je jedno od bitnih pitanja koje ovim zakonom nije riješeno. Također, u zakonu se ne spominje ni sudbina postojećih zametaka koji sada postaju zamrznuti. Ne zna se koliko ih uopće ima. Neki su danas rekli 10000, a neki 12, pa čuli smo čak i 15000. Što će biti s njima to je potpuno nepoznato. Potrebno je skrenuti pažnju i na nedostatak kaznenih odredbi. Zakon predviđa samo novčane kazne, no ne i kazne zatvora. Nije predviđena ni stroža kazna za ponavljanje kaznenog djela, za djela koja izvrši organizirana skupina. Nije predviđena ni kazna privremenog ili trajnog oduzimanja licence za rad zdravstvenom djelatniku koji prekrši odredbe zakona. Mogli smo čuti kad se govorilo o tome kako se donosi zakon koji nikome ne ide na štetu, a s tim se isto tako nikako ne mogu složiti jer se itekako šteti začetoj djeci prema kojoj se ovaj zakon namjerava odnositi kao prema materijalu, te se time grubo krši temeljna odluka Suda pravde EU-a od 21. Listopada 2011. gdje se tumači pravna stečevina Europske unije, gdje se kaže da život počinje začećem. Ne smijemo dozvoliti da sudbina ljudskih bića bude neizvjesna i da se otvori veliki prostor za manipulaciju, jer si nitko ne smije dozvoliti manipulira ljudskim bićima. Jasno je kako Vlada svakodnevno mora donositi i odluke, pa je čak i prihvatljivo da se donose nepopularne odluke ako je jasno da je njihov cilj dobrobit građana Republike Hrvatske. Ali odluka o tome da se nekome svjesno uskrati pravo na oca je nedopustiva. Težnja našeg društva mora biti usmjerena na dobrobit djece, a jasno je kako je za svako dijete najbolje da raste uz obitelj uz oba roditelja naravno ukoliko za to postoje uvjeti. Lijepo je od Vlade što kako tvrde pokušavaju ispuniti svoja predizborna obećanja za koja su dobili mandat od građana. Doduše, manje je lijepo što ne provode ništa od svog programa, nego svoj integritet dokazuju na nemoralnom i nehumanom zakonu. Na kraju želim kazati kako podupirem aktivnosti Građanske inicijative i …/Govornica se ne razumije./… te ću kao zastupnica Hrvatske demokratske zajednice glasati protiv donošenja ovakvog Prijedloga zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji. Hvala.

Pa evo iz svih ovih izlaganja možemo zaključiti jedno, a ja ću govoriti ono što je meni kamen smutnje, a to je definitivno zamrzavanje embrija. I svi ćemo se složiti da je zakon po tom pitanju nedorečen. Nismo do kraja odgovorili na pitanje što nakon 5 ili 10 godina sa embrijima. A nedorečenost upravo toga otvara mogućnost sumnje u veliku manipulaciju. Na žalost svjedoci smo u bližoj povijesti nemilih događaja koji su se dešavali u postupcima medicinski pomognute oplodnje. To je ono što zasigurno zabrinjava. Ako ne možemo doreći i riješiti problem do kraja onda bi bilo svakako preporučljivo i slažem se sa naprijed izrečenim da sankcije za moguću manipulaciju ni u kojem slučaju ne smiju biti samo prekršajne, nego da moraju biti to kaznene drastične sankcije kako bi se barem na taj način određeni dio riješili. Ono o čemu danas nismo ovdje govorili jesu uvjeti koje klinike moraju ispunjavati, a da mogu obavljati postupak medicinski pomognute oplodnje. U prijedlogu ovoga zakona govori se da će ovakve uvjete, odnosno oni koji prolaze medicinski pomognutu oplodnju i ljudi koji su s time više upoznati tvrde da će ove uvjete moću u Hrvatskoj udovoljavati tek dvije klinike, jedna javna i jedna privatna klinika. Ne trebamo spominjati tko je vlasnik te privatne klinike. No, postavlja se pitanje što sa onim pacijentima koji ne žive u Zagrebu, koliko će se morati onda čekati na postupak medicinski pomognute oplodnje. Koliko će lista čekanja biti duga i ovakvi uvjeti ograničeni na mali broj onih koji mogu pružati takve usluge postaju opet kamen smutnje i otvoreni prostor za možebitnu manipulaciju. Žao mi je što je ministar otišao. Htjela sam mu samo reći da ga nisam hvalila, da kada sam u ime kluba zahvalila to nisu bili hvalospjevi. Bila je to obična ljudska zahvala za ono što je od prvog do drugog čitanja implementirano u ovaj drugi prijedlog. Na žalost svjedoci smo u ovoj saborskoj zastupnici da često prijedlog u prvo čitanje i prijedlog u drugom čitanju su potpuno identično isti bez obzira što se svi ministri trse kako su svi bili na javnoj raspravi. Međutim, od te javne rasprave u drugom čitanju nije bilo niti slova. Ja sam se stvarno zahvalila u ime svih onih kojih se te promjene tiču i njima su te promjene itekako važne. A ministru sam se zahvalila kao predlagatelju koji evo ovdje danas sjedi s nama isto tako nemamo često priliku vidjeti, jer na žalost izgleda da malo ministra hrabrosti doći ovdje u sabornicu pa je onda jednostavnije poslati zamjenika, a po mogućnosti još bolje pomoćnika Još uvijek ministri ne mogu slati pomoćnike na plenarnu sjednicu, mogu doći samo zamjenici. Poštovani Dinko Burić, imate riječ. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolegice i kolege, ovu pojedinačnu raspravu u stvari želim iskoristiti kako bih samo nekoliko stvari još prokomentirao, ali konkretnih stvari. Govorio sam u raspravi u ime kluba o onoj situaciji da je od prvobitnog prijedloga iz ožujka 2012. godine koje je napravilo stručno povjerenstvo evo do čijeg teksta smo mi ipak došli na putu od Ministarstva zdravlja do Vlade nestao onaj pojam zaštite ljudskih prava. Nepotrebno. Nepotrebno jer je to argument, dakle razlog za temeljitu sumnju da je predlagatelj zakona, u ovom slučaju Ministarstvo zdravlja, i samo svjesno da ostavljajući i taj pojam u članku 3. stavku 1. da se vodi i zaštitom ljudskih prava, a ne samo dostojanstvom i svemu ostalom što je napisano da bi to bio razlog za nove prijepore. Ali je strašno zato što postane netko svjestan te činjenice, a to je bio ponovno naglašavam prijedlog Stručnog povjerenstva Ministarstva zdravlja, dakle struke da to treba stajati u zakonu da odlukom nemamo što drugo zaključiti nego nekog iz stranačkog vrha se obriše ta odredba. Ali nije to jedino pitanje i jedino sporno što se tiče promjena u odnosu na ono što struka kaže. Evo poštovani gospodine ministre vi ste ovdje i dobro je da ste ovdje pa evo koristim prigodu postaviti još jedno pitanje, a radi se o broju 12. Dakle, vidite i sami da je za ogromnu većinu nas koji se protivimo ovakvom prijedlogu zakona gotovo najspornija činjenica da je dozvoljena oplodnja svih 12 jajnih stanica. Ali kako komentirate činjenicu za koju mi znamo da Nacionalno povjerenstvo za medicinski pomognutu oplodnju Ministarstvu zdravlja nije dostavilo prijedlog da bude mogućnost uzimanja i oplodnje 12 jajnih stanica nego 8? Nacionalno povjerenstvo, prema informacijama koje imamo od članova samog Nacionalnog povjerenstva je Ministarstvu zdravlja uputilo prijedlog, ukoliko ja griješim ja molim da vi mene ispravite, vi slobodno recite to nije točno, ali mislim da jeste. I ako Nacionalno povjerenstvo, dakle struka predloži Ministarstvu zdravlja da bude dozvoljena mogućnost oplodnje 8 jajnih stanica što je opet bilo znatno povećanje u odnosu na postojeći zakon, tko je i s kojim razlogom i po čijem ovlaštenju sebi dao za pravo da promjeni odluku struke? Jer broj 12 se pojavio ne po preporuci Nacionalnog povjerenstva koje ste koje ste imenovali, čije ste čak i članove mijenjali ne po preporuci struke nego po volji politike očito. Volio bih čuti odgovor na to pitanje jer mislim da je to uz ovu činjenicu da se na putu od ministarstva do Vlade mijenjaju prijedlozi struke to postaje već zabrinjavajuće. Želio bih iskoristiti ovih nekoliko minuta i evo ukazati na još nekoliko problema koji se javljaju u ovom konačnom prijedlogu, a koji nije čak bio ni u prvom čitanju. Evo članak 10. stavak 4. nije više striktno ograničena dob na 42 godine. Ajde možemo čak reći u redu, nije problem. Ali, što je problematično? Problematično je to što tu piše da se kaže "dob žene nije više striktno ograničena na 42 godine već se izrazom u pravilu ostavlja mogućnost da se iz osobito opravdanih zdravstvenih razloga", citiram,"može omogućiti pravo na medicinski pomognutu oplodnju i ženi nakon navršene 42 godine života na teret HZZO-a." E sad gledajte, ostavljat mogućnost liječniku specijalistu doći će žena sa 43 godine života starosti koju on pozna, od poznanika je, i on će joj savjetovati zakon ti omogućava uputit ću te na povjerenstvo koje će o tome odlučiti i može ići na teret HZZO-a. A ne postoji li opravdana bojazan da se pojavi i pacijentica koju dotični doktor ne poznaje i koji joj prešuti mogućnost da imate mogućnost podvrgnut se postupcima medicinski pomognute oplodnje, ali joj ne spomene da ima to pravo i na teret HZZO-a ukoliko to povjerenstvo odobri. 22. vrlo je znakovito da u ovom konačnom prijedlogu zakona je izostavljen zadnji onaj stavak, to je bio 5. stavak, iz onog prvobitnog prijedloga koji je propisivao da su se banke spolnih stanica, spolnih tkiva i zametaka obvezne ustrojiti u roku od 6 mjeseci. Koji je razlog da je u prošlom čitanju bio, a sada ga nema? Neodređivanje ovog vremenskog roka ustvari ostavlja jedan zrakoprazan prostor za postojanje takvih banaka, a iz iskustava u svijetu je poznato da su za njih potrebna velika novčana sredstva. Slično tome u članku 58. produžen je i rok uspostave državnog registra s 3 na 6 mjeseci. E pa sad mislim da s pravom pitam, mi smo sudjelovali u onoj raspravi isto i na televiziji kad ste vi izrijekom, baš onako odrješito govorili uvest ćemo reda. I treba uvesti reda, to je točno. I trebao je taj registar postojati davno ranije, ali je činjenica da postoje uistinu velike teškoće da se taj registar napravi. Međutim, ne znači li vaše odustajanje od tri na šest mjeseci, nije li to znak da postoji objektivna mogućnost da ne bude niti nakon 6 mjeseci? I da ćemo imati situaciju koja je nažalost stvarna životna da čak niti oni čiji zameci jesu zamrznuti danas da dođu pitati i da ih trebaju dobit će odgovor da čak nisu ni sigurni liječnici da li se radi o njihovom zametku koji su oni zamrzili. To je nažalost stvarnost i to je nažalost nešto od čega nama vremena rokova za bježanje. Dakle, u prvom čitanju smo imali tri mjeseca a sa je na 6 bojim se da bi to onda moglo biti onda da ne bude niti za 6 mjeseci. Ministarstvo je imalo vremena pripremiti se za donošenje tog registra da je postojala dobra volja, organizacija itd. čak i u tom smislu. I znate završit ću opet sa onom tezom ovo jest medicinski zakon ali on duboko, duboko etički problematičan zbog sivih razloga što sam rekao i duboko je on i svjetonazorski. I nije dobro ne slušati stavove crkve ako se slušaju stavovi raznih udruga civilnog društva pogotovo homoseksualnih udruga itd. stavovi crkve su dobronamjerni, oni nisu na štetu hrvatskih građana nego u njihovu korist. A od sviha prijedloga koji su bili nakon prvog čitanja u javnoj raspravi sami ste rekli uvaženi su samo prijedlozi nakon razgovora sa tri pravobranitelja. Ni jedan drugi niti iz oporbe nije prihvaćen ali evo ja apeliram na vas nemojmo žuriti sa donošenjem ovog zakona niti u petak, odgodimo ga ostavimo još vremena za raspravu o njemu, završit ću poštovani gospodine potpredsjedniče sa ovim apelom, odgodimo ga, malo razuma i poslušamo što govori crkva. Jesmo svjetovna država ali stavovi crkve su neobično važni za cijelu društvenu zajednicu. Hvala lijepa.

Hrvatska u EU treba biti dio tog bogatstva različitosti. Ja ne znam ovaj zakon je jedan od najliberalnijih u EU i mislim da posebno evo i hrvatska Vlada kao predlagatelj ovog zakona a isto tako i Hrvatskoga sabor treba imati to na umu, da ne moramo biti obzirom da nismo tradicionalno liberalna toliko liberalna zemlja da ne moramo stremiti da budemo i najliberalniji u Europi. Ja ne znam da li gospodin ministar zna da uskoro u Nizozemski parlament parlament dolazi jedan prijedlog zakona da se djeca od 12 godina proglase spolno zrelim osobama. Dakle i ono što Europa i pojedini osnivači EU donose raspravljaju u svojim parlamentima za Hrvatsku u svakom slučaju pa i za svakog od nas posebno mislim da nije prihvatljivo. Ne treba bježati od istine ovo prije svega i ovdje ja mislim da u ovoj sabornici nije nitko protiv medicinski potpomognute oplodnje, naprotiv. Međutim protiv smo ovakvog doista preliberalnog zakona. Zakona koji omogućava dakle zamrzavanje 9 ili 10 živih bića buduće rođene djece. Ja sam prilikom prvog čitanja postavio jedno pitanje što bi radili da sam eventualno ja bio donator muških spolnih stanica prije ne znam koliko godina i da se u ovom Saboru obzirom da vjerojatno se nije ni tada vodio registar i vjerojatno se omogućila i prodaja i manipulacija tako oplođenim ženskim jajnim stanicama, što bi radile da se ovdje pojavilo 12 a ako sam dao više puta moglo se pojaviti 100 Vinkovića, obzirom da bi vjerujem da bi i oni dobili povjerenje građana i ušli u Hrvatskoga sabor. Tek tada bi imali gospodine potpredsjedniče izuzetno veliki veliki problem. No vratimo se … /Upadica: I svi gradonačelnici./ … Pa ne bi bili samo Đakova, bili bi dalje. No vratimo se malo želim prije svega unijeti malo i šale u ovaj Dom. Vratimo se na stvarni problem ovog zakona. Dakle, ja prije svega također apeliram da u petak ne glasamo o ovom zakonu, da slično kao što je bio onaj referendum za izmjene Zakona o radu koje je potpisalo 719 građana Hrvatske što je doista jedan respektabilan broj ali isto tako ne treba zanemariti i ovih 133 tisuće koji su do sada potpisali protiveći se ovakvom zakonu koji se prije svega kosi sa svjetonazorom većine hrvatskih građana. I ne treba zaboraviti činjenicu da je ovaj zakon praktično da se krivo ne izrazim ujedinio gotovo sve vjerske zajednice koje su svi protiv ovakvog zakona. Za nas je zametak ljusko biće i svi smo mi bili zameci, embriji netko je imao sreću roditi se prirodnim putem, netko je i ovdje rođen medicinski pomognutom oplodnjom, ali je bit ovog zakona što se dešava sa 9 ili 10 zametaka koji se zamrzavaju. Možda je i greška u ovom zakonu

tako da kao što i plan 21 ne postoji evo ja vas molim da prije svega omogućite široku javnu raspravu koja je vezana doista za sudbinu nerođene djece. Sljedeća stvar koja se ovdje pojavljuje a koju moram istaknuti da je a i pozivajući se na Ustav, u stavu se spominje obitelj, spominje se brak, spominje se izvanbračna zajednica, nigdje se ne spominje poslovno sposobna žena, poslovno sposobni muškarac ili istospolna zajednica. I za mene gay nije ok niti će ikad biti, evo koristim engleski da netko ne bi sad tražio u ovo kasno doba stanku da bi rekao da je to govor iz neke krčme, birtije ili ne znam šta, za mene gay nije ok i po tome se razlikujem. To je stvar svjetonazora. Za mene je upravo obitelj temelj društva. Ali prije svega ovaj zakon vrijeđa i Ustav Republike Hrvatske, Konvenciju o pravima djeteta, Deklaraciju UN-a o ljudskim pravima, Europsku povelju o ljudskim pravima, na kraju krajeva vama liječnicima i onu Hipokratovu zakletvu koju ste položili. Dakle to ovaj zakon sve vrijeđa. Za mene dijete prije svega ima pravo i na oca i na majku u onom prvom čitanju svi smo govorili o parovima, o bračnim parovima koji se liječe od neplodnosti, koji ne mogu imat djecu. Ovim zakonom se neće izliječiti neplodnost niti medicinski potpomognutom oplodnjom, ali kažem nismo protiv medicinski potpomognute oplodnje nego prije svega protiv ovako lošeg zakona. Na samom kraju, evo čak ću ostavit i malo vremena, poslovno sposobno žena, dakle da ste imali hrabrosti, to se u narodu kaže da se prodaju određene stvari pod bubrege tada bi se tu trebalo staviti u svakom slučaju istospolne zajednice, odnosno u ovom slučaju iz ovog naziva LGBT samo lezbije. Dakle tko meni može utvrditi da ta žena mora ići na medicinski potpomognutu oplodnju ako nije nikad niti probala jer joj je to strano. Dakle tko je utvrdio da je ona neplodna, da li je to bio ministar, povjerenstvo Ministarstva zdravstva, predsjednik Vlade, Vlada, netko ovdje iz Sabora, ja nisam. Tko je utvrdio to? Dakle nemojmo se šaliti, Hrvatska nije i to ponavljam, to ne piše niti u Ustavu, zemlja istospolnih zajednica, Hrvatska je svjetovna država, gotovo 90% katolička, odnosno građani su rimokatoličke vjeroispovijesti i dopustite da ovaj zakon vrijeđa i osjećaj gotovo 90% građana ove zemlje. Vrijeđa i one koji su se borili za Hrvatsku, pa i za vrijeme od '41. do '45. na bilo kojoj strani, a isto tako i za vrijeme Domovinskog rata. I sad kad ste već tu ja ponovno evo postavljam pitanje, obzirom da je u onom Planu 21 koji je postao Plan 25, obzirom da nas ima još koji možemo i prirodnim putem praviti djecu, a imamo i supruge, a i većina građana Đakova živi u braku, u bračnim zajednicama, doduše ima i nekoliko izvanbračnih zajednica, ali nema istospolnih zajednica, kada će konačno Đakovo dobiti rodilište kako bi netko bio Đakovčanin ili Đakovčanka po rođenju. Dakle osobno sam protiv ovakvog zakona, zakona koji omogućava istospolnim zajednicama dobivanje djeteta, a drugi problem koji je vezan za ono usvajanje to je samo jedan podatak, pogledajte kao ministar zdravstva kada istospolne zajednice usvajaju djecu tada muški parovi većinom usvajaju mušku djecu, a ženski parovi žensku djecu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala kolega Vinkoviću. Hvala. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje, Branko Kutija. Izvolite kolega. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se, gospodine potpredsjedniče. Kolega Vinkoviću, kazali ste da gay nije ok. Ja isto tako dijelim taj svjetonazor. S obzirom da vi dolazite iz Đakova i da ste šokac ima jedna pjesma A.G.Matoša koja bi se mogla uglazbiti, a naslov je "Moderni poganac". Kaže u šarmantnoj pozi moderni poganac najmio ga stranac da nam metne lanac, taj klatež što o pravdi blebeće za tuđe interese laže i kleveće. Hvala. Imamo odgovor na repliku, Zoran Vinković. Izvolite kolega. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Ja ću vam odgovorit također pjesmom koja se i naziva Šokac, gle čuda baš posvećena meni. Sin sam zlatnih žitnih polja, rodnih njiva, šuma hrasta, volim majku, oca svoga i bojim se samo Boga. Dakle u pjesmi se spominje i otac i majka i Bog. I bilo je ovdje čak i citata iz evanđelja koje je rekao ministar, pa evo ja samo napominjem da su svi zastupnici dobili izjavu Stalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije koja se protivi ovakvom zakonu, gdje ima niz građanskih udruga koje se protive zakonu, a ono što je najvažnije protivi se i većina zastupnika ovakvom zakonu, pa čak i zastupnika koji se nalaze u vladajućoj koaliciji. Pa evo ja koristim u ovoj replici priliku ako su doista katolici, ako nisu samo katolici tradicionalisti pa idu eventualno nedjeljom kad su upaljene kamere i kad se prenosi sveta misa na 2. programu ili prigodom Uskrsa, Božića ili eventualno nekih misa za domovinu, da dobro razmisle kako će dići ruku jer dizanje ruke za ovakav zakon je grijeh, grijeh koji omogućava smrt devet ili deset djece, grijeh koji omogućava da LGBT osobe mogu imati djecu i to je grijeh.

Uprkos činjenice što sam ili faktografskom podatku što sam po struci liječnik u slučaju ovog zakona sve što sam znao što se tiče medicine rekao sam u prvom čitanju. Ni na koji način, niti ono što sam ja rekao, niti ono što su drugi rekli koji su imali neke prijedloge i mišljenja zakonodavac, odnosno ministarstvo nije uzeo u obzir pa ću se onda u ovom slučaju, u slučaju ove rasprave zapravo više fokusirati na svjetonazorske teme i zašto sam izrazito protiv. Dakle, ovdje je ipak u središtu, središnje pitanje pitanje svjetonazora etike morala odnosa prema životu, prema braku i prema obitelji. Ne znam da li je ministar uopće svjestan i u kojoj mjeri svjestan posljedica koje za sobom donosi ovaj zakon. Ako je svjestan i ako ste vi svjesni, a ipak na tom zakonu inzistirate onda je to za naše društvo i za naš svjetonazor jedna prilično problematična, a rekao bih i opasna pojavnost. jednostavno ovaj Zakon o umjetnoj oplodnji koji u istu ravan stavlja brak s izvanbračnom zajednicom, ali s jedno partnerskom zajednicom. Zatim i isto spolnom zajednicom u pravu na mogućnost umjetne oplodnje on nije ni moderan, nije ni pravedan, on je opasan i on je destruktivan. Ovaj zakon koji zametak iliti embrij, a to je podsjećam biološki govorili mi da je to život ili ne biološki je on posve definiran, jedna definirana određena osoba, nepromjenjiva bez obzira rodila se ili ne koja je nastala spajanjem muške i ženske spolne stanice. Dakle, ovaj zakon koji taj embrij i tog čovjeka tretira kao robu, kao sredstvo kojim će se omogućiti svakome tko želi ili treba da dobije dijete ovaj i ovakav zakon po kojem će se ti zameci smrzavati, odmrzavati, implantirati, distribuirati, a viškovi tih osoba, tih ljudi, tih zametaka uništavati taj i takav zakon zaslužuju ne samo osudu već i široku mobilizaciju svih onih koji drže do prirodnog poretka stvari, koji drže do obitelji, koji drže do života i do čovjeka. Ovaj zakon ujedinio je čvrsto protiv i sve vjerske konfesije u Republici Hrvatsko, jer bez obzira kako, kojim imenom ili u kojoj zgradi se čovjek obraćao Bogu taj Bog u svakoj vjerskoj zajednici uvijek od čovjeka traži da poštuje dostojanstvo ljudskog života, da poštuje dostojanstvo čovjeka. I koji će Kršćanin ili koji će vjernik bilo koje konfesije na sebe preuzeti odgovornost za uništavanje drugog čovjeka ili drugog ljudskog života. Tri su teze s kojima se često susrećemo koji promiču oni koji nam nude ovaj zakon. Prva je teza nikoga se ne tjera na ove postupke, svatko ima pravo izbora. Pa koja je logika te teze? Što dogodine će doći na red Zakon o autanaziji i reći će se pa nikoga se ne tjera tko želi može, tko ne želi ne mora. Nakon toga će doći legalizacija droge, nakon toga će doći legalizacija usvajanja djece za homoseksualne zajednice i gdje ćemo završiti u kojem pravcu? Dakle, ne može ta teza o tome tko hoće može, tko neće ne mora. Ne prihvaća društvenu odgovornost i dominantni svjetonazor. Druga je teza da danas ima 500000 neplodnih ljudi. To je obična laž i obična glupost. O tome nema nikakve relevantne evidencije. Do sada u dosadašnjem sustavu nije bilo neplodnih osoba. Postojali su neplodni parovi. Jedan bračni par ukoliko u nekom vremenu nije mogao prirodnim putem imati dijete kroz neki postupak dijagnostike ulazi u skupinu neplodnih parova. Sada postoje neplodne osobe raznih kategorija i na razne načine determinirane. I na kraju naravno, pitanje u koje dobne skupine se uopće tu sad zadire, od koje dobi do koje dobi ćemo mi uopće zaokružiti te tzv. neplodne osobe. I treće je pitanje da ovaj zakon ima veze sa tzv. bijelom kugom ili depopulacijskim trendom u kojem se nalazi država. To je bacanje prašine u oči. Umjetna oplodnja nema blage veze sa populacijskim trendovima. To je obična demagogija. Malo je danas ljudi ili bilo kakvih udruga ili skupina koji su ukupno protiv umjetne oplodnje, nisam ni ja protiv kao što su i mnogi rekli koji se protive ovom zakonu. Dakle, umjetna oplodnja neplodnih bračnih parova bez ikakvih donacija bilo koga, bilo kome i bez ikakvih manipulacija i uporaba zametka. Da, razumijem i osjećam empatiju prema parovima koji žele dobiti djecu postupcima pomognute oplodnje i razumijem njihov očaj i spremnost na sve samo da u tom naumu uspije. Ali čovjek mora biti jak, čovjek mora moći razlikovati ono što je dobro i ono što nije dobro. Cilj ne opravdava sredstvo ili neki misle da cilj opravdava sredstvo. Dakle, prepoznati poštenu ponudu onoga što ne vrijeđa dostojanstvo drugog čovjeka ili ugrožava njegov život i razlučiti to od primjerice krajnje niskih ponuda koji sežu čak i dotle da se i vlastita djeca koriste kao sredstvo političke promocije ili promocije svoje ideologije. I treba reći ovo, čovjek, svatko od nas mora preuzeti odgovornost kao što preuzimamo odgovornost u školi za uspjeh u školi, kao što na radnom mjestu preuzimamo odgovornost za svoj radni rezultat tako i u svojim životima moramo biti spremni preuzeti odgovornost za obitelj i za potomstvo ako to zaista želimo. Nije dovoljno živjeti kako hoćemo ignorirati pitanje roditeljstva do gotovo posljednjih trenutaka kada je to biološki uopće moguće ili čak i nakon tih trenutaka, a tada inzistirati na nekim stvarima koje niti su moralne, niti su za većinu hrvatskih građana prihvatljive. U jeku gospodarske krize u kojoj u prvih šest mjeseci vlast ne pokazuje nikakve rezultate osim bjesomučne želje da uhljebi sebe i svoje vi ovim otvarate bojišnicu u kojoj možete biti sigurni da imate većinu hrvatskih građana ili da ćete ih imati protiv sebe. Tresu vas korupcijske afere, vlada vam se raspada, ministri frcaju, poskupili ste sve što se moglo poskupiti i svi pokazatelji pokazuju da ste nesposobni zaustaviti krizu i pokrenuti gospodarstvo. Ovaj zakon je posve dezorijentiran i devijantan oko pojmova kao što su obitelj, roditelji, majčinstvo i obiteljska odgovornost. Mene imate sigurno protiv sebe i protiv ovog zakona. Ja ću u okviru svojih mogućnosti, znanja i sposobnosti učiniti sve da ovaj zakon ne uspije ili da padne ili na referendumu koji ću svesrdno podržati ili na Ustavnom sudu ukoliko bude podignuta tužba jer je ovaj zakon zasigurno i neustavan. Ovaj zakon je protivan temeljnim vrijednostima hrvatskog društva. Ovaj zakon protivan i obitelji jer je ovaj zakon protivan čovjeku, protivan i životu, protivan je i Bogu bez obzira u kojoj vjeri mu se obraćali. Neki od vas su se proteklih dana busali da vjeruju u Boga i da su katolici pa ćemo sa pozornošću pratiti kako će glasovati. I na kraju bih se na nešto još osvrnuo, na jednu kratku izjavu ministra, iako ga sada nema, o tri duše. Mi kršćani znamo da čovjek ima samo jednu dušu. Neki su čitali Platona i Platonove tri duše, međutim očito

Pa evo nakon par sati rasprave prvo što bih kolegice i kolege trebao konstatirati je da je SDP odustao od rasprave. Nema ih. Dobro nema ni ministra više, je. Nije bitno, priča se samo o životu. Kako je to rečeno? Tih životnih pitanja, to je sve etički neutralno, nije bitno. Nema ih. Pogledajte listu, tko se javio iz SDP-a, HNS-a? Ne smiju, dobro. Ne smijete, ne znam. Ne želite raspravljati u redu. To je prva konstatacija. Druga je ova koja, upravo kolega Dragovan sada dobacuje, iako se mogao naravno javiti za riječ pojedinačno ili u ime kluba, ali ili nije mogao? Ne znam. ne smije. Možda je neka zabrana. A ono što dobacuje, dobili smo na izborima. Jeste dobili na izborima Jeste dobili na izborima i tu očito način na koji demokraciju koncipiraju u SDP-u je ta da nakon izbora se ne treba više ništa objašnjavati, argumentirati. Imamo dovoljan broj ruku u Saboru i gotovo. Samo vi argumentirajte, pričajte, raspravljajte, mi ćemo glasovati i to je to. I to je to, što bi rekao Milanović, a onda poslije će reći sorry. Da nema pravog dijaloga nažalost nam ukazuje ta činjenica kako je i priprema ovog zakona započela. Ministar Ostojić mailom smijenio članove Povjerenstva za medicinski potpomognutu oplodnju. Neke, ne sve, neke. I postavili smo pitanja premijeru prije nego što smo uopće znali da će pitanje mailova biti toliko relevantno za odnose unutar kukuriku koalicije. A on kaže oni su zbog svjetonazora, mi imamo pravo, ovo što kaže Dragovan pobijedili smo, sad možemo smjenjivati ljude i prema svjetonazorima. Imaš krivi svjetonazor smijenjen si, odlazi. Tako bahato objašnjenje doista jest ono što je dovelo do podjela, do novih podjela u hrvatskom društvu. A ne bi trebalo biti, ne bi smjelo biti jer doista ako nešto bi morali imati zajednički jest solidarnost prema bračnim parovima, prema parovima koji su neplodni. Imati tu jednu suosjećajnost i doista u ovom Saboru raspravljati o tome kako donijeti najbolji mogući zakon koji će poštivati naravno i Ustav i pravo svakog ljudskog bića pa i zametka svakog jer je to ljudsko biće, pravo na život. evo još o tome nešto reći, puno se danas pokušavalo reći da evo samo zbog nekih vjerskih razloga se tvrdi da život počinje začećem. Ne, to je znanost 21. stoljeća, sasvim sigurno pokazala, dokazala. I to je čak u ovom obrazloženju konačnog prijedloga, u prvome nije bilo, ali smo onda u Odboru za europske integracije na to upozorili, tražili pa smo dobili i neko objašnjenje ove presude Suda pravde EU gdje se indirektno ipak priznaje je i Vlada i vladajuća koalicija zna da život počinje začećem. Iako bi bilo dobro da ministar to decidirano i kaže. Jer je bilo tih rasprava, bilo je tih nekih izjava na početku ove rasprave javne gdje se govorilo neki misle da život počinje rođenjem, drugi začećem itd. Što je netočno. Zna se točno kada počinje ili ili znanost to je rekla. E sad, ako smo utvrdili to da to nije stvar svjetonazora nego da je doista znanstveno dokazano onda je pitanje svjetonazora sljedeće: da li ćemo taj život poštivati ili ćemo ga ugroziti, ili ćemo ga zamrzavati ili ćemo s njime manipulirati? Hrvatska demokratska zajednica, ali i kolege iz HDSSB-a, iz Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević u ovoj raspravi jasno su stali na strani kulture života. I jest, postoji taj sukob između kulture života i kulture smrti. I u razvijenim demokracijama u ovakvim raspravama stranke dižu tu stegu i dozvoljavaju svakom saborskom zastupniku da može glasovati po savjesti. Meni je žao što u SDP-u nisu donijeli takvu odluku. Iako sam razgovarao s njihovim vodstvom upravo o tome. Mislim da bi to pomoglo boljoj i kvalitetnijoj raspravi. Stvar je svjetonazora naravno da li svi hrvatski građani moraju financijski podržati jedan sustav koji će ići k tome da nažalost neka djeca bit će osuđena da se rode bez oca, da daje tu mogućnost umjetne oplodnje ženama bez partnera ili s partnericom ili ženama koje su promijenile spol u muško pa sada im se država im plaća umjetnu oplodnju. To jesu stvari svjetonazora, ali nije pitanje svjetonazora ono kada počinje život. Nije stvar i ne bi trebala, ne bi smjela biti stvar svjetonazora da li ćemo uvesti reda i dobar nadzor nad ovim sustavom. Ne može isti ljudi koji su sudjelovali u pisanju, koji su vlasnici privatnih klinika i onda sami sebi vršiti nadzor i reći da li će se s time manipulirati Ne smijemo propustiti evo da imamo ne bih rekao damo jedan od najliberalnijih ovo je jedan od najradikalnijih zakona u Europi.

Rekao je ministar, evo sada se vratio i donekle moram reći za razliku od saborskih zastupnika iz SDP-a i partnera on je aktivno sudjelovao naravno kao predlagač u ovoj raspravi rekao je nešto imamo jedan trenutak biblijske inspiracije da će nas istina osloboditi. I doista citat je točan. A istina jest da život počinje začećem, istina jest da ovo je trenutak kada svaki od nas mora osobno odlučiti da li želi biti na strani te te istine i kulture života ili na suprotnoj strani? To je pravo pitanje to je pitanje koje si svaki saborski zastupnik evo prije pola godine smo prisegli i rekli da ćemo se našom čašću držati Ustava RH. A što Ustav kaže? Samo 7 riječi. Vrlo jednostavno kao svaka istina. Svako ljudsko biće ima pravo na život. Hvala vam. Hvala. Imamo tri replike. Prvi se javio Dinko Burić. Izvolite kolega. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Stier želio sam i na neke druge vaše navode replicirati ali posebno ću prije toga reći neprimjerenu reakciju kolege Dragovana, dakle pobjeda na izborima nije dala za pravo vladajućima ne samo kao što je rekao premijer negdje prije da onda zapošljavaju stranački podobne umjesto stručnih ljudi iako razumljivo da i ovo ide sa vlašću. Međutim, pobjeda na izborima sigurno nije dala za pravo nikome da donošenjem ili predlaganje ovakvih zakona nameće volju manjine volji većine. Unatoč tome što je većina ovdje u političkom smislu zastupnika SDP-a i vladajuće koalicije prijedlog koji oni daju je protivan volji većine hrvatskih građana koji jesu vjernici i imaju taj svjetonazor. I upravo iz tog razloga iako će 88 ruku i više glasovati za ovaj prijedlog nemojte zaboraviti što se dogodilo u Sloveniji da je gotovo identičan ovakav prijedlog ipak pao na referendumu, ne podcjenjujte volju građana da se odupru ovakvim prijedlozima zakona i upravo iz tog razloga je klub HDSSB-a predložio i zatražio da prekosutra kada budemo glasovali glasujemo poimenično jer nas sve koji nas izjašnjavamo i osjećamo kao vjernici na to obvezuje. I ono što sam već bio rekao evo ga ovdje je doktrinarna nota o nekim pitanjima vezanim uz sudjelovanje katolika u političkom životu. Ne stranačka stega ako jesmo vjernici onda ne možemo glumiti s jedne strane vjernika, odlazit u crkvu, ne znam kako ćete primiti pričest ako sudjelujete svojim glasovanjem donošenju ovakvog zakona koji je veliki grijeh. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na vašu repliku. Kolega Stier. Izvolite. Pa točno ste kolega Burić rekli, riječ je licemjerje, riječ je o tome. Ali ono što je kolega Dragovan dobacio zapravo vratit će se njima i kao bumerang. Ako doista misle da su dobili mandat da istospolne zajednice na mala vrata mogu sada dobiti djecu, na mala vrata se to sada pokušava. Ako misle da to a čini mi se da je neko takvo pitanje bilo u onoj emisiji gdje ste sudjelovali zajedno s ministrom je bilo jasno na to referendumsko pitanje da većina gledatelja to naravno možda nije pravi pokazatelj ali barem u toj emisiji velika većina gledatelja je rekla da je protiv toga. Ja sam uvjeren uvjeren ne samo većina gledatelja te emisije nego većina hrvatskih građana. Kolege se stvarno zavaravaju ako misle da su na tome pobijedili na izborima i da su za to dobili mandat. Bilo bi puno pametnije da se uhvate u koštac sa pravim problemima hrvatskih građana, a njih ima jako puno pa ima ih naravno i u ovom resoru. I tu trebamo zajednički raditi slažem se a ne otvarati ovakva pitanja. Hrvatskim građanima je dosta vlasti koja u 6 mjeseci nije pokrenula nijednu pravu strukturnu reformu, nije se bavila očito sa povećanjem investicija, sa smanjivanjem nezaposlenosti nego šta je otvarala? Ideološka pitanja od Bleiburga, do micanja satnice vjeronauka pa evo sada i ovo pitanje zamrzavanja ljudskih bića umjesto da se bavila pravim pitanjima koja su u središtu interesa hrvatskih građana. Sljedeća replika Ana Lovrin. Izvolite kolegice. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Stier spomenuli ste u svom govoru jednu brzinsku internetsku smjenu Nacionalnog povjerenstva za medicinski pomognutu pomognutu oplodnju. Evo ja sam baš htjela predložiti gledam to povjerenstvo koje je izuzetno važno nacionalno povjerenstvo dakle koje nadzire provedbu ovoga zakona. Ja sam htjela predložiti da zašto ne bismo mi članove tog povjerenstva birali u ovom Saboru. Ovo nam je važan pa ako hoćete etički, svjetonazorski, mnoga takva povjerenstva i vijeća biramo u Saboru, mogli bismo učiniti to i sa ovim pa onda ne bi bilo takvih hitnih hitnih i brzinskih internetskih smjene nego bismo ipak čuli za razloge. Ja sam čula da gospodin ministar je spominjao nekakve razloge koji su opravdavali takva postupak ali mislim saznajemo ih iz medija i tako ako bismo mi njih znali mogli bismo i sami sudjelovati u tom odlučivanju. Ali zašto je to važno? Gledajte tome nacionalnom povjerenstvu daje se u zadaću sada po ovom zakonu dakle ono uglavnom daje mišljenja, suglasnosti prethodne itd. ali u jednom podstavku se kaže ovako, daje odnosno uskraćuje odobrenje za uvođenje i uporabu novih postupaka medicinski pomognute oplodnje u Hrvatskoj. Sada članak 37. govori, za uvođenje i uporabu novih postupaka medicinski pomognute oplodnje u Republici Hrvatskoj potrebno je odobrenje Nacionalnog povjerenstva, dakle tijela koje imenuje ministar. A molim vas lijepo u članku 9. kaže explicite i taksativno: medicinski pomognuta oplodnja provodi se primjenom sljedećih postupaka, da ne nabrajam taksativno šest postupaka, i nijedan više i nikakva odredba osim ako ovaj zakon kaže drugačije i ako neko povjerenstvo kaže to drugačije. tko može uvest novi postupak po ovom zakonu, to tako piše, ne znam da li je ministar tako mislio i predlagatelj ali tako piše, jedini onaj tko bi mogao uvest novi postupak

ja doista ne vidim koji bi to mogao biti razlog da se nekoga smijeni mailom. Pa barem bi bilo, kad već govorimo toliko danas o tome da se saslušaju da smo u stalnom kontaktu sa onima koji su zainteresirani za ovaj zakon, pa valjda bi bilo ljudski onda sjesti i razgovarati s ljudima koji su ipak neki doprinos dali u tom povjerenstvu, a ne ih mailom smjenjivati. To je hladno, to je bahato, to nije u redu. Ali evo vidite, tu su kolegice i kolege veliki vjernici i traže od nas da vjerujemo, pa i premijer je tražio u onom inauguracijskom govoru koji je inače bio prilično nadahnut, rekao držite me za riječ, imenovat ćemo samo sposobne, bit ćemo drugačiji, tako je on govorio. tako je on govorio. E nažalost praksa je pokazala da ne možemo vjerovati ovoj Vladi. Hvala. I posljednja replika, Dražen Đurović. Izvolite kolega. evo vidim odmah čim su dobili vlast ne bi više htjeli ići na mise, vjerojatno će uskoro doći dekret kad dođe novi ravnatelj HTV-a da se skinu prijenosi tih misa jer nama smisla da se to više prenosi, šta će nam to. Ali zanimljivo da netko tko je tako svjetonazorski, dobro ste rekli ovaj zakon nije najliberalniji nego najradikalniji, da netko tko je svjetonazorski toliko lijevo radikalan zanimljivo kad je riječ o gospodarskim temama da su veći desničari od vas. To je zanimljivo za vidjet. Dakle s jedne strane u ovom svjetonazorskom dijelu nam nam guraju, nutkaju, guraju nam crkvu pod tepih, guraju nam te istospolne zajednice, guraju tu legalizaciju droga, stvarno razbijaju model obitelji kroz ove zakone koje promoviraju. A s druge strane, zanimljivo da toliko promiču taj krupni kapital i toliko im je do tog krupnog kapitala stalo, to je vrlo zanimljiva jedna kombinacija. Ne znam točno kako se zove ta politička ideologija u koju bi spadala jedna takva. I na kraju, bez namjere da ikoga vrijeđam, ali kada bi se zaista po svojoj savjesti glasovalo glede ovog zakona, bez namjere da ikoga vrijeđam, sigurno bi dio zastupnika glasovao protiv ovog zakona, ali vjerujem da bi dio vaših zastupnika glasovao za ovaj zakon. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo odgovor na repliku, izvolite kolega Stier. Pa evo kolega, ja sam što se toga tiče razgovarao i unutar kluba i meni je izuzetno drago što se toga tiče da su kolegice i kolege na strani kulture života. Ali bez obzira na to bez obzira na to svaki saborski zastupnik može i mora glasovati po savjesti, a to bi trebalo vrijediti i za Klub zastupnika SDP-a. I kad ste tražili neko objašnjenje o tome koja je ta ideologija koja na taj način ide u korist nekom krupnom kapitalu, pa zna se koja je to ideologija. Taj krupni kapital će se uvijek snaći, da, i vi ste je dobro sada primijenili i u ovom zakonu. Ne ide se s rješenjima koja su po mjeri upravo tih parova koji imaju problem neplodnosti nego ide se po mjeri onih vlasnika tih klinika za umjetnu oplodnju i to smo prije isto tako konstatirali. Dakle te dvije stvari očito nisu u koliziji i u SDP-u su ih vrlo jednostavno pomirili, kako razbiti brak, kako razbiti obitelj, a kako staviti profit iznad temeljnog ljudskog prava na život. … /Upadica se ne zadnjih 30 sekundi, kolega Đurović, iskoristio da još jednom ponovim ono što sam na početku rekao. SDP-u nije stalo očito do prave rasprave inače bi se javili, barem bi replicirali, dobacuju, dobacuju jer jednostavno nemaju argumenata.

da govorimo hrvatski, kolegi Davoru Ivi Stieri i zakasnio sam minut i 17 sekundi, zbilja imao sam žurni telefonski poziv. Stoga isprika što nisam čuo prvih 77 sekundi vašeg govora ali ću pogledati naknadno. Znate i sami kad je sveti Bartolomej, jel tako, sveti Bartolomej znate kad je, 9 dana nakon Velike Gospe znate da su dva dana nakon Velike Gospe bilo jedno vjenčanje, onda je 1572. na svetog Bartolomeja 24. srpnja se desila famozna bartolomejska noć, to vi vrlo, vrlo dobro znate, ali zasigurno ne znate ali zasigurno ne znate da je ta noć barem ovdje sa strane prethodnika u zadnjih nekoliko mandata bila tzv. famozna bartolomejska noć sječe glava, osobito u zdravstvenom sustavu, to moji kolege liječnici znaju. Prvi put ove godine nije bilo sječe glave nikome, niti jednom upravnom vijeću ako mu nije istekao mandat, niti jednom ravnatelju ako mu nije istekao mandat, a bartolomejska noć to znate, kalvinisti, hugenoti i stoga su pametne uređene države naučile puno toga. Ja osobno puno, jer nisam htio ponoviti sve ono što su radili moji prethodnici ili predčasnici, kako hoćete. Sjeći glave, neću i nisam osim jednog ravnatelja KBC Osijek jer je napravio dug, nije plaćao 1000 dana. To bi napravio svatko. Znači, nije bilo Bartolomejske noći i u pravu ste, zbilja evo povjerenstvo koliko ja znam smijenjeno mailom, kad sam bio sam početkom siječnja i unutra je bila jedna rečenica zahvale. Gospođa bivša ministrica pravosuđa je vrlo dobro upoznata kako se biraju članovi DSV-a, ima neka iskustva. Ne znam di je završila Pravni fakultet, ali vjerojatno je čula za gospođu profesor Hrabar koja je ostala, ostala predsjednica povjerenstva. Ostala, neki su naravno iz ovih razloga, dakle razloga jer je možda birao neki drugi profesor verzus profesor, sveučilišni profesor primjerice iz psihijatrije prema kolegi kojega ja inače cijenim, a koji je jučer bio s vama na press konferenciji, koji je bio član bivšeg povjerenstva. Ne s vama jučer nego s drugim kolegama koji je bio član povjerenstva. Da, mislim da nije bio kolega Stier jučer na konferenciji u središnjici jedne velike političke stranke, ali je bio jedan kolega koji je bio član bivšeg povjerenstva. U ovom povjerenstvu nema niti jedan član političke stranke, niti jedan. Jamčim, kontinuitet postoji. Dapače, prema tome nije bilo Bartolomejske noći, nakon nje su Kalvinisti otišli u Kanadu. Nema gospođe Tomašić ona ekstremno dobro pozna povijest Quebeca i Kanade i ne dvojim i i vjerojatno je naučila o Bartolomejskoj noći. I naučila je ono što na žalost južna Amerika nema, a Kanada ima solidarnost, a vi ste spominjali solidarnost. Da, solidarnost nas je očuvala, europski zdravstveni sustav. I zato dajemo iz džepa, iz plaće i vi i ja petnaestak, sada 13 postotnih bodova za zdravstveni sustav i dajemo za liječenje neplodnosti kolega Stier. Da, postoje parovi koji imaju ti dijagnozu. Postoje osobe koje imaju dijagnozu rak želuca. Postoje pacijenti koji imaju dijagnozu plućne embolije. Solidarno, Hrvati solidarno sudjeluju u tome i sudjelovat će. Moramo pomoći jedan drugome. To gospođa Tomašić zna. Iz Quebeca nema je tu, ne kritiziram je jer nemam to pravo ali u Južnoj Americi toga nije bilo iz niza razloga. Ali doći će to i u Južnu Ameriku isto ta solidarnost, mora doći. Nadzor jamčim nema Vinkovića, ali prenesite mu uvaženi, poštovani kolega Burić, nadzor će biti apsolutno, apsolutno siguran. I u pravu ste kolega Burić, produžio sam sa tri na šest mjeseci. Moram biti iskren da ste izsecirali sve zakone i nacrte zakona i vrlo jasno rekli. Rađe sam ja produžio na šest mjeseci nego da kasnimo. I naravno da svi oni koji devedesetih godina nisu živjeli u Hrvatskoj, pa ću ponoviti. Devedesetih godina je bio MPO, bio je i ima, navodno ima 1000 i nešto na žalost zametaka kojima nitko nema registra. Sad će biti registar. Uvedimo reda, uvedimo reda zato sam i rekao ovo je sustav, zakon koji uvodi red, ništa drugo, jamči vam ništa drugo. Bili smo vrlo oprezni, zato smo i uveli neke novele jer smo morali usporediti Obiteljski zakon, Zakon o isto spolnim zajednicama i cijeli niz drugih zakona pa smo napravili neke promjene u članku 10. i članku 11. Jer smo se morali prilagoditi jer je kompleks. Ali osnovna linija je pomoći svima onima koji se liječe od neplodnosti. Nadzor će biti dobar, neće biti manipulacije nemojte biti tome u strahu. To je naprosto nemoguće u Hrvatskoj. Hrvatska je uljuđena, uljuđena uređena država i ja vam to jamčim. A svima onima koji se plaše nepotizma, ne znam tko se plaši nepotizma ovdje nema nepotizma. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** I vama ministre. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvi se javio Davor Ivo Stier, izvolite.

koji jasno kaže da govornik može govoriti samo o temi koja je u dnevnom redu. I stavak 2. Ako se govornik udalji od teme dnevnog reda, predsjedajući će ga opomenuti. Pojasnite molim Gledajte, ja razumijem nervozu od kolega iz SDP-a jer je kompletna hrvatska javnost u većem dijelu protiv ovoga. Gospodarski pokazatelji su dokaz … **Batinić, Milorad (HNS)** Ma gledajte, gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ja bih molio samo minimum tolerancije da svi u ovom Saboru imamo jednaka prava, ništa drugo. Dakle, gospodin ministar je u jednoj vrlo ovako nadahnutoj retoričkoj priči, najprije nam je pričao o tri duše, pa nam je sad pričao o Bartolomejskoj noći itd. a sve to skupa nema. Kolega Jurjeviću, imali ste priliku u ime kluba, imali ste priliku 10 minuta. **Batinić, Milorad (HNS)** Kolega Šuker, 15 minuta je prošlo. Mislim da sam vam ukazao dovoljno prostora da možete povredu Poslovnika. **Šuker, Ivan

i piše da predsjedatelj nakon povrede Poslovnika daje tumačenje o tome da li je bilo povrede Poslovnika ili nije. Ja kažem da nije bilo povrede Poslovnika iz jednostavnog razloga jer je ministar govoreći o temi jednako tako odgovarao i na pitanja koja su bila postavljena ili je tumačio. Svi mi zajedno na neki način kada diskutiramo tada bi, mislim budimo objektivni. Velika većina u danas od 10 minuta koliko smo imali u pojedinačnim raspravama najmanje je govorila o temi ili je govorila na sebi svojstven način. I predsjedatelji koji su danas predsjedali bili su više nego tolerantni. Ali kolega Šuker, i vi znate da nije bilo povrede Poslovnika. Ja vas upućujem, koji smatrate vi kolega Šuker ste digli palicu uputite prema Odboru za Ustav, Poslovnik. Postoji fonogram, tonski zapis i dapače, drago bi mi bilo da dobijemo konačno jedanput da netko da od vas zastupnika s bilo koje strane povredu Poslovnika na odbor da odbor procjeni, da sasluša i da procjeni da li je bilo povrede Poslovnika. Vjerujte mi puno bi mi pomoglo u daljnjim vođenjima sjednice. A vjerujem da bi se razbile i neke dvojbe ili dileme. Danas je povrijeđeno mnogo puta sa ispravkom netočnog navoda, tolerirao sam, pustio sam, komentirao sam što imam pravo. Mislim da nema potrebe da na takav način. Imamo ispravak netočnog navoda, Davor Ivo Stier. Izvolite kolega. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Da, nisam bio jučer na jednoj presici. Netočno je to da su ovi smijenjeni članovi povjerenstva bili u HDZ-u. Gospodin Čelić možda je član, odnosno jest, ali prof. Markeljević koliko ja znam nije, a ona je isto smijenjena i koliko je meni poznato stručnjak je za ovo pitanje. Bila je čak i u Europskom parlamentu. Međutim, evo niste na to se vjerojatno referirali, a možda bi i trebalo. I možda bi osim jednog maila trebalo i nešto više prema toj osobi. O Argentini neću pričati. Rekli ste s jedne strane da je to uređena zemlja, prije pola sata ili malo ranije, ne rekli ste da dolazim iz jedne uređene zemlje, i evo mogu se možda i s time složiti ne znam da li bi i svi Argentinci se s time složili, ali sad nije to bitno, a onda poslije ste rekli da tamo ne poznaju što je solidarnost. To je netočno To je netočno i to je gotovo pa uvredljivo. Pa ne zbog mene, ali budimo pažljivi i vi ipak predstavljate Vladu RH koja ima dobre i prijateljske odnose i sa Republikom Argentinom. **Batinić, I još jedan ispravak, kolega Ante Babić. Izvolite. poučeni domaćinom, vama danas ovdje, rekli smo da neće biti i da ne treba biti grubih riječi i da ne treba biti teških rasprava, da se čuvamo toga i onda ste dopustili recimo gospodinu Jurjeviću ja ga nisam ni razumio jer je govorio punim ustima, nešto je dobacio da nema s kim ovdje danas raspravljati. No, nebitno. Ima on na to pravo, ali ispravljam netočan navod poštovanog gospodina ministra da u Južnoj Americi nema solidarnosti. To jednostavno nije točno. I gospodine ministre ja pretpostavljam da vi znate da scientia ipsa potentia est. Vi o tome govorite, ja vjerujem da vi to znate. Ja vjerujem, duboko vjerujem. Ja ne volim taj cinizam prema ljudima i ja vjerujem da vi znate da nakon blagdana 2.08. pretpostavljam da znate koji je blagdan, a to je blagdan Gospe od anđela, tri dana nakon toga je i blagdan, jedan vrlo bitan blagdan za Hrvate Gospe snježne. Ali ja ne volim da tako pričamo, ja ne volim da na takav način razgovaramo ovdje. Mislim da to nije dobro. Pa evo, utoliko evo ispravio sam ovaj netočan navod i molim vas da se ne ljutite na ovo. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nastavljamo dalje s pojedinačnom raspravom, Stjepan Milinković. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa mi se volimo često pozivati, referirati na svjetska postignuća, dostignuća, Svjetsku zdravstvenu organizaciju pa europske pa evo u prilog rasprave prema definiciji rasprave prema definiciji Svjetskog udruženja za sterilitet, odnosno fertilitet stoji da je neplodnost, odnosno umanjena plodnost kod jednog para, ponavljam kod jednog para ako unutar godine dana ako je redoviti odnos, a bez mjera kontracepcije ne dolazi do trudnoće. Ponavljam, kod jednog para. Mislim da to dovoljno govori samo za sebe. Pozivamo se puno puta na Konvenciju o zaštiti prava i dostojanstva ljudskih bića u pogledu primjene biologije i medicine. Pa molim vas lijepo da li je to zaštita prava i dostojanstva osuditi nekoga na smrt ili ga staviti tamo u onu čeličnu bocu u tekući dušik? Pa nema tu ni d dragi prijatelji. Puna su nam usta Konvencije o zaštiti prava djece, puna su usta, nije u interesu, dakle štetno je po djecu i nije u interesu djece ni prije ni nakon rođenja jer osim što onima začetima uskraćuje pravo na život nekima od rođenih namjerno oduzima očinsku ljubav i skrb što je u suprotnosti s Konvencijom o pravima djeteta članak 7. i članak 18. A isto tako zanemaruje se puno puta što se i u odrasloj dobi dolazi do problema jer mnoga djeca postaju aktivisti raznih udruga koji traže i oca i majku ili žele upoznati drugu obitelj, drugi dio obitelji i sebe nazivaju genetska siročad. To su vrlo važni argumenti. Ja se slažem i što sam rekao kolegici Špoljar u raspravi da je ovo svakako duboko emocionalno pitanje, nesporno je, i osobno sam svjedočio u svojoj dugogodišnjoj praksi koliko je to emocionalno, ali mi ovdje moramo raspravljati na temelju argumenata na temelju argumenata i upozoriti na štetne posljedice koje će donošenje ovog zakona proizvesti. A argumenti su sljedeći: da ovaj zakon ne štiti ljudska prava i nije u skladu sa duhom Ustava RH jer začetim ljudskim bićima ne jamči pravo na život već ih u najvećem broju slučajeva osuđuje na smrt. Drugo, nije humano i zbog selektivnog pristupa ima eugenički karakter što je vidljivo iz članka 3. stavak 2. gdje se kao cilj za razliku od važećeg zakona navodi postizanje začeća trudnoće rođenja zdravog djeteta što vezano uz neograničenu primjenu preinplantacijske genetske dijagnostike, članak 9. stavak 1. Ali isto tako nije usmjeren rješavanju problema već njihovom umnožavanju kako u medicinskom tako i pravnom napose moralno-etičkom smislu. To se osobito odnosi na nepoznati broj zamrznutih ljudskih bića zametaka čija je sudbina potpuno nepoznata o čemu je govorio kolega Milinović. A naravno dovodi i liječnike, o čemu je govorio kolega Burić, uistinu jednu tešku i glede Hipokratove poziciju zakletve i Kodeksa etike i deontologije. i deontologije. A isto tako ugrožavaju se i dvije stožerne institucije društva u pokušaju da se izjednači s ostalim oblicima života da ih nikako ne mogu nadomjestiti. Dakle, ovo je dovoljno. Ima i dalje, ali ovo mislim da je savršeno dovoljno da se ne prihvati ovaj zakon, a nadasve ona poruka koju su i moji prethodnici istakli da se odgodi, da se napravi jer uistinu je toliko tih argumenata navedeno. A što su argumenti predlagatelja? Predlagatelj kaže mi smo pobijedili na izborima i obećali smo. Pa ne daje vam gospodine ministre pobjeda na izborima i obećanje pravo da odlučujete o životu i smrti. Ne daje. Pa vi ste obećali na izborima isto tako da ćete građanima omogućiti bolji život, a svjedočimo a svjedočimo tome da ne ide baš tako. Niste obećali povećanje PDV-a niste obećali dakle povećanje svih cijena itd. ali moramo reći ono što je temeljno da nitko nema pravo izložiti smrtnoj opasnosti ili predati u smrt određeni broj začetih ljudskih života da bi se rodio drugi život. A povijest svjedoči da kultura koje ne štiti najslabije članove društva i ne poštuje temeljna moralna načela nema budućnosti. Zato ovo shvatite gospodine ministre i predlagatelji da uistinu što i ova rasprava potvrđuje da da se uistinu zamislite na svim ovim primjedbama i da se oplodi donošenje ovoga zakona kako bi se uistinu provela jedna rasprava na jedan argumentirani način a ne na temelju sile ili na neki drugi način. Hvala i vama. Imamo repliku na vaše izlaganje. Kolega Dinko Burić. Izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Poštovani kolega vi ste nekoliko stvari rekli s kojim se apsolutno slažem, međutim evo još jedanput rasprava traje, pri kraju je, bez obzira što naše kolege zastupnici iz vladajuće koalicije ne sudjeluju u raspravi bit ove rasprave opet se svodi na to da se nitko od nas ne protivi da se pomogne onima kojima treba pomoć. Ne protivimo se tome da se odredbe zakona primjenjuju za liječenje bolesti koja se zove neplodnost. Ali se protivimo tome onome što stoji u zakonu a nije trebalo stajati u zakonu a to je taj broj. Ja namjerno nisam govorio dok je ministar, nisam želio uzeti onu pločicu pločicu ispravka netočnog navoda. Evo i ja volim da dođe novi Poslovnika pa da bude replika pa da možemo replicirati da dobijemo i odgovor, ali bih volio i dok je ministar tu i dobiti odgovor na ono pitanje kako se došlo do broja 12 a nije struka predložila, nacionalno povjerenstvo nije predložilo oplodnju 12 jajnih stanica nego 8? Volio bih dobiti odgovor na pitanje od samog ministra što kao liječnik ne samo kao ministar, danas jeste, čujte za određeno vrijeme opet vjerojatno nećete biti ali to je normalno, kada za vas kao liječnika počinje život s obzirom na Hipokratovu zakletvu i na kodeks medicinske etike? I na kraju, bit ove naše rasprave, poslušajte ne oporbe samo nego glas velike većine hrvatskih građana, poslušajte glas crkve. Ne morate promijeniti zakon, odgodite donošenje ovog zakona dok se još ne provede. On se može poboljšati on se može popraviti. Izbacite ono što ne treba u njemu biti. Imamo odgovor na repliku. Stjepan Milinković. Izvolite. naravno ali mi je drago i da ste zasigurno ovaj momenat spomenuli liječnike. Mene baš zanima liječnici sa lijeve strane kako će se oni postaviti u petak u ovom dijelu. A zasigurno sam suglasan i u onome dijelu gdje ste rekli da nitko nije protiv pomoći tim ljudima koji imaju teškoće. Pa mi smo u tome dijelu i dosadašnjem zakona i prilikom donošenja njegova nastojali olakšati i pomoći tim ljudima o čemu svjedoče ovi podaci. Dakle nakon postupaka medicinske oplodnje 24% više je rođene djece, 35% trudnoća itd. sve su to podaci koji govore da je ovaj zakon do sada koji je sadašnji zakon da je bio učinkovit i da je imao određena postignuća. Ali naravno moramo zasigurno težiti da se u ovakvim stvarima koje su izuzetno i moralne i etičke i kako god ih hoćemo definirati ovdje su spomenuli i pravni stručnjaci da uistinu ima pravnih manjkavosti da se mora još jedanput kvalitetno kvalitetno razmotriti i pristupiti kvalitetno jer ovo su stvari uistinu koje moramo na takav način pristupiti. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeći za raspravu Miroslav Tuđman. Izvolite kolega. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Evo raspravljamo skoro već pet sati o ovome prijedlogu zakona. Puno je toga rečeno pa dozvolite nekoliko konstatacija na početku. Očito je da smo svi suglasni odnosno da nitko nema protiv na medicinski pomognutu oplodnju, nitko nema ništa protiv najsuvremenijih medicinskih rješenja da se pomogne

kako bi ti parovi mogli doći do djece. Međutim ono što je zapravo spor odnosno i čini mi se nesporazum u cijeloj ovoj raspravi jeste o zadiranju ovoga zakona u društvene etičke i moralne vrijednosti. Tu je upozoreno na nekoliko stvari. Upozoreno je prvo na stvaranje, uništavanje, "ubijanje" viška živih bića, upozoreno je na to da ovim zakonom ugrožavaju temeljne vrijednosti društva odnosno razaraju obiteljske vrijednosti, upozoreno je na to da djeca imaju pravo na oba roditelja. Mi smo doduše u uvodnom dijelu od gospodina ministra čuli da je ovo prvenstveno medicinski zakon, da treba poštivati u procjeni tog zakona znanstvenu logiku, znanstvena dostignuća, međutim treba otvoreno reći da je ta da je ta argumentacija deplasiranja s obzirom na ove društvene posljedice ovoga zakona jer bez obzira na zakonsku logiku, bez obzira na znanost 20., 21. ili 23. stoljeća pitanje društvenih, moralnih vrijednosti nije znanstveni problem. ono spada u ono područje što ministar nije želio čuti područje filozofije, svjetonazora, vrijednosti. A ovdje se radi ovim ja ću upotrijebiti blažu varijantu nenamjernim, neplaniranim i štetnim posljedicama ovoga zakona. Pa dozvolite da se ne ponavljam s onime što je već rečeno već da upozorim na neke stvari koje možemo očekivati koje će se dogoditi pro futuro. Zakon predviđa da davatelj-davateljica nema pravo znati identitet kome je darovala ili darovao spolne stanice. Možemo predvidjeti moguće socijalne posljedice da će darovatelj i njemu srodnici upuštati u socijalne odnose koje će imati nemoralne ili pravno nedopustive odnose. Možemo predvidjet nešto drugo, darovatelj darovateljica sa 20-tak, 30-tak godina ima jedan odnos prema majčinstvu ili očinstvu, a nakon 15, 20 godina imat će isto možda isto tako snažne osjećaje kao što imaju oni koji žele imati djecu. Koje su posljedice onda takvog jednog zakona? S druge strane kaže se da dijete ima pravo znati tko su mu biološki roditelji, kakve će posljedice to imati na to dijete i obitelj u kojoj će živjeti na to dijete kad će ići tragati za svojim pravim roditeljima. Ovaj zakon o tome ništa ne govori. S druge strane, članak 25. kaže darovane stanice ne smiju se koristiti za oplodnju ako se darovatelj i žena kojoj se pruža medicinska pomoć ako su srodnici po krvi ili tazbini te ako postoje drugi razlozi zbog kojih nije dopustivo nije dopustivo sklapanje braka. Ali zakon predviđa da darovatelj može davati, donirati dvjema ili trima obiteljima koji neće međusobno onda ta djeca znati tko su im braća i sestre. Kakve će posljedice onda to izazvati? Pisci krimića ili science fictiona mogu izmisliti puno tih kombinacija, ali život može izmisliti odnosno dovesti do još puno složenijih i kompleksnijih situacija. Pogotovo ako uzmemo u obzir svi govore samo o 4 ili 5, 5 ili 10 godina prolongiranja, prolongiranja, čuvanja ovih stanica, međutim zakon to predviđa kod maloljetnih osoba da to može biti u određenim slučajevima do 42., do 50. godine, znači preko 24 ili preko 32 godine života što onda još više zakomplicira taj život. S druge pak strane, odredbe čuvanja te tajne i toga su vrlo da kažem mekane, odnosno definirane jer se recimo u člancima 39. i 40. gdje se govori o davanju rješenja kojim se određuju uvjeti da medicinske ustanove ispunjavaju uvjete za medicinski pomognutu oplodnju, nema uopće riječi o odnosu prema Državnom registru za medicinski pomognutu oplodnju. Prema tome, to ostaje jedno sivo područje. S druge pak strane imate u članku 43. gdje se nabrajaju koje te ustanove moraju imati koje stručnjake, ali se uopće ne govori o tome da moraju imati stručnjake za pravo, psihološko i psihijatrijsko savjetovanje, a što je predviđeno u članku 13. Da ne govorim o tom jednom poltronskom mentalitetu gdje se u ovim člancima govori da se izvještaje o štetnim događajima, da će ministarstvo ta izvješća dostavljati Europskoj komisiji do 30. lipnja za prethodnu godinu, a da se uopće ne kaže da će to dostavljati Vladi ili da će dostavljati Saboru ili da će dostavljati nadležnom saborskom odboru. Jasna stvar da to posredno će dostavljati kroz ukupna izvješća, ali važnost toga je očigledno takva da se dostavlja drugima, a ovdje se ne dostavlja. Ili s druge strane i po istoj toj logici u članku 54., da će stručne analize i podaci se dostavljati europski nadležnim stručnim društvima, ali neće se dostavljati hrvatskim. Prema tome, samo to govori već po sebi kolika je ta na neki način neosjetljivosti na ovom planu, ali ukupno ono što je bitno, ovaj zakon zadire u društvene vrijednosti, ima neću reći planiranih i namjernih ali ću reći neplaniranih i nenamjernih, štetnih posljedica koje naprosto danas još uvijek čak ne možemo ni predvidjeti što se može kao posljedica dogoditi za 15, 20 i više godina. Zato je ovaj zakon ishitren i trebalo bi ga odložiti, promisliti o svim ovim stvarima i tek onda ići na

u vašoj raspravi ste me u jednom trenutku podsjetili na nešto što sam također želio ukazati na jednu stvar, a evo u tim svim raspravama to promakne. Radi se o članku 15. ovog prijedloga zakona, o dobi kada odlazi tražiti ili brata ili sestru itd. U prvobitnom prijedlogu zakona, onom o kojem sam govorio da ga je napravilo Stručno povjerenstvo Ministarstva zdravlja iz ožujka 2012. godine dobna granica je bila 14 godina. Onda je u onih mjesec dana kad je došlo na Vladu pred nas došao prijedlog da je to 18 godina. U redu, možda postoje neki razlozi da to bude 18 godina, ali postavljamo pitanje zašto nije bilo 16 godina. Evo reći ću baš zašto i mislim da je moglo biti 16 godina. Naime, priča se o granici sazrijevanja. Ako je struka bila rekla da je sa 14 godina dijete dovoljno sazrilo da ima pravo saznat biološko podrijetlo, smatram da je i 16 godina sasvim dovoljna granica, osobito imajući u vidu činjenicu da i po Zakonu o osobnoj iskaznici djeca sa 16 godina ostvaruju pravo na osobnu iskaznicu. Ali ne zbog osobne iskaznice, nego dob od 16 godina je već dob u kojoj je moguće ako ne zna svoje stvarno podrijetlo biološko, ako ne zna mogućnost da ima i brata i sestru, postoji čak i teoretska vjerojatnost, gospodine ministre nadam se da ćete se složit s time, da se dogodi, život je čudan i incestuozna veza, i to je moguće. I ako nije 14 godina nema nekog velikog opravdanja da je podignuto baš na 18 jer znamo da je bilo rasprava da bude i 16, a evo to je jedan od onih članaka koji bi mogao, a da se odgodi i da se raspravi, biti poboljšan

čini nego ovaj zakon ne predviđa da netko može tražiti brata i sestru. … /Upadica se ne razumije./… Ne, biološko porijeklo u odnosu na davatelja znači roditelja, biološkog roditelja, ali ne na moguću braću i sestre. Drugim riječima, to ove probleme, ja sam pristojno rekao socijalni odnosi od incestuoznih do ne znam kakvih se de facto otvaraju. S druge pak strane otvara se jedan drugi psihološki problem za za obitelji gdje naprosto uopće niti ne mora biti netko davatelj ili primatelj, a može se postaviti onda u takvim okolnostima da će djeca početi pitati roditelje dobro, a imam li ja još braću, sestre i tak' dalje i sa kakvim će to onda sve traumama će društvo će društvo biti suočeno sa ovakvim zakonom i …/Govornik se ne razumije./… opet kažem želim reći pristojno neplaniranim, nenamjernim posljedicama koje nužno će dovesti do ovih neželjenih i štetnih posljedica. Hvala. Sljedeća replika potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite kolega. **Reiner, Željko (HDZ)** Štovani gospodine potpredsjedniče, ja bih se referirao na dvije Hvala. on govori donekle. Međutim, neki od tih odnosa su pomalo zabrinjavajući, ja bih rekao recimo pisani pristanak dakle roditelja uz naknadu nužnih troškova. To je naravno pomalo zvuči zastrašujuće, a nije teško ni zamisliti situaciju u kojima bi se neki kasnije pokajali i onda pokušali uspostaviti odnose sa tim djetetom što opet može izazvati niz problema. Druga stvar je ovo spominjanje vezano uz Europsku uniju. I tu je jedan problem u članku 54. koji ima naslov suradnja sa stručnim tijelima Europske unije. Naime, za razliku od obveze podnošenja godišnjeg izvješća o prijavljenim ozbiljnim, štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama koja je vezano za direktive Europskog parlamenta i Vijeća. Tu zapravo spomenuto stručno društvo, dakle ovo …/Govornik se ne razumije./… uopće nema nikakvi status stručnog tijela Europske unije kao što bi to naslov pred člankom mogao sugerirati. Prema tome, mislim da bi bilo dobro to izbaciti uopće van. Jer to je jedna stručna udruga liječnika koji su izravno zainteresirani za taj postupak. Dapače, imaju značajnu financijsku korist od toga a nemaju apsolutno nikakvu funkciju u smislu tijela Europskog parlamenta ili Vijeća. Hvala lijepo. Hvala i vama. Nemamo odgovora. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Ana Lovrin, izvolite kolegice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Neplodnost jest bolest, znali smo to i prije nego što su nam to uporno ponavljali za ovom govornicom, nas je i udruga Roda na jedan daleko nježniji, suptilniji i fini način upozorila na to. Ukazala je na rekla bih nesreću i na ljudi koji su, parova koji su neplodni da to jest bolest, da nije njihov vlastiti izbor ili hir i toga smo duboko svjesni. Duboko smo svjesni i svih i svih teškoća i svih, sve bolne procedure i dugotrajne procedure fizički i psihički bolne i dakako da mislimo da treba sve učiniti da se ta bolest, neplodnost izliječi, pa i onda kada svi drugi, sve druge metode izlječenja ne daju rezultate da onda se krene i prema medicinski pomognutoj oplodnji kada je drugo iscrpljeno. Da li smo na polju ovog prethodnog liječenja dovoljno učinili i da li dovoljno činimo. To ne znam, prepuštam to struci i ministru na dušu. Svakako da jesmo za pravo na liječenje i jesmo za to da se i svi ovi postupci koji su i u važećem ali i u novom zakonu predviđeni u prijedlogu novog zakona naravno osim zamrzavanja zametaka i to već kao što je više puta rečeno i svjetonazorskih razloga i iz toga što mi smatramo kao i znanost da ljudski život počinje začećem. Jasno je također i da se zalažemo za ne šparanje i ne štednju u ovom slučaju liječenja i zato ja ne bih ograničavala broj pokušaja na teret zdravstvenog osiguranja kao što je to u slučaju i drugih bolesti. Ljudi imaju pravo se na teret zdravstvenog osiguranja liječiti dok god su ne izliječeni. Ono što ja osobno zagovaram tu to je situacija da jesmo za liječenje kao i kod svih drugih teških bolesti, ali ne da jedna osoba da bi sebe izliječila može posegnut za ugrozom ili za pravom drugog bića. Evo to je jedina razlika. Sve osim toga da. To je načelno, a sada ću krenuti govorit po tekstu ovog zakona zašto smatram da on nije ispunio čak ni onu svrhu koju je predlagatelj htio. Čuli smo od ministra vrlo eksplicitno da ovaj zakon štiti zametke, da ih dobro štiti i da je daleko napredovao u odnosu na njihovo čuvanje. To jednostavno nije točno. Točno je da on u jednom članku štiti zametak na način da se ne može omogućiti izvantjelesna oplodnja zametka starijeg od šest dana, oploditi žensku žensku stanicu s drugom vrstom. Dakle, miješati životinjske i ljudske spolne stanice itd., da zabranjuje stvaranje ljudskih zametaka za znanstvene istraživačke svrhe i da je zabranjen znanstveni istraživački rad na zametku. Ali evo prema ovom članku 36. štiti ih vrlo slabašno, štiti ih prekršajnom sankcijom, novčanom gdje to za osobu, odgovornu osobu znači par tisuća kuna. Za razliku od toga istovremeno u Kaznenom zakonu postoje isti opisi ponašanja kao kazneno djelo i to kazneno djelo protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, trgovanje dijelovima ljudskih tijela, kloniranje, zabrana miješanja ljudskih spolnih stanica i napominjem sa kaznom zatvora do 10 godina života. Što ovaj zakon još nije riješio? Nije apsolutno riješio niti što će biti sa 15000 ili koliko postojećih zametaka, a niti onih budućih koji ostanu nakon uspješno završene oplodnje, oplodnje, potpomognute oplodnje. Zašto? Jer članak 7. kaže da će se, dakle 12 jajnih stanica oploditi. Može se samo 2 zametka se može implementirati, a preostali zameci se zamrzavaju i jajne stanice na pet godina. Jajne stanice se uništavaju i o tome se obavještava davatelj, a zameci se kaže da se traži pristanak od dakle izvanbračnih ili bračnih drugova da oni daju pristanak da se ti zameci daruju. Ili da kažu da žele da se još 5 godina čuvaju na njihov trošak. Postavljam pitanje što će se dogoditi ako oni ne daju izjavu, dakle ne pristanu, a niti ne plaćaju to što će se čuvati? Stoga mislim da je ova odredba tu praktički neprovediva. Nećete valjda ići na ovrhu naplaćivati te troškove čuvanja još sljedećih 5 godina? I stoga ja predlažem da se oni čuvaju na teret zdravstvenog osiguranja koliko se to procjeni, a da se ne utjeruju dugovi za čuvanje. E, ali nije odgovoreno što onda ako ne daju pristanak i ne kažu da hoće da se još čuvaju i ne plaćaju to. S njima se mora nešto dogoditi. A i nakon 10 godina se mora nešto dogoditi. E, ali to u ovom zakonu ne piše. Dakle, nigdje ne piše što će se dogoditi s tim zamecima kojih već sada ima 15 tisuća. Dakle, pošteno bi onda bilo reći oni će se uništiti. Utvrditi transparentan postupak kako će se uništiti, tko će provoditi nadzor nad tim uništenjem, kako ćemo spriječiti zlouporabe, kako ćemo spriječiti manipulacije da ti zameci ne budu nekako nestanu, već smo imali slučajeva slučajeva takvih o kojima su se i kazneni postupci vodili. Dakle, sve to treba reći, uništit će se ako već ovaj zakon bude donesen, a očito će biti, a onda to propisati onako kako to treba i propisati. Drugo, utvrđena je ovim zakonom zabrana trgovanja spolnim stanicama, spolnim tkivima i zamecima. Ali ima jedna iznimka, stavak 3. kaže iznimno od stavka 1. dakle zabrane trgovanja, kaže uz dopuštenje Nacionalnog povjerenstva za medicinski pomognutu oplodnju može banka spolnih stanica može prikupiti spolne stanice. Ako je to iznimka od stavka 1., ja bih molila ministra da mi to odgovori, ako je to iznimka od stavka 1. onda znači da je bankama dozvoljeno trgovanje, odnosno očito kupnja jer ne znam što znači prikupiti spolne stanice iznimno od stavka 1., a stavak 1. zabranjuje trgovinu. Znači, iznimno trgovina je dozvoljena bankama za kupnju spolnih stanica, tkiva ili zametaka ukoliko je to potrebno za oplodnju. Čitam zakon to tako piše. I to bi trebalo urediti jer na kraju krajeva predviđene su kaznene odredbe za trgovanje pa bi ispalo da onda neka odgovorna osoba u toj banci će morati kazneno odgovarati jer je trgovala, a zakon joj je to dopustio. Meni je ministar govorio svašta o bartolomejskoj noći i to je ono što je bilo izvan Poslovnika i izvan teme. Prilično cinično, upotrebljavao je argumentum ad hominem, osobno mi se obraćao. Obično kad ljudi nemaju argumente onda idu s argumentum ad hominem, ali evo to je stvar pristojnosti. Ja mislim da ne bi trebalo to tako nastavljati i tako sa zastupnicima razgovarati. Čuli smo dakle svašta, a o bartolomejskoj noći Vlade, ne vas nego Vlade, smijenilo se sve i sva, doveli ste vi kažete sposobne, ja bih rekla podobne, a vi niste imali potrebu ništa sjeći jer i tako su mandati ravnatelja istjecali kroz koji mjesec. odgovor na ono što sam pitala to nisam dobila. Dobila sam bartolomejsku noć, ali nisam dobila ovu ovlast Nacionalnog vijeća da određuju ono što je taksativno naveo zakon. I vidim da mi vrijeme istječe, ali još samo oko dva amandmana ministre molim vas. Vidjela sam amandman SDP-a koji mislim da je dobar i pozdravljam ga, a to je da se prethodno provedeni postupci ne uračunavaju, ali molim vas izričaj nemojte reći jer u amandmanu je zadržan izričaj postupci medicinski pomognute oplodnje koji su provedeni na dan stupanja na snagu. To bi bilo samo oni koji su u petak provedeni nego koji su provedeni do dana stupanja na snagu ovog zakona. Pa u amandmanu i tu riječcu molim vas bilo bi dobro ispraviti. I evo vrijeme mi istječe, imali bih tu jako puno toga za reći jer zakon bez obzira na meritum o kojem govorimo, slažemo se ili ne slažemo za zakon ima dosta izričajnih i nomotehničkih grešaka. A molila bih vas ministre još da mi odgovorite da li ćete prihvatiti amandman, dobili ste vjerojatno amandman HNS-a da li ćete ga prihvatiti? Jer amandmanom HNS-a omogućuje se onda i poslovno sposobnoj ženi koja nije u nikojoj zajednici,

jer smo se usredotočili svi na mnoge druge stvari, ali evo upravo i taj članak 56. prekršajnih odredbi i onaj 57., dakle razlogom, dodatnim razlogom da ovaj zakon treba doraditi da postoji razlog, ne samo sve ono što smo ranije govorili nego i ovo jer kažnjavati samo novčanom kaznom za prekršaj koji za posljedicu ima stvaranje u konačnici živog bića čija je sudbina gotovo sigurno oni koji neće biti dakle … čija je sudbina gotovo sigurno zamrzavanje pa onda smrt samo novčano to kazniti čujte to je obezvrjeđivanje vrijednosti ljudskog života. A osobito ako se i ovaj put želimo ugledati na zakonodavstva članica EU koja su nam tako često uzor u nekim drugim zakonima pa onda evo ponovno navesti primjer Francuske u u kojoj su za slične prekršaje ne samo kaznene odredbe, ne za iste ali za slične prekršaje iz iste grupe, određene rigorozne zatvorske kazne pa čak sa mogućnošću i doživotnih zatvorskih kazni. Dakle, ovo treba sigurno pojačati, rigoroznije kažnjavati,

Da, kolega Burić ma ja čak ne mislim niti evo usuđujem se to reći da je predlagatelj, ministarstvo i ministar da su uopće svjesni što se može dogoditi u ovako utvrđenim prekršajnim sankcijama. Dakle, moguće je da se fizička osoba koja je počinila po ovom zakonu neki od prekršaja, a zapravo je to u opisu biće kaznenoga djela protiv protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva da za takvo kazneno djelo za koje je zapriječena kazna do 10 godina da se netko izvuče odgovorna osoba sa 7 tisuća kuna kazne. Kako? Vjerojatno zato što netko tko je ovo pisao nije cjelovito razmatrao i Kazneni zakon ali i presudu Europskog suda za ljudska prava po kojoj smo se mi dužni ponašati kasnije u našim pravorijecima, dakle i po praksi sudova u Hrvatskoj i Državnog odvjetništva da za ako je za neko opis nekog ponašanja proveden prekršajni postupak da se onda ne može još jedanput to isto kažnjavati u kaznenom postupku. Moguća je manipulacija da se brzinski provede prekršajni postupak, da odgovorna osoba dobije 7 tisuća kuna, pravna osoba 70 i da je to djelo pokriveno zauvijek i nikad neće doći pod kaznenu odgovornost i sankciju. Vjerojatno se na taj način o tome nije niti razmišljalo ja vjerujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I sljedeća replika potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite. Ja sam se htio referirati na ove vrlo blage kazne kao što je spomenula i uvažena zastupnica LOvrin međutim i na ono što je ona spomenula da bi trebalo uvesti komisijski i pod nadzorom dakle rješavanje ovog viška embrija koje sada negdje po nekima od 6, 8,, 12 tisuća ili 15 tisuća u buduće će biti neusporedivo veći. Htio bih reći komisijski se naravno može uništiti oštećeni novac, zaplijenjena droga itd. a ovo se radi o živim bićima, dakle radi se o ubijanje tih embrija. Prema tome to naravno ne bi moglo ni tako biti riješeno ali to uopće nije riješeno u ovom zakonu. Ono što mislim da isto valja reći ovdje vrlo jasno, a to je kakva se percepcija u javnosti stvara oko ovog zakona. Stvara se jedna percepcija koja je potpuno kriva percepcija da se radio o sukobu između naprednih i nazadnih snaga u ovom društvu. Pa tako u današnjoj jednoj informativnoj emisiji npr. je rečen potpuno krivi potpuno krivi podatak da 19 članica EU ima isti zakon što je potpuno netočno. 19 članica EU ima posebnim zakonom uređena pitanja medicinski pomognute oplodnje. Potpuno neka neka čisto različita od ovog zakona, neka čak suprotna ovom zakonu. Prema tome, samo sam htio skrenuti pozornost na to da se očito tendenciozno i u javnosti želi stvoriti jedan krivi dojam kada govorimo o diskusijama vezanim uz ovaj zakon. Hvala lijepo. Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Naravno pa zato se nas i stigmatizira u ovoj raspravi, a s druge strane nas se cijelo vrijeme stigmatizira da mi tim ljudima koji su nažalost bolesni neplodni želimo zlo da smo natražni i nazadni itd. ali to nije prvi puta. Ono što sam govorila dakle ne komisijski govorila sam točnoj proceduri i postupku. Ovaj zakon apsolutno ništa nije rekao šta će biti sa zamecima ni nakon 5 ni nakon 10 godina ni sa ovim postojećim sada. Dakle nema postupka. Mi smo rekli da prvo antikoruptivno sredstvo mora biti jasan i transparentan postupak i procedura. Pa bi bilo pošteno reći oni će se u tom i tom roku uništiti po tom i tom i tom postupku. To je prvo. Drugo. Pristanak. Članak 7.kaže da bračni parovi i izvanbračni moraju dati pristanak ukoliko za višak za dalje darovanje viška embrija. Međutim, ako jedan od njih umre ako oboje ili jedan od njih umre nikakav pristanak nikog se više ne pita nego se daruje. Kako pod kojim uvjetom, kuda odlaze nema se pojma. Ako netko u međuvremenu bude lišen poslovne sposobnosti zametak se daruje, ne traži se nikakav pristanak. Zašto ne, pa taj čovjek ima zakonskog zastupnika ili skrbnika koji u njegovo ime treba dati pristanak. Dakle mi imamo situaciju da nekoliko članaka ovog zakona predviđa da se daruju zameci bez ikakvog pristanka onih onih čiji su da tako kažem i to nije dobro i to bi također trebalo urediti na jasniji način. Hvala. **Batinić, Milorad Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Ovime smo završili s pojedinačnom raspravom. Završno gospodine ministre izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice, poštovani kolega. Kolega Burić je bio toliko uporan da moram odgovoriti. Gledajte, cijeli niz znanstvenih analiza, velikih studija je došao do brojke 12 i recentni kongres koji je završio prošli tjedan u Istanbulu je stavio raspon od 5 do 20, U medicini je vrlo dobro čitati preliminarna, to akademik Reiner zna, preliminarna ili tzv. breaking research …, dakle znanstvene znanstvene spoznaje iz koje se predmnijeva da će promijeniti razmišljanje. Pa smo na osnovu preliminarnih rezultata tih velikih analiza došli do broja 12 jer želimo imati najbolji zakon. Zašto najbolji, pa zato što je uvijek zakon koji je recentan, barem u nekim segmentima bolji od drugih i to je potpuno jasno. Zašto pet plus pet godina, poštovana kolegice Lovrin, pa tih pet plus pet godina znanje se umnaža eksponencijalno na trenutke veličinom, dakle u pet godina će promijenjeno znanje, neki kažu 20, 30, 40% i u tih deset godina će se definitivno nove spoznaje desiti. Dakle velika vjerojatnost, vrlo velika vjerojatnost da zameci koji, ako naravno vi poštovane kolegice i kolege usvojite ovaj zakon ako bude dozvoljena ta novela zakona, visoko vjerojatno da svi ovi zameci koji budu pohranjeni možda nakon dvije, pet, a zasigurno sedam godna ne bude niti jedan. To je čak teoretski apsolutno moguće, a i praktično moguće. Pokušajte računati, pokušajte računati pa ćete doći do brojka i zato broj 12. Pet plus pet godina, hvala vam na amandmanu, odnosno na naglasku na amandmane, evo to je još jedan dokaz kako koncilijantne rasprave na kraju postanu vrlo, vrlo vrlo dobre. A kad sam govorio o Južnoj Americi, na kraju ne manje važno, spomenuo sam Južnu Ameriku i solidarnost isključivo i samo zdravstvenog sustava naravno, ali ste u pravu. To je još jedan dokaz da nas nekad ponese, pa i mene koji sam dosta hladan. Hvala vam lijepa poštovane kolegice i kolege. Vidimo se u petak. Nažalost, kolegice Lovrin ne mogu vam odgovoriti šta će se desiti s amandmanima. Znate kako se rješavaju amandmani, amandmani se rješavaju da se prouče, usporede sa zakonima, prošlo je vrijeme kad amandmani se rješavaju telefonskim pozivom ili jednim razgovorom. Hvala lijepo. Hvala i vama gospodine ministre. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Završavamo sa radom za danas. Počinjemo sutra u 9,30 sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 127. Hvala. Hvala vam